Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 8. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!

on registreerunud 75 Riigikogu liiget, puudub 26. Järgnevalt, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise juurde. Austatud Riigikogu! Teen teatavaks, et tehtud päevakorras on toimunud kaks muudatust. Priit Sibul on tagasi võtnud siseminister Lauri Läänemetsale esitatud arupärimise seadusloome läbipaistvuse kohta, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi teiseks päevakorrapunktiks, ning Aleksandr Tšaplõgin on tagasi võtnud siseminister Lauri Läänemetsale esitatud arupärimise käibemaksu tõusu kohta, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi seitsmendaks päevakorrapunktiks.

puudujäägile selles [päevakorras]. Õigemini mitte puudujäägile, vaid ebatäpsusele, mis on välja jagatud päevakorras kirjas. Teisipäevane päevakord, päevakorrapunkt nr 1, Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse [eelnõu] – siia on ekslikult kirjutatud "(Riigikogu koosseisu häälteenamus)". Nimelt, vastav eelnõu eeldab lihthäälteenamust, mitte Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Ja siis § 103 lõige 2 ütleb järgmist: "Riigikogul on õigus koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu." See räägib soovitavast eelnõust.

seadusandlikus protsessis võib tekkida olukord, kus on ilmne vajadus reguleerida mingit valdkonda seadustega ja ka Riigikogu ei suuda oma jõududega vajalikku seaduseelnõu välja töötada. Sellises olukorras peaks Riigikogul olema põhiseaduslik võimalus tellida vastav seaduseelnõu vabariigi valitsuselt.

asukohta põhiseaduse struktuuris ning põhiseaduse väljatöötanud isikute seisukohti, millest pigem järeldub, et Riigikogu koosseisu häälteenamus on nõutav vaid seaduseelnõu väljatöötamise ettepaneku korral,

"Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks." See ei eelda ühegi seaduseelnõu väljatöötamist, vaid vastupidi, see eeldab, et seaduseelnõusid ei ole vaja välja töötada, ja see nõuab põhiseadusest tulenevalt ainult lihthäälteenamust. Ärme rikume kodu- ja töökorra seadust! Ärme rikume põhiseadust! See minu ettepanek praegu ei takista kuidagi Riigikogu konstruktiivset tööd ja Vabariigi Valitsusel oma eelnõude menetlemist. Ärme rikume praegu jämedalt seadust! Aitäh, austatud Nii komisjon kui ka Riigikogu õigus[osakond] jõudsid mõlemad seisukohale, et konkreetne otsuse eelnõu nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Selles mõttes on siin taga selge juriidiline analüüs ja mõlemad on välja toonud selle, et see nõuab koosseisu häälteenamust. Helir-Valdor Seeder, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, austatud juhataja! Ei komisjon ega osakond, kes teeb vastavat analüüsi, ei saa rikkuda [seadust] ja kutsuda parlamenti üles seadust rikkuma. Mul on palve. Palun viidake, millisele ja põhiseaduse paragrahvile see analüüs toetub. Aitäh!

koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu. Paragrahvi 103 lõige 2, palun vaadake. Helir-Valdor Seeder, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, austatud juhataja! Me loeme ühte ja sama paragrahvi ja ühte ja sama lõiget. Mina lugesingi, vaadake selle lõike viimast sõna ja kõik saab selgeks: eelnõu. Meie ettepanek on, et ühtegi eelnõu välja ei töötataks – väga selgelt ja üheselt. Ärme rikume seadust! Me saame väga hästi aru, et siin on väga selgelt juttu eelnõust. Ma ei tea, mis mis analüüse meil komisjonid ja osakonnad teevad. Ma julgen sügavalt kahtluse alla seada meie komisjonide ja osakondade pädevuse, kui seda põhiseaduse paragrahvi hakatakse selliselt tõlgendama. Ma juhin tähelepanu, et ma lugesin ka põhiseaduse koostajate kommentaari, kus on täpselt samamoodi öeldud, et see kehtib ainult eelnõu puhul, ja ka kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaande tsitaati, kus on väga selgelt öeldud, et vaid eelnõu väljatöötamise puhul on koosseisu häälteenamus nõutav. Aitäh! Hea kolleeg, ma toon Riigikogu õigusabi osakonna põhjendusest välja väga konkreetse lõigu: "Riigikogu otsuse eelnõuga 135 OE soovitakse teha valitsusele mh ettepanek leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksuste tulubaasi tugevdamise ettepanekut võib käsitleda ettepanekuna töötada välja vastavad seaduse muudatused, mistõttu on kõnealune ettepanek käsitletav ettepanekuna PS § 103 lg 2 mõttes."Varro Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Mina kuulasin ka hoolikalt, mida kolleeg Seeder rääkis. Tegelikult ei ole võimalik, et üheaegselt on õigus teil ja nendel, kellele te oma arvamuses toetute, ja sellel, mis on kirjutatud meie kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaandesse, mida kolleeg Seeder ju väga selgelt tsiteeris. Siin on väga selgelt öeldud, tsiteerin uuesti: "[…] Riigikogu koosseisu häälteenamus on nõutav vaid seaduseelnõu väljatöötamise ettepaneku korral, puudub muude Vabariigi Valitsusele tehtavate ettepanekute puhul õiguslik alus nõuda nende vastuvõtmiseks parlamendi koosseisu häälteenamust." Nüüd peakski selgelt vastama küsimusele, kas õigus on teil või on õige see, mis on kirjutatud kommenteeritud väljaandesse, sest mõlemad ei saa üheaegselt õiged olla. Aitäh! Hea kolleeg, ma ütlen veel kord, et mina tuginen sellele analüüsile, mille on teinud Riigikogu õigusabi osakond, ja ka sellele seisukohale, millest on lähtunud

Aitäh! Jürgen Ligi, veel küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Vabandust! Helir-Valdor Seeder, palun!

See on vastuolus põhiseadusega ja see ei ole korrektne, kuidas me oleme seda tõlgendanud. Aga on tehtud vähemalt üks erand, mida ma mäletan. Nii et ei ole päris ühest praktikat, ka selles asjas on käitutud varem erinevalt,

kommenteeritud väljaanne. On ülimalt kummaline, et juhatusel ja teil juhatajana ei teki küsimust, et kui seesama kollane raamat, kõik kommenteeritud väljaanded räägivad teistmoodi kui õigus- ja analüüsiosakonna analüüs, siis [äkki] on kusagil midagi valesti ja sellega peaks tõsisemalt tegelema.Nii et mul on jätkuvalt ettepanek mitte lähtuda ühe meie tubli osakonna õigusanalüüsist, vaid lähtuda

ei saa seda praegu enam protseduuriliseks küsimuseks lugeda, pigem kommentaariks ja ettepanekuks, aga ma olen oma seisukoha teile juba edastanud. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Aitäh! Ei oska seda teemat kommenteerida, ma ei ole ise komisjonis kohal käinud. Antud juhul mina istungi juhatajana lähtun sellest informatsioonist, mis mulle on antud. Head kolleegid, rohkem küsimusi ei ole. Asume päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise hääletamise juurde. Arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi teiseks päevakorrapunktiks kavandatud arupärimised nr 170 ja 288, seega jäävad need punktid päevakorrast välja. Koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 8. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Päevakord on kinnitatud. Järgnevalt, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt ma palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun! Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Täna algatab Vabariigi Valitsus Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Austatud Aitäh! Nii, rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head ametikaaslased! Liigume nüüd edasi esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 303 teine lugemine. Eelmisel istunginädalal neljapäevasel istungil jäi Vabariigi Valitsuse algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine pooleli ja jätkame nüüd muudatusettepanekute läbivaatamist.

Järgnevalt 63. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. 64. muudatusettepanek, esitajad Martin Helme, Arvo Aller ja Rain Epler. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Järgnevalt 65. muudatusettepanek, esitajad Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 66. muudatusettepanek, esitajad Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 67. muudatusettepanek, esitajad Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 68. muudatusettepanek, esitajad Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 69. muudatusettepanek, esitajad Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 70. muudatusettepanek, esitajad Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 71. muudatusettepanek, esitajad Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 72. muudatusettepanek, mille on esitanud Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 73. muudatusettepanek, esitajad Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 74. muudatusettepanek, esitajad Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 75. muudatusettepanek, mille on esitanud Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 76. muudatusettepanek, esitajad Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 77. muudatusettepanek, esitajad Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 78. muudatusettepanek, esitajad Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 79. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 80. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 81. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 82. muudatusettepanek, esitajad Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 83. muudatusettepanek, esitajad Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 84. muudatusettepanek, esitajad Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 85. muudatusettepanek, mille on esitanud Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 86. muudatusettepanek, esitajad Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 87. muudatusettepanek, mille on esitanud Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 86. muudatusettepanek, esitajad Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. 72. muudatusettepanek, mille on esitanud Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.

lõpetada. 303 SE teine lugemine on lõpetatud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 15. november kell 17.15. Head kolleegid! Liigume tänase päevakorraga edasi. Meie teine päevakorrapunkt, arupärimine nr 129 on tagasi võetud. Järgnevalt meie kolmas päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Priit Sibula, Andres Metsoja, Aivar Koka ja Helir-Valdor Seedri 11. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine piiritaristu kohta. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Helir-Valdor Seedri. Palun! Head kolleegid!

Isamaa fraktsiooni saadikud on esitanud arupärimise, mis puudutab praegust piirijoont. Nagu me teame, julgeolekuolukord püsib Eestis jätkuvalt kriitilisena ja keerulisena, Venemaa on näidanud üles agressiivsust oma naaberriikide vastu ja võib käituda jätkuvalt ettearvamatult. Ettearvamatuse alla käivad ka provokatsioonid, võimalikud provokatsioonid kontrolljoonel Eestiga. Venemaa on näidanud, et ei kohku tagasi ei enda suunalt põgenikekriisi tekitamisest ega ka Eesti piiri ääres käivate isikute röövimisest, mille kohta on kahjuks lähiajaloost näidata kahetsusväärseid näiteid.Kui me mõtleme sellele, mida Venemaa ja Valgevene on oma piirinaabritega teinud, [pidades silmas] piirirežiimi ületust ja julgeolekuküsimusi, siis me näeme, et Läti, Leedu ja Poola praktilised näited annavad ka meile põhjust muretsemiseks ja selleks, et me peame olema valmis ka väga kriitilisteks olukordadeks. Täna me abistame oma naabreid, aga me peame olema ka ise valmis enda kontrolljoont ja piiri kaitsma.Koalitsioonierakondade koalitsioonilepe piirdub piiriküsimust puudutava lubadusega ehitada maismaataristu välja 2025. aasta lõpuks, aga see puudutab ainult maismaad. Kahjuks oleme Eestis varemgi näinud, et seoses valitsuse vahetusega ja eriti olukorras, kus plaanitakse riigi investeeringuid kärpida, kärbitakse märgatavalt ka kontrolljoone ehk piiritaristu väljaarendamise kavatsusi. Praeguses julgeolekuolukorras ei saa seda kindlasti lubada ning pigem tuleb ambitsiooni suurendada ja kontrolljoone väljaehitamist kiirendada.Lähtudes eelöeldust ja toetudes Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, on meil lugupeetud siseministrile kolm küsimust. Esiteks: milliste võimetega taristu on uuel valitsusel kavas idapiirile rajada ning kas seda tehakse olemasolevatest vahenditest või on plaan täiendavalt investeerida? Teiseks: millised projektid peavad valmima veel 2023. aasta lõpuks, millised 2024. aasta jooksul ja kui suur osa tööst jääb koalitsioonileppes lubatud 2025. aasta tärmini lõppu? Ja kolmandaks: kuna koalitsioonilepe puudutab vaid maismaapiiri, siis mida konkreetselt kavatsetakse teha veel nii Soome lahes kui ka Peipsi järvel ning õhus piiri järelevalve tugevdamiseks? Ma loodan, et siseminister ilmestab neid vastuseid ka konkreetsete arvudega, mis puudutavad rahastamist ja riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Arupärimisele vastamiseks palun nüüd Riigikogu kõnetooli siseminister Lauri Läänemetsa. Palun!

Vastan kolmele küsimusele. Esimene küsimus: "Milliste võimetega taristu on uuel valitsusel kavas idapiirile rajada ning kas seda tehakse olemasolevatest vahenditest või on plaan täiendavalt investeerida?" Vastus on järgmine. Valitsus jätkab idapiiri arendamisel varasemalt kavandatud töid. Ehitustööd toimuvad vastavalt kinnitatud ajakavale. Eesmärk on ehitada välja piiritaristu, mis koosneb maismaal viivitusaiast ja patrullteedest, kuid ka erinevatest seiremastidest, mis varustatakse vajaliku valvetehnikaga, et tagada täielik olukorrateadlikkus piiril toimuvast. Piirile rajatakse mitmeid juurdepääsuteid, mis võimaldavad piirivalvuritel võimalikele piirijuhtumitele kiiremini reageerida. Samuti rekonstrueeritakse Narva kordon, mille raames rajatakse ka täiesti uus juhtimiskeskus, kuhu koondatakse kogu Narva jõe seirepiltide töötlus. Tööde finantseerimisel on esialgu arvestatud olemasolevate vahenditega. Valve- ja seiretehnika hankimiseks kasutatakse võimalusel ka Euroopa Liidu vastavate fondide pakutavaid võimalusi ning võimalusel ka teiste partnerite tuge.

Teine küsimus: "Millised projektid peavad valmima veel 2023. aasta lõpuks, millised 2024 jooksul ja kui suur osa tööst jääb koalitsioonileppes lubatud 2025. aasta tärmini lõppu?" Eesti-Vene piir on 338 kilomeetrit pikk ning sellest 135 kilomeetrit on maismaaosa ehk kagupiir, 127 kilomeetrit on Peipsi järv ja 76 kilomeetrit on Narva jõgi. Ma veel täpsustan, et

pidid 2023. aastal valmis saama esimese etapi piiritaristu ehitustööd. Tegemist on projektijärgsete lõikudega 1–3, mis ulatuvad kolmikpunktist kuni Vaniku järveni ning mille pikkus on 23,5 kilomeetrit. See osa jääb Luhamaa piiripunktist põhja poole. Nimetatud tööd said valmis aga möödunud aastal ning objekt anti üle juba septembrikuus. Antud lõigule valvetehnika hankimise ja paigaldamise hange on lõppjärgus ning loodetavasti lähiajal asutakse vajalike valveseadmete paigaldamisega tegelema.

kogumahust on tehtud juba rohkem kui pool ja plaani järgi peaks sellel lõigul piiritaristu valmis olema 2025. aasta esimesel poolel. Aga kui kõik jätkub praeguses tempos, siis loodame selle lõigu valmis saada 2024. aasta lõpuks.2024. 2024. aasta lõpuks ehitatakse välja ka viivitusaed 21 kilomeetri pikkusele lõigule. Tegemist on lõiguga, kus teatud hetkel loobuti

8. Maismaapiiri viimane, 11. lõik asub soisel alal ning ka seal on juba alustatud töödega. Sinna tulevad mobiilsed valveseadmed, mis võetakse kasutusele samuti 2025. aasta jooksul. Kolmas küsimus: "Kuna koalitsioonilepe puudutab vaid maismaapiiri, siis mida konkreetselt kavatsetakse teha veel – nii Soome lahes kui ka Peipsi järvel – ning õhus piirijärelevalve Politsei- ja Piirivalveameti laevad ning mereseirepositsioonid anti tegelikult üle Kaitseväele ning merepiiri valvamise ülesanne läks samuti Kaitseväe vastutuse alla. Samuti tagab Kaitsevägi õhuruumi valve, Kaitsevägi õhuruumi valve, kuid õhuruumi osas on ka Siseministeeriumil plaanis arendusi ellu viia. Need puudutavad idapiiri ning seal drooniseirevõimekuse arendusi. Neist ma saan rääkida, ülejäänu ei ole kahjuks minu haldusalas. Peipsi järv on 100% ulatuses kaetud tehnilise valvega ning lähiaastatel seal suuremaid arendustöid ei kavandata. Küll aga on alustatud tegevusi Narva jõe piirivalve tugevdamiseks. Narva-Jõesuu ja Narva vahelisele alale on plaanis rajada seirepositsioonid. See hange on välja kuulutatud ja seal loodame samuti 2025. aasta lõpuks valmis saada vajaliku taristu, millele paigaldatakse valve- ja seiretehnika. Eelnevalt mainitud Narva kordoni ning juhtimiskeskuse hankega tegeleb Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ning ehitustöödega loodetakse valmis saada 2024. aasta lõpus ehk ka varsti. Lisaks on töös arendustegevused Narva ja Vasknarva vahelisel alal. Sinna on samuti kavas rajada mitmeid seirepositsioone ning patrullteid, et saaks kiiremini liikuda. Nende valmimine jääb tõesti 2027. aastasse ja seda põhjusel, et 2021. aasta lõpuni olid kõik Narva jõepiiri arendused ajutiselt peatatud.

2021. aasta lõpus tehtud otsust eraldada raha ka Narva jõepiiri arenduseks jätkati seal varem kavandatud tegevusi. Aga tõesti, mis puudutab maismaapiiri ehk rohelist piiri, siis 2025. aasta lõpuks peaks olema kogu piir vastavalt plaanidele välja ehitatud. Aitäh!

Seda on lubanud teha üks-teine-kolmas koalitsioon, siseministrid on vahetunud, peaministrid on vahetunud. Tõsi on see, et järk-järgult on piiri ehitamine ka edenenud, otseselt tagasikäiku

kiirelt, edukalt ja väga tulemuslikult piiri ehitatud. Lihtsalt algne aeg kulus ka debatile, et millises mahus, mismoodi, kuidas piiri välja ehitada. Üks osa, ma arvan, kõigest sellest, mis võtab aega, on ka see põhjalikkus, millega

aia juurde jõutakse. Väga suur vahe on ka selles, kas kogu piiritehnika toimimiseks, nii nagu meie teeme, on pandud nii elektrikaablid kui ka sidekaablid maa alla

üks osa kõigest sellest on ka põhjalikkus, millega me seda teeme. Olles tutvunud nende teiste, meie naaberriikide piiritaristu ehitamisega, julgen ma öelda, et me oleme katsetanud, reaalselt katsetanud, teinud katselõike ja me oleme seda kõike teinud põhjalikumalt. See võttis aega. Näiteks, Leedu piiritara juures olev vibratsioonile reageeriv kaabel on paigutatud maa alla,

palun! Järgnevalt Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Kuivõrd on kontrolljoone väljaehitamine seotud Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimisega, on omaette teema ja ma loodan, et ettevalmistatud kujul Eesti riigile kahjulikku piirilepingut ei sõlmi ega ratifitseeri me mitte kunagi. Mina hääletasin selle piirilepingu vastu siinsamas saalis juba 2005. aastal ja ja hilisem ajalugu on kinnitanud ja tõestanud, et mul oli õigus ja väga paljudel meie poliitikutel ja diplomaatidel ei olnud õigus oma pühas naiivsuses ja lihtsameelsuses. Ma tõesti loodan, et sellisel kujul seda piirilepingut ei tule, aga oma kontrolljoone peame me välja ehitama niikuinii. Aga minu küsimus on ikkagi konkreetselt väljaehitamise kohta. Me oleme suhelnud järgmise aasta eelarve koostamise käigus ka teie

lõigu lõpuni, ja väga korralikult lõpuni ehitamiseks, nii nagu see peaks olema. Varasemalt olid need ambitsioonid maha tõmmatud. Me leidsime lisavahendid, et Luhamaa juhtimiskeskus välja ehitada. Juhtimiskeskus on selles mõttes väga oluline, et kogu piiri

taustal, kus Hamasi terroristid Iisraeli ründasid. Iisraeli piir oli teatavasti märksa paremini välja ehitatud, seal olid lausa automaatkuulipildujad, mis pidid tööle minema. Kõik need seadmed, elektroonika, mis seal oli, võeti droonide või täpsuspüssidega maha, signaalid ei läinud kuskile, kuulipildujad ei töötanud, siis tulid buldooserid ja seejärel terroristid oma jõhkrustega. Kuidas meie kavatseme piiri kaitsta? Sellest tavalisest aiast ei ole mingit kasu ja sõjaväestatud piirivalvet meil ka ei ole. Kas on selles suunas mingeid mõtteid? Aitäh, Aitäh, austatud küsija! Me mõlemad teiega oleme kaitseliitlased ja teame, kuidas erinevates situatsioonides need tegevused käivad ja mis on tegutsemisloogikad.

Kahjuks. Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister, suur tänu vastamast! Aga nendest vastustest kahjuks selgus, et praegu ametis oleva valitsuse prioriteet ei ole sisejulgeolek. Seda julgen ma küll öelda. Kõigepealt see kummaline vastus minu saaliküsimusele, mille ma ministrile esitasin, kõlas järgmiselt: Politsei- ja Piirivalveametile ei eraldatud seda raha, mida nad taotlesid kontrolljoone selle osa väljaehitamiseks, mis on seotud Eesti-Vene piirilepingu sõlmimisega. No ma ei usu, et Politsei- ja Piirivalveamet on nii loll, et ta praegu raha [oma] järgmise aasta eelarvest, teades, et piirileping on ratifitseerimata, ja [arvates], et need protsessid käivad nii kiiresti, et nad saavad järgmisel aastal alustada sellel lõigul, mis jääb Venemaa ossa,

Tegelikult ma olen mures laiemalt kui ainult kontrolljoone väljaehitamise pärast. Nimelt, kui me vaatame neid rahalisi vahendeid, mida Vabariigi Valitsus eraldanud – õigem oleks öelda, mida ei ole eraldanud – sisejulgeolekule laiemalt, mis puudutab kodanikukaitset, siis see on jäetud ju lausa tegemata. Võtame viimased reaalsed praktilised juhtumid elust enesest. Viljandi viimases korterelamu tulekahjus, mis on üks viimaste aastate suuremaid põlenguid Viljandis üldse, selgus, et Viljandis ei ole olemas redelautot, mis on hädavajalik juba viiekordsete korterelamute kustutamise puhul, mida Viljandis on hulgaliselt. Rääkimata sellest, et Viljandis on üheksakordsed korterelamud ja Viljandi Haigla. Viljandi Haigla on üheksakordne. Ma ei saa aru, mida teevad meil kriisikomisjonid, mida ütlevad meile riskianalüüsid, kui selliseid elementaarseid vahendeid inimelude päästmiseks, päästjate töö kergendamiseks ja päästjate elude päästmiseks ja hoidmiseks ei ole olemas. Mis on prioriteedid? Ma lugesin viimast Sakalat, kus siseminister kirjutas, et redelauto puudumine ei mõjutanud kuidagi päästetööde kulgu Viljandis korterelamu tulekahju kustutamisel. Härra siseminister, see on vale, see on vale! Lõuna päästekeskuse välijuht, kes oli päästetöödel kohal ja kes on kindlasti väga hästi kursis selle praktilise kuluga, väitis tsiteerin: "Lõuna päästekeskuse välijuht Marek Posti sõnul oleks redelauto kiire kohalolek kustutustöid kindlasti kiirendanud ning leegid oleks saanud rutem maha." Siseministri jutt on vastuolus sellega, mida päästjad kohapeal tunnetasid, mida inimesed kohapeal nägid. Ma oleksin oodanud siseministrilt ikkagi ausat lähenemist nii siin saalis

Sealjuures ehitatakse näiteks Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse uut kontorihoonet. Kui on valikus meie julgeolek, inimeste elud, inimeste vara ja selle hoone ehitus, siis minu kindel valik on inimeste elud ja vara. Valitsus on läinud teist teed, aga räägib, et sisejulgeolek on prioriteet. Nii et lahkun siit suure murega. Ei saanud kahjuks ministri vastustest südamerahu. Kahjuks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Palun, Riigikogu kõnetoolist!

See tellitakse või ostetakse eraldi hankega. Hankeprotsess ongi lihtsalt nii pikk ja meie seadused, mille loome juures te ise olete ka olnud, seda kõike sellisena ette näevad. Tavaliselt ostetakse päästevõimekus

Jaa, täpselt nii. Mina küsin, loomulikult ma küsin, ma ei mõtle neid asju välja. Mulle Päästeamet ütles kõigepealt, et ükski tulekahju ei jää kustutamata redelauto pärast. Reeglina võib redelauto seda küll kiirendada, aga mis puudutab inimeste ohutust

mina paneksin ka elanikkonnakaitsesse oluliselt suuremaid summasid, kui sinna täna lähevad. Aga ma pean ütlema, et ootus, et viimase 30 aasta tegemata töö tehakse ära nüüd ühe aasta

ja teate, ma ütlen, et kõigest muust pole üldse kasu, kui sa ei oska käituda kriisides, kui sa ei tea, mida siis teha. Inimeste ettevalmistamine on see, mis läheb järgmisel aastal täies mahus käima, ja selle jaoks on vajalikud vahendid olemas. Mis puudutab ohuteavitussüsteeme ja kogu seda poolt, siis selle jaoks on järgmistel aastatel

Aitäh! Ma lõpetan meie kolmanda päevakorrapunkti käsitlemise. Järgnevalt tänane neljas päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Rain Epleri, Mart Helme ja Kert Kingo 13. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine rohepöörde mõju kohta Siseministeeriumi haldusalale. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Rain Epleri.

seda kõikehõlmavat projekti, mis on progressiivses läänes praegu käimas ja mida kutsutakse rohepöördeks. On olnud kuulda, et isegi militaarringkondades arutatakse, et äkki saaks tanki kuidagi ökonoomsemalt sõitma panna. Nii et oleks huvitav teada, kuidas näeb minister, millised on mõjud tema juhitavale valdkonnale. Koos kolleegidega oleme küsinud ministrilt viis küsimust. Muu hulgas näiteks, et kuidas hindab [minister] rohepöörde mõju enda juhitavale valdkonnale, aga ka seda, kuidas selline jõuliselt ja ilma piisavate mõjuanalüüsideta ellu viidav rohepööre ministeeriumi haldusala mõjutab. Noh, aega on läinud selle arupärimise esitamisest [mööda] päris hulga. Vahepeal oleme kuulnud, et näiteks komando pannakse kinni, aga ministeeriumiametnikel palgad kerkivad. Ei või olla kindel, et seegi pole rohenõuniku soovitus, sest komando sõidab

Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli uuesti siseminister Lauri Läänemetsa. Palun!

Läheme küsimusi mööda. Esimene küsimus: "Kuidas hindate rohepöörde mõju enda juhitavale valdkonnale?" Ma pean Ma pean ütlema, et ma pean oluliseks kõigepealt rohepöördesse panustamist ja kliimamuutuste võimaliku mõju vähendamist. Minu arvates see on oluline ja sellega tuleb tegeleda. Kliimamuutuste tõttu suureneb, muideks, äärmuslike ilmastikunähtude esinemise risk, mistõttu tuleb parandada päästevõimekust ning tagada valmidus likvideerida metsatulekahjusid, üleujutusi ning tormide ja muude sündmuste tagajärgi. Kliimamuutuste põhjustatud ekstreemsed ilmastikuolud võivad kaasa tuua laialdasi kriise, näiteks toidu- ja elukohanappuse, mis omakorda toob kaasa rändesurve. Rohepööre on vastureaktsioon keskkonna reostamisele ja kliimamuutustele. Nüüd küsimus number kaks: "Kuidas kujundab jõuliselt ja ilma piisavate ja mõjuanalüüsideta ellu viidav rohepööre Teie hinnangul Teie juhitava ministeeriumi haldusala?"

iga valdkonna jaoks eraldi ettepanekud, et millised eesmärgid on, kuidas need püstitatakse ja kuidas neid saavutada. Minu hinnangul neid sellisel kujul, et me saaksime öelda, et meile on konkreetselt sisejulgeolekus pandud mingid eesmärgid, ei ole ju veel tulnud.

et midagi sellist on. Siis küsimus number kolm: "Milliseid meetmeid plaanite rakendada selleks, et tagada minimeerida rohepöörde negatiivset mõju oma haldusalale?"

teatavates kohtades, kus meile tundub, et mõnikord võib väljakutse olla üle jõu käiv või mingisuguse tagajärjega, tasub pigem vaadata, kas seda on võimalik positiivselt ära kasutada. Ma arvan, et aurumasina kasutuselevõtt kunagi on hea näide. näide. Toona tundus see väga paljudele väga jõhker asi, mis võtab ära töökohad ja on halb, aga tegelikkuses tänu sellele me võib-olla elame täna üldse nii head elu. Ma arvan, et tegelikult ka erinevate tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt ei ole üldse paha mõte. Ja ma arvan, et kogu seda rohelepet on võimalik ellu viia selliselt, et kui mingi asi on ebamõistlik või me pole selleks veel tehnoloogiliselt valmis, siis me seda ei tee,

sest ka bensiinimootoriga autot tuleb laadida, selles mõttes, et tankida tuleb ikka, peatus tuleb mingi aja tagant teha. Ma saan aru, et maailm ei ole väga kaugel ka sellest, et kütuseelemendid on võimalik sisse lükata ja välja tõmmata umbes umbes sama kiiresti, kui tangitakse autot kütusega. Ka see tehnoloogiline lahendus aitaks väga palju. Selliseid asju saab teha, aga mõistuse piires. Selles protsessis ma kavatsen kindlasti olla kaasteeline ja osaleda süvendatult. Nüüd küsimus number neli: "Kuidas peaks Teie hinnangul rohepöörde valguses ümber kujundama kõik selle, mida Teie hinnangul on vaja Teie ministeeriumi haldusalas ümber kujundada?" Väga hea, see küsimus ise on üldse väga hästi küsitud.

hooned: hoonete energiatõhususega me tegeleme, sest lõppkokkuvõttes on energia kokkuhoid ühiskonnale odavam ja loodusele parem. Seda me Siseministeeriumi haldusalas kindlasti teeme. Me kindlasti proovime leida tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad vähendada kütusekulu,

teha lisaks neile keskkonnahoidlikele meetmetele. Aga ma olen jätkuvalt seda meelt, et enne kui pole eesmärgid kokku lepitud, pole võib-olla veel nii palju millestki rääkida, ja tarkust ja mõistust peab ka sinna vahele jaguma, et kõike suure hurraaga vales suunas käima ei lükkaks. Pluss, muideks, on küsimus selles, milline see kliimaseaduse eesmärkide

või me saame mõnes valdkonnas teha rohkem, mõnes valdkonnas tuleb siis vähem teha. Lõpuks on see ühendatud anumate süsteem ja kui meil näiteks kasvab Eestis

et me ei tohiks kõigi nende eesmärkide saavutamist peljata, vaid mida varem, [seda parem]. Kui me oleks alustanud juba paar valitsust tagasi intensiivselt nende eesmärkide elluviimist, siis me oleks saanud teha seda kõike rahulikult, läbimõeldult ja kaalutlemise tulemusena. Aga mida hiljem me seda kõike teeme, seda valusam see ühiskonnale on, nii sisejulgeolekule kui ka teistele valdkondadele. Kui

vahetage autod keskkonnasäästlikumate masinate vastu välja", siis see on valus. See on väga valus. Probleemi eitamine ei lahenda probleemi. Me oleme minu hinnangul seda liiga palju teinud. Me oleks pidanud mõistlikult, tasakaalukalt, rahulikult edasi liikuma. Võib-olla me oleks mõne asja hoopis teistmoodi teinud, kui me praegu teeme, võib-olla oleks saanud juba toona teha mõned sammud, et me mõnda asja täna tegema ei peaks. Aga lõppkokkuvõttes, kui me seda kõike teeme, siis siis tasakaalukalt ja läbimõeldult. Ja viimane küsimus ka: "Kas Teie hinnangul on vajadus kohandada rohepöörde strateegiaid ja millised meetmed on selleks kavandatud?" Ma arvan, et alati on vaja kohandada. Kui sa hakkad midagi ellu viima, siis tuleb kohandada. Aga ma jätkuvalt [ütlen] – mitte et ma ei tahaks küsimusele vastata –, et meil lihtsalt ei ole [veel] olemas kliimaseadust ja meil ei ole valdkondlikke eesmärke seatud. Meil on üleüldised ja hästi suured eesmärgid

Ühesõnaga, ma arvan, et peab olema võimalikult laiapõhjaline ja talupojamõistus on ka siin oluline, et mitte ainult valitsus ja ministeeriumid ei torma, vaid kõik ühiskonna osad saavad kaasa rääkida. See võiks olla see põhimõte.

avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, seetõttu me läbirääkimisi avada ei saa. Ma lõpetan meie neljanda päevakorrapunkti käsitlemise. Läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Rain Epleri, Henn Põlluaasa, Evelin Poolametsa ja Kert Kingo 13. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine inflatsiooni mõju kohta

Aitäh! Eesti siseturvalisus ja julgeolek on valitsuse oskamatuse ja vastutustundetuse tõttu enneolematu löögi all. Majanduslangus, maksutõusud ja inflatsioon mõjuvad pärssivalt meie riigi toimimisele. Inflatsioon on viimase kahe aasta jooksul olnud ligi 30–50% ja see ei peatu, sest koalitsiooni tahtel tõuseb näiteks järgmisel aastal käibemaks 10%, lisanduvad kõikvõimalikud muud maksud ja aktsiisid ja teised rahalised kohustused. Nii et olukord läheb veelgi hullemaks.Viimase 15 aasta jooksul on politseist ja Päästeametist rahapuuduse tõttu koondatudcirca2400 inimest. Eelmisel aastal vähenes töötajate arv 300 võrra. Üldse kokku, võrdluseks, on meil süsteemis 4600 inimest. Nii et poole võrra on vähenenud. Palkade tõstmiseks polevat raha, tegeletakse kärpimisega. Meenutagem kas või Kopli päästekomando sulgemist. Päästevõime langeb, politseitöö kannatab. Minister räägib, et tema ei ole kärpimisega nõus, vähemalt varem rääkis nii, valitsuses hääletab aga kõikide kärpimiste kärpimiste ja vähendamiste poolt ja ka koalitsioonileppesse kirjutati sisse palkade külmutamine neljaks aastaks. Palgatõus tehti koondamiste arvelt ja selle tagajärjel pole meil enam kedagi isegi politseipatrullidesse saata. Samal ajal tõsteti aga Siseministeeriumi töötajate endi palkasid. Vähenenud politseinike ja päästetöötajate koormus kasvab pidevalt, sest ka tänaste normide järgi on puudu juba sadu inimesi ja see puudujääk üha kasvab. Pidevalt tõstetakse alampiiri, millisest [kahju]summast allpool olevaid väär‑ ja kuritegusid enam ei uuritagi.PPA vajab maksutõusude taustal normaalseks toimimiseks oluliselt rohkem finantse. Reaalsus on aga teine. Inflatsiooni ja elukalliduse tõusu tõttu on vähenenud otseselt PPA toimimisvõime.

Elanikkonnakaitse rahastus langeb järgmisel neljal aastal pea neli korda: 53 miljonilt 13‑le. Varjenditele

Kuid kõik see on lihtsalt unustatud. Ilmselt on mingisuguseid muid tähtsaid teemasid, meenutagem kas või Reformierakonna maksuküüru.Hinnatõus ja inflatsioon tähendavad aga veelgi suuremat koondamist, veelgi suuremat teenuste kokkutõmbamist. Ja kõik see käib meie sisejulgeoleku arvelt. Eriti ohtlik on see tänases geopoliitilises olukorras ja piiramatu immigratsiooni tingimustes, kus meile on tulnud juurdecirca100 000 välispäritolu isikut nii Ukrainast kui ka kõikjalt mujalt, eeskätt slaavi riikidest, aga ka Aasiast, Aafrikast ja nii edasi ja nii edasi. Selle haldamiseks ja kontrollimiseks raha aga pole.Lähtudes eelpool öeldust, on meil siseminister härra Läänemetsale õige mitu küsimust selle kohta, kuidas mõjutab inflatsioon tema valdkonda ja mida, kuidas või kas üldse nende mõjude leevendamiseks midagi ette võetakse. Ma ei hakka neid küsimusi ette lugema, ma loodan, et härra minister teeb seda ise. Aitäh! Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun taas kord Riigikogu kõnetooli siseminister Lauri Läänemetsa. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud arupärijad! Lugupeetud parlament! Hea meelega vastan. Ma pean ütlema alguseks, et tuleb vist pikalt rääkida ja seletada, sest see sissejuhatus maalis katastroofilise pildi, kuigi see nii ei ole. ole. Esimene küsimus: "Kuidas mõjutab inflatsioon ministeeriumi eelarvet ja millised meetmed on võetud selle mõju leevendamiseks?"

ühes [info]väljas. Aga inflatsioon mõjutab loomulikult iga ministeeriumi eelarvet samadel alustel ning selle mõjuga tuleb arvestada juba eelarvet planeerides. See tähendab üldjuhul prognoosipõhist arvestust ning see peab lähtuma meile teadaolevatest majandusnäitajatest. Juhul, kui eelarveaasta jooksul tekib kulude katmisel puuduseid, siis esmajoones tuleb võimalused üle vaadata asutusepõhiselt. Seda me oleme teinud.

Teistes ministeeriumides, ma tean, sellist võimalust ei olnud. Võib-olla polnud igal pool ka vajadust. Aga tõesti, Siseministeeriumi haldusalas, mis puudutab PPA töötajaid, me seda tegime ja seega oli inflatsiooni mõju ilmselgelt nende inimeste rahakotile tänu sellele natukene väiksem.Nüüd, mis puudutab Nüüd, mis puudutab üldse palkasid, töötajate arvu vähenemist ja inflatsiooniolukorda, siis tõesti,

Mis puudutab palkade tõusu, siis vastab tõele, et Siseministeeriumis ametnikel palgad tõusid. Jah, sellel aastal. Sotsiaaldemokraadid on alati seda meelt, et kõik, kes teevad tööd, peavad normaalset palka saama. Ja kui vaadata, milliseid ministeeriume sotsiaaldemokraadid juhivad,

– muideks, te olete peaministriga ühes paadis selles mõttes, et ka peaministrile ei meeldinud, et Siseministeeriumis ametnikel palgad tõusid –, siis need on täpselt need inimesed, kes planeerivad teie julgeolekut. Need on täpselt needsamad inimesed, kes planeerivadki seda elanikkonnakaitset, mille pärast te mures mille pärast te mures olete. Me võime loomulikult inimestel palka mitte tõsta ja saada kellegi, kellel on väga vähe elukogemust, kes näiteks pole üldse Päästeameti tegevusega kokku puutunud, tuleb ülikoolipingist – kindlasti tubli inimene, pingutab palju, aga vaevalt et me kõik tunneme ennast siis turvalisemalt. Ei. Me peame ikkagi põhjuse-tagajärje seosest aru saama.

loomulikult on mõjutanud. Asjad lähevad kallimaks ja neid ongi keerulisem teha. Lõpuks me peame aru saama ka sellest, et makse vähendades me loomulikult ei saa palka tõsta.

Kõige selgemalt väljenduvad täiendavad kulud energiatarbimises. Need on esmajoones kulud sõidukite kütusele ning hoonete energiatarbimise kulud, [sealhulgas] nii küte kui ka üldine elektri tarbimine. Pikemaajaline mõju on inflatsioonil üldjuhul mahukatele investeeringutele, näiteks hoonete ehitusele, ja sellistele kuludele katte leidmiseks ja tagamiseks

saanud.Kolmas küsimus: "Kuidas mõjutab inflatsiooni kasv ministeeriumi kavandatud projektide ja tegevuste eelarveid ja ajakava?" Tänase seisuga ei ole inflatsioon konkreetseid kavandatud projekte ega ajakavasid mõjutanud. Nii näiteks jätkub idapiiri väljaehitamine kavandatud mahus ja tempos. Eelarve osas peame siiski asutuste kaupa vaatama, kuidas on võimalik teatud tegevusi viia läbi

hoonetes. Seda me oleme teinud. Küsimustele neli ja viis, kui tohib, ma vastan korraga. Küsimused number neli [ja viis] on "Kuidas kavatsetakse tagada ministeeriumi tegevuste jätkusuutlikkuse inflatsiooni kasvades?" ja "Millised on ministeeriumi lühiajalised ja pikaajalised strateegiad, et vähendada inflatsiooni mõju ministeeriumi haldusalas?". Õnneks on inflatsiooniga niimoodi, et sellel ajal, kui arupärimine esitati, oli see veel oluliselt kõrgem kui praegu. See pigem väheneb, seda probleemi ei ole, et inflatsioon kasvaks. Aga nagu ma eespool esile tõin, inflatsiooni mõjudega peame arvestama juba eelarve ja eelarvestrateegia koostamisel. Vastavalt sellele oleme enda võimekused üle vaadanud ning vajadusel tarbimist ja tegevusi suunanud. Selle taustal oleme mõelnud ka tarkade ja läbimõeldud kokkuhoiukohtade peale. Siseministeeriumi valitsemisalas on selleks paberkirjade ja tähitud kirjade saatmise drastiline vähendamine, nii valijate infokirjade ja teabelehtede näol kui ka üleüldiselt riigiga suhtlemises, ning IKT‑riistvara kulude ajatamine ja näiteks kohtukonvoi mahu oluline vähendamine.

Kõige tähtsam on see, et inimesed, inimesed, inimesed, veel kord, inimesed päästavad meie elusid, aitavad ja kaitsevad meid. Tugevdades teisi komandosid, me tegelikkuses

Teine pool puudutab, ma arvan, palkasid. Pensioni vastu me ei saa, sest väga paljud lähevad pensionile, lähevadki ära, pole midagi teha. Aga me vaatame üle ka selle poole, et kas me saame politseitöös midagi muuta ja teatud kohas võib-olla, ma ei ma ei tea, kasvõi füüsilisi nõudeid inimestele muuta. Inimene, kes istub näiteks piiri peal, kogu aeg ekraanide taga, ei pea olema kõige kiirem jooksja. Ta võib vabalt olla ka ratastoolis. Ta saab seda tööd väga hästi teha. Sellised ülevaatamised

Politsei- ja Piirivalveameti kärbe nägi ette, et järgmisel aastal koondatakse 50 inimest. See oli 2021. aastal otsustatud. Seda ei tule, sinna läks 2 miljonit eurot. Ja nii edasi, edasi, edasi. Kui see niimoodi lahti võtta, siis on olnud väga keeruline asjaajamine.

vaadake, see on hästi huvitav, et teiste palga peale ollakse Eestis kuidagi vihased ja pahased. Lõppkokkuvõttes, teate, kui me tahame Päästeametit

täpselt sama juttu räägite. Teil on Kaja Kallasega üks ja sama sõnum: miks tõusevad inimestel sisejulgeolekus palgad? See on teie arvates halb. See etteheide oli ka, ma olen seda etteheidet ka kuulnud, et miks Päästeametis ametnikel palgad tõusevad. Kuidas

tulevad noored, tublid inimesed, hakkajad, aga elukogemust on vähe. Kõik planeeringud, suured riiklikud planeeringud, mis puudutavad energiasüsteemide väljaehitamist ja kõike muud, seisavad, venivad, sellepärast et inimesed on üle koormatud, nad alles õpivad, nad ei oska. Me saame täpselt seda, mida me oma suhtumise ja tegevusega tellime.

Mõnikord. Riigikogu liikmetel, teil ja minul, tõuseb palk igal aastal. Ja siis me oleme pahased, et kellelgi ministeeriumis ka mõnikord palk tõuseb. Ei, see ei ole probleem. Probleem on see, miks teistel palk ei tõuse. See on ju küsimus.

Aitäh! Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, Kert Kingo, palun! Tänan, austatud istungi juhataja! Kas arupärimise formaat on muutunud või? Siiamaani on ikka niimoodi olnud, et saadikud saavad küsida ja minister peab vastama, aga antud juhul on nii, et minister siin sajatab, loeb moraali

et minister peaks vastama saadiku küsimustele? Aitäh! Arupärimise formaat on ikka sama: on küsimused-vastused, siis on läbirääkimised ja siis saavad Riigikogu liikmed veel oma väga selge seisukoha välja öelda. Aga Henn Põlluaas, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh! Minu küsimus tõukub ka täpselt sellestsamast probleemist. Minister

majanduslikku katastroofi nende sõna otseses mõttes hullumeelsete maksutõusudega. Aga kui tõsta, siis ei saa seda teha mitte ainult valitutel, vaid seda peaks tegema ikkagi laialt, kõikidel nendel, kes seda väärivad ja kellel seda vaja on. Nii et ma palun austatud eesistujal ministrile märkus teha, et mitte inkrimineerida meile mingisuguseid olematuid asju. Aitäh!

täpsustavalt üle küsida, et mida täpselt minister silmas pidas. Aga ma ütlen veel kord, et see formaat ei ole arupärimiste puhul muutunud, et on küsimused-vastused ja seejärel avan ma siinkohal läbirääkimised. Aga Henn Põlluaas, palun!

kelle käes on pooled relvad ja kes ju tegelikult Putini või NSV Liidu arusaama järgi ongi Venemaa kodanikud. Aga küsin selle kohta, et viimasel ajal on enam teateid ja ilmselt ka teie kaitseliitlasena olete kuulnud, kuidas PPA lükkab tagasi Eesti kodanike relvaostusoove, kuigi seadus ei keela mitme relva olemasolu enesekaitseks või sportimiseks. Täiesti otsitud põhjendustega tehakse seda lojaalsete kontrollitud kodanike seas. Kas see initsiatiiv tuleb teilt või kust see tuleneb, sest relvastatud rahvas ongi ju tegelikult ka üks riigikaitse aspekt? Aitäh!

nemad peavad oma relva loovutama. Niipea kui neil relvaluba lõpeb, läbi saab, enam nad seda pikendada ei saa. Mõnel on see juba juhtunud, mõnel kohe juhtub, mõnel läheb võib-olla aasta aega aega. Selle mõte on see, et kuna neil ei ole kodakondsust, võiks olla motivatsioon, kui nad Eesti riigis elavad, seda tahet näidata ja kodakondsus ära teha. Aga loomulikult, kodakondsuse saamine, kodakondsuse taotlemine eeldab sisemist tahet, on ju. Ega kõigil ei pruugi seda

ei ole midagi muutunud. Ma ei tea neid juhtumeid. Ma olen seda küsinud ja uurinud. Seda, et PPA praktikas midagi muutnud oleks, ei ole. Ja veel, Eesti kodanike puhul ei ole ka ühtegi põhjust olnud. Jah, on olnud mõned väga prominentsed isikud, kes on jäänud hiljaks tähtaegade osas. Kui sa pead relvaluba pikendama, siis on seaduses tähtaeg ja kaks kuud enne pead taotluse sisse andma. Nad on jäänud hiljaks ja see on probleemina üles tõstetud, seda ma tean ja see on olnud. Aga ma ütleksin niimoodi, et ma arvan, et igat Eesti inimest igat Eesti inimest tuleb ühtemoodi kohelda, vahet ei ole, kas sa oled olnud kunagi Riigikogus, kas sa oled olnud kunagi minister, kas sa oled tähtis ettevõtja või tavaline Eesti tööinimene. Kõiki me kohtleme ühtemoodi ja seda Politsei- ja Piirivalveamet teeb ka.

Vastus teie küsimusele on see, et ei, praktikat pole muudetud. Mulle teadaolevalt pole keegi seda ülesannet andnud ja keegi pole praktikas seda muutnud ka.

päästjaid ja politseinikke, kes on sisejulgeolekus tegelikult ju need, kes meile kastanid tulest välja toovad ja eluohtlikes olukordades on. Ja no elust enesest ka: päästjad on olnud siin Riigikogu ees palka juurde küsimas ja protestimas, ministeeriumiametnikke ma ei ole siin paraku näinud. Ma küsin siis

Kui paljud ministeeriumiametnikud – just arvuliselt, see on diferentseeritud, aga arvuliselt – palka juurde said ja kui suur summa see oli, missumma summarumselleks 20%‑liseks palgatõusuks läks? Aitäh! Ikka saame teile meilile vastata, ega selles riigis mingeid saladusi sellistes asjades ei tohiks olla.

miks Siseministeeriumi ametnikel palk 20% tõusis. Te võite seal pead raputada. Jaa, ma saan aru. Aga mina loen sellest välja, et see on tegelikult etteheide. Vabandust, see on minu tõlgendus. Kui see nii ei ole, siis ma vabandan ette. Jah, te võrdlesite teistega, aga ma meenutan,

Ma saadan teile need arvutused. PPA‑s oli 17%, siseminister oli Lauri Läänemets. Kõigi aegade kõige suurem palgatõus. Ma olen seda teinud, et Päästeametis [tõusis

kõige suuremate prioriteetide seas ei olnud kogu aeg iga päev sellest rääkida, siis ma enam ei mäleta, mis need täpsed numbrid on, et teile öelda. Aga jah, Siseministeeriumis ametnike palgad tõusid, tõusid ka Sisekaitseakadeemias, seal olid täpselt samamoodi nagu päästjatel palgad olnud aastaid tõstmata.

Nemad on see eesliin isegi enne päästjaid ja politseinikke. Nende palkade tõusust keegi aastaid mitte midagi [ei rääkinud], see oli veel madalam kui päästjatel. Seal tõusis [palk] väga otsustavalt ja tulemus on see, et tehti täiendav vastuvõtt

vaid puudutab Rahandusministeeriumi arvutuse järgi ka neid, kes saavad 1000 eurot palka, ka neid, kes saavad 1200–1300 eurot palka. See puudutab väga paljusid Eesti inimesi, kümnest detsiilist esimest kuut detsiili.

Läbirääkimiste avamise soovi ei ole. Ma lõpetan meie viienda päevakorrapunkti käsitlemise ning läheme edasi. Meie tänane kuues päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa ja Helle-Moonika Helme 11. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine käibemaksu tõusu kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Helle-Moonika Helme. Palun!

härra minister! Aga nüüd me hakkame arutama käibemaksu tõusu teemat ja selle käibemaksu tõusu võrra peate tulevikus veel rohkem pingutama.

Põhjused on väga selged: see kõrge inflatsioon ja majanduslangus ja kõik need muud asjad, mis on meile kaela langenud. Ja teiseks, kogu see halvenenud majandus- ja ettevõtluskliima võib kaasa tuua ka sisejulgeoleku rahastamise vähenemise. Raha tuleb ju majandusest. Ma ei tea, kas sotsiaaldemokraadid teavad seda, et raha tuleb majandusest ja ettevõtlusest, mitte

oligi saada mõningane ülevaade valitsuse kavatsusest ja meetmetest, kuidas käibemaksu tõusust tulenevaid negatiivseid mõjusid Siseministeeriumi haldusalas leevendada. Need küsimused, mille esitasime ministrile juba kevadel, on ka tänases päevas täielikult relevantsed. Siin on küsimus, et kas on

Päästeautod on kallid autod, ikka juhtub – siin on avariisid olnud –, et tuleb uued autod osta. Jälle käibemaksu võrra kallimad, eks ole. Politsei autopark, kogu materiaal-tehniline baas, kõik läheb käibemaksu võrra kallimaks.

meie ju ei taha, et inimeste palgad tõusevad – tahame küll! Tegelikult ministri ülesanne ongi see, et ta istub valitsuse laua taga koos oma koalitsioonipartnerite ja ka peaministriga ja ütleb, et vaat, minu haldusalas on vaja ära teha need ja need asjad, ja võitleb selle eest, võitleb need rahad välja. Te ei suutnud välja võidelda isegi 200 miljonit

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärijad ja teised Riigikogu liikmed! Alustan vastavalt küsimustele."Kuidas mõjutab käibemaksu tõstmine 22% tasemele Teie valdkonna asutuste tööd ja eelarvet? Kas olete läbi viinud ka sellekohase mõjuanalüüsi?"

Eelarve läbirääkimiste ajal puudutasime seda ka. Üldine arvestuslik kulu kasv jääb Siseministeeriumi puhul 2 miljoni euro juurde aastas ning käibemaksu tõus mõjutab samuti Euroopa Liidu toetuste omafinantseeringut finantsperioodil kuni aastani 2029. Seda samuti kogusummas umbkaudu 2 miljonit

sest kasu on oluliselt suurem kui kahju, kui need projektid ära jääks.Küsimus number kaks: "Kuidas mõjutab käibemaksutõus Teie valdkonnas töötavate inimeste toimetulekut?"

kunagi sotsiaaldemokraatide meelistegevus. Me arvame alati, et kui [tõsta], siis tulumaksu, ja astmeline tulumaks on kõige õigem lähenemine selles küsimuses. Nii et

Õnneks, ma jätkuvalt ütlen, on selle aasta palgatõusud need, mis kogu käibemaksu tõusu arvatavasti ära neutraliseerivad. Aga see ei tähenda seda, et palku ei pea tõstma. Vastupidi, palku peab jätkuvalt tõstma, muidu need jäävad maha, ja praegu on need minu hinnangul ka liiga madalad.Kolmas küsimus: "Milliseid sotsiaalseid mõjusid võib Teie valdkonnas käibemaksutõus kaasa tuua? Kuidas plaanite neid mõjusid leevendada?" Minu eesmärk on see, et lõpeks üldse jutt palkade külmutamisest. Rahandusminister on küll öelnud, et tema tahab palgad külmutada neljaks aastaks, ja ta arvab, et ta külmutaski palgad neljaks aastaks, aga teised koalitsioonipartnerid, eelkõige sotsiaaldemokraadid, seda ei arva. Seda oleme igas sõnavõtus öelnud, omavahel laua taga ka. Nii et palgad ei ole järgnevateks aastateks külmutatud. Seega, palgad arvatavasti tõusevad 2025., 2026., 2027. aastal. Selle ma ütlesin välja ka näiteks valitsuse pressikonverentsil, kui me riigieelarve üle andsime.

mis puudutab toimetulekut, siis loomulikult ma arvan, et miinimumpalga tõus on väga oluline asi. Miinimumpalga tõstmine mõjutab kindlasti ka päästeametnike perede sissetulekut, politseiametnike perede sissetulekut.

Pensioni eest hooldekodukoht – meil on mõned omavalitsused, kus seda pole rakendatud. Ideaalis me vaatame selle rahastusmudeli natuke ümber, aga sisuliselt enamus Eesti inimesi saabki täna pensioni eest hooldekodukoha, kui neil see vajadus on.

Kui me räägime sellestsamast hooldekoduküsimusest, sest see on leevendus ka hinnatõusule, siis kiputakse keskenduma hästi palju omavalitsuse olukorrale, kiputakse keskenduma sellele, miks

vabatahtlikke päästjaid koondav organisatsioon, abipolitseinike kogu ja nii edasi ja nii edasi, ka kodanikuühendused tegelikult – paljude nende aastatoetusi ja tegevustoetusi me suurendasime, juba sellel aastal suurendasime.

Kui me oleks kriisi ajal, kui elektri hind oli kõrge, hoidnud elektri hinda madalal, siis oleks inflatsioon olnud oluliselt madalam ja me kõik maksaks täna seda tehtud viga oluliselt vähem kinni.Teil

Aga need ootused, mida me peame tegema ka sisejulgeolekus, on väga suured ja väga kallid. Mina küsiksin vastu, see on selline retooriline küsimus, me siin dialoogi kahjuks väga pikalt pidada ei saa, see formaat ei

Vaadake, ettevõtja ei ole ainuke, kes ühiskonnas väärtust loob. Tegelikult loovad kõik inimesed väärtust. Iga inimene, kes mingil töökohal panustab, tööd teeb, loob ühiskondlikku väärtust ja see ongi meie ühiskondlik jõukus. Eelkõige saab see alguse haridusest, see saab alguse õppejõududest, õpetajatest, nende töötingimustest, nende palkadest ja lõpeb teaduse ja arenduse rahastusega. Nüüd, mis puudutab ettevõtlust ja kogu seda valdkonda, siis jah,

kui keegi loob ühiskondlikku väärtust, näiteks, kui ma olen töötaja mõnes ettevõttes, siis riik peab tagama selle, et kui mina panustan selle ettevõtte arengusse ja ühiskondliku jõukuse loomisesse, siis mina saan sellest õiglase osa. Mitte niimoodi, et ettevõtja otsustab kõik, mida ta selle kasumiga teeb, ja töötaja vireleb edasi. Ei, riik reguleerib seda majandussüsteemi ja maksusüsteemiga. See on see koht, kus maksud ei ole patt.

See on minu arvates viga. Sellise maksu kehtestamine oleks õiglane, kui ülirikkad või väga rikkad inimesed panustaksid siis maksudega oluliselt rohkem. Me saaks selle rahaga

Miks see peab niimoodi olema? Me vaatame, loeme statistikat, ma arvan, et te olete täpselt samamoodi nagu mina lugenud statistikat, mis näitab, et jõukus koondub järjest vähemate kätte. Ja siis me ütleme ikka, et ei ei mingit astmelist tulumaksu, las see raha koondub nende kätte. Kes on jõukad, saavad veel jõukamaks, aga sellel on teine pool ka: kõik need, kes on keskklassis ja vaesemad, jäävad sinna püsima. Nad ei pruugi vaesemaks [jääda], aga nad jäävad püsima.

Sellepärast mina arvan, et meil on vaja olulisi maksusüsteemi muudatusi. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et astmeline tulumaks Eestisse tuleks. Ma olen täiesti kindel, et varem või hiljem see tuleb, sellepärast et

Suur tänu, härra minister! Nüüd sai osa erakonna programmistki ära räägitud. On küsimusi kolleegidel? Küsimusi ei ole. Aitäh, härra minister! Avan läbirääkimised. Palun, Helle-Moonika Helme!

Tegelikult meie küsimused ei olnud sugugi pahatahtlikud. Me tahtsime lihtsalt mõningatest asjadest aru saada, aga lugupeetud minister üritas siin mingisuguseid vastasseise püsti panna juba küsimustele vastates. "Teie muidugi ei taha, et inimestel palgad tõusevad." Ühesõnaga viskas mingeid selliseid

Ma siiski julgen siinkohal vastu väita. Kui meie olime valitsuses – nagu minister õigesti ütles, et maksustamisele, maksundusele ja maksupoliitikale ongi meil mõneti erinev vaade ja meil on erinev arusaam sellest –, siis meie valitsuse maksulangetused tõid kaasa selle, et riigieelarve tulud hakkasid suurenema. Kui esimene koroonakriis lõppes, olime me Euroopas kõige kiiremini kasvava majandusega riik.

edu muutuski kriisideks ja kõige kõrgemaks inflatsiooniks Euroopas. Ja noh, kõrge elektri hind, eks ole – me teame väga hästi, et kui need CO2-maksud elektri hinnast välja [arvata], siis meil oleks täiesti konkurentsivõimeline elektri hind, mis tõstaks meie majanduse konkurentsivõimet

sisse tagasi tuua, et eks politseinikel ja päästjatel võib ka tõesti olla pereliikmeid, kes vajavad hooldekodukohta. Aga no fakt on see, et kõik meediamajad on kirjutanud uudiseid sellest, kuidas hooldereform ei ole täitnud seda eesmärki,

Siis astus ta siin vahelduseks ka haridusministri kingadesse, esines justkui haridusminister, rääkis hariduse tähtsusest ja olulisusest. Loomulikult oleme me kõik sellega absoluutselt nõus. Sellest ei peaks üldse rääkima. Me oleme ka täpselt seda meelt, et eesmärk peab olema tugev, tark ja terve rahvas.

räägitakse sellest, et CO2ei ole mitte mingi mürk, vaid on taimede toit ja fotosünteesi üks väga oluline komponent. Kõiki neid

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Järgmine päevakorrapunkt algse päevakorra järgi oli nr 7, arupärimine nr 288, aga see on tagasi võetud, numeratsioonis jäi ta ikkagi numbriga 7. Läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde,

tegi oma sisukokkuvõtte ja ma arvan, et ta tegi seda väga hästi. Aga mulle meeldib ka see, et ministril on süda õige koha peal ja ta näeb neid kitsaskohti ja püüab oma võimete kohaselt leida erinevaid lahendusi. Ja eks selle tänase arupärimise eesmärk oligi saada ülevaade valitsuse kavatsustest ja meetmetest, et leevendada käibemaksust tulenevaid negatiivseid mõjusid Eestimaa inimestele, ettevõtetele ja avalikule sektorile.

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud arupärijad, Riigikogu liikmed ja külalised ka!

Ja siis, kui Andres Anvelt oli minister, oli politseinikel 12,5% ja päästjatel 17% tõusu. Ja tõesti, meil oli siin arutelu, et kui Mart Helme oli siseminister, siis

see on ka minu arvates tähtis, et palgatõus tuli, siin pahandati, et ametnikel ka mõnikord palgatõus on, neil oli 17% ja politseiametnikel keskmiselt 17% –, ma arvan, et see kogu inflatsiooni mõttes ja ka käibemaksu tõusu mõttes pakub kõvasti leevendust. Aga loomulikult, käibemaksu tõus ei ole kõige parem asi kunagi. Me näeme, kuidas see mõjutab. Ma ütlen siseministri ja sotsiaaldemokraadina: minu arvates peab proovima ühiskonnas tasakaalu hoida. Ehk mida rohkem me teeme selliseid maksumuudatusi, mis mõjutavad neid inimesi, kellel on madalam sissetulek, või keskklassi, seda rohkem me saame ühiskonnas probleeme juurde. Ja mida rohkem on ühiskonnas nii-öelda toimetulekuprobleeme, seda rohkem me peame võtma raha ja panema seda sotsiaaltoetustesse. Ma arvan, et see majanduse ja riigi rahandus‑ ja majanduspoliitika mõttes pole mõistlik. Sellise majandus‑ ja rahanduspoliitika üle ei saa meil Eestis keegi uhke olla, kus meil satub inimesi toimetulekuraskustesse – see ei ole mõistlik asi.

et tõuseks alampalk. Alampalga tõus puudutab väga paljude inimeste sissetulekut. Kümnest detsiilist esimesel kuuel detsiilil tegelikult palk tänu sellele tõuseb, mõnel rohkem, mõnel vähem, aga see on oluline leevendus. Täpselt samamoodi, nagu on leevendus automaksu vastu ühistranspordireformi läbiviimine. Kui automaks mõjub negatiivselt, siis ühistranspordireformi läbiviimine selles mõttes positiivselt, et isegi kui need käibemaksud ja automaksud inimesi puudutavad, siis pooled inimesed autoga ei sõida, neil on vaja nagunii ühistransporti. Me kõik teame väga hästi, et Riigikogu Arenguseire Keskus tegi kolm aastat tagasi analüüsi ühistranspordi kohta või nii-öelda liikuvusanalüüsi, kus nad nentisid olukorda, et et need inimesed, kes on just väiksema sissetulekuga, ostavad järjest rohkem autosid, nende puhul on kõige suurem autode ostu kasv, sellepärast et töökohad lähevad kaugele ära, ligipääs halveneb. Kuna sissetulek on väike, siis inimesed sõidavad ennast vaeseks. Isegi automaksust loobumine neid inimesi ei päästa, tegelikult neid inimesi päästab parem ühistransport. See on ka see, milles me oleme kokku leppinud ja mida regionaalminister eest veab. Ja nende seas on kindlasti politseinikud ja päästjad, ma võin öelda. Ehk siis loomulikult, käibemaksu tõusul on oluline mõju Eesti inimeste, sealhulgas ka sisejulgeoleku valdkonna inimeste toimetulekule. Aga kõiksugu muud meetmed, mida me valitsusega üheskoos

Tulen mõnevõrra tagasi selle arupärimise võib-olla tuumküsimuse juurde, mis puudutab käibemaksu tõusu. Võib öelda, et mõnes mõttes on meeldiv näha, et viimasel ajal meediapildis on tekkinud kolm erinevat koalitsioonierakonda. Enam polegi niimoodi, et Reformierakond üksi otsustab ja teeb, vaid tuleb välja, et Eesti 200‑l on oma seisukohad mitte ainult juhi küsimuses, vaid ka selles valguses, mis puudutab näiteks automaksu. Samuti on sotsiaaldemokraadid ikka aeg-ajalt välja öelnud, tegelikkuses see käibemaksu tõus, mis suurendab ühiskondlikku ebavõrdsust, ei ole õige asi. Ja ka maksuküüru kaotamine pole teie esmane eesmärk, sest tegemist on sisuliselt astmelise tulumaksuga, mida sotsiaaldemokraatide kätega soovitakse ära kaotada. Nüüd on tegelikult teil mõned võimalused veel veenda oma fraktsioonikaaslasi parlamendis mitte seda eelarvet vastu võtma ja need halvad asjad jäävadki toimumata. Nii et mu küsimus teile on lihtne: kas te olete valmis koalitsiooninõukogus ja erakonna esimehena tõstatama ettepaneku, et jätta see käibemaksu tõus ära ja teha midagi mõistlikumat selle asemel? Aitäh! Nüüd te tegite ju kohe liiga meile, et sotsiaaldemokraate ainult vahepeal on märgata. Me ikka oleme tasakaalustav jõud selles valitsuses, kaks paremerakonda ja ja üks vasakerakond. Ja see on normaalne. Mina selles mõttes ei häbene kunagi rääkida ka sellest, kus kohas meil on erinev nägemus. Lõpuks on tähtis see, kus kohas me kokku lepime. Meil ongi maailmavaateliselt erinev nägemus sotsiaal-majanduslikes küsimustes. See on normaalne, et me oleme erinevatel seisukohtadel. Me seda tasakaalu minu arvates oleme päris jõuliselt pakkunud. Nüüd, teie küsimus tähendab ju riigi rahanduse mõttes väikestviisi katastroofi, sest teatud seadusemuudatused,

ma tean, et te olete ise väga hea arvutaja ja väga kiire ja põhjalik analüüsija –, tegelikkuses on maksuküüru asemele normaalse astmelise tulumaksusüsteemi tegemine samuti päris kallis nii-öelda miinusmärgiga projekt. Ehk siis mõnes mõttes mina võtaksin seda protsessi nii: me täna maksuküüru kaotame ära, järgmisena teeme astmelise tulumaksu – normaalse astmelise tulumaksu. Tegelikkuses edaspidi iga muudatus normaalse astmelise tulumaksu poole liikumisel on ainult plussmärgiga asi ja ma olen öelnud, et see tuleb varem või hiljem – kõige hiljem pärast järgmisi valimisi suht kohe,

ja võimalust ka. Nii et selle nimel me tegelikult ühiselt siin koalitsioonis tegutseme mõnes mõttes, et astmeline tulumaks normaalses versioonis tuleks. Hea kolleeg Jüri Ratas, palun!

kuidas võib-olla järgmisest nädalast teie uus ametikaaslane, välisminister Arko Okk, kui ta peaks võitma Eesti 200 valimised, on öelnud välja seda, et Venemaa on praegu väga nõrk ja tema arvates tuleb oma naabrit mõista. Mind muidugi väga huvitaks, kuidas teie siseministrina sellele reageeriksite alates järgmisest nädalast ja mis Eesti poliitikas ja valitsuse tasandil juhtuma hakkab. Kahjuks ma ei saa seda küsida, sest me oleme käibemaksu arupärimise juures. Paljud Eestimaa inimesed tulnud minu juurde ja küsinud sellise küsimuse, et mis see Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe positiivne agenda on tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas. Kuidas te toimetulekut parandate selle käibemaksu tõusuga? Kas te saaksite mõned head vastused mulle anda, mis ma neile inimestele ütlen?

ma ei tea. Aga selles mõttes tasub muretseda küll, et Venemaa on nõrk. Näiteks demokraatia küsimustes on ta väga nõrk ja ebapädev. Ja see avaldab meile mõju. Ja kõik sellised asjad seal on. Ma ei tea, mis seal täpselt mõeldud oli, aga julgeoleku mõttes ta meile probleem on

me õnneks oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et kogu selle tervishoiu rahastamise küsimuse puhul terviseminister Riina Sikkut, juhtumisi sotsiaaldemokraat, peaks varsti lahendusega välja tulema. Meie näiteks peame oluliseks, et see lahendus ei hõlma mitte ainult seda, kuidas otseselt raha puudujäägi küsimusi tulevikus lahendada, vaid tegelikult, ma arvan, peaks lahendama ka ravijärjekordade pikkuse küsimuse. Nii et mina loodan, et terviseminister selliseid ettepanekuid teeb.Ma tean, ta on korra mulle rääkinud, aga seal on palju spetsiifilisi selle valdkonna termineid ja loogikaid, need mul kahjuks pole meelde jäänud, aga see pakettettepanek tuleb päris mahukas ja põhjalik.

jõukate inimeste suurem panus ei ole mitte karistamine maksude kaudu, vaid see on auasi, kui mina saan Eesti inimesi, Eesti kultuuri, Eesti lapsi ja eakaid aidata. Nii et ma jätkuvalt ütlen, et me peaksime tunnustama kõiki neid, kes püüdlevad selliste süsteemide poole, ka neid, kes saavad natukene rohkem maksta kui teised.

Tõepoolest, me elame väga keerulisel ajal. Aastaga on kolmekordistunud nende inimeste arv, kes elavad absoluutses vaesuses, ja nagu te täiesti õigesti mainisite, käibemaksu tõus ilmselt lööb neid kõige valusamalt ja astmeline tulumaks oleks väga hea lahendus. Teie arvate seda, aga teie koalitsioonipartnerid nii ei arva. Te olete maininud, et sotsiaaldemokraatide arvamus tihti erineb koalitsioonipartnerite omast. Aga millegipärast lõpuks juhtub ikkagi nii, nagu Reformierakond ütleb. Kas te ei arva, et võib-olla ei tasu oodata kolm ja pool aastat, vaid tasub see ettepanek teha mitte siin saalis opositsioonile, vaid enda koalitsioonipartneritele? Siis võib-olla me suudame seda vaesuse kasvu Eestis pidurdada Reformierakonna abiga. Aitäh

meie tegemata töö. Nüüd, tegelikult mina arvan, et Reformierakonna abiga ja koos nendega saab ka väga palju olulisi häid asju ära teha, ega alampalga tõstmine ei ole halb asi.

oli arvamus, et võib-olla ei peaks selles kokku leppima. Lõpuks ikka leppisime kokku. Isegi peaminister pidas seda nii oluliseks, et ta käis ettevõtjaid veenmas selles, et see tuleks ära teha. Ma arvan, et sotsiaaldemokraatidel on hea argumenteerimis‑ ja veenmisoskus tegelikult olemas selles koalitsioonis. Lõppkokkuvõttes jah, ei tulnud küll sellist pangamaksu, nagu me soovisime. Aga kui alguses oli seisukoht üldse see, et mis me siin segame, las pangad tegutsevad, las need ülikasumid seal olla, siis lõppkokkuvõttes seda arutasime, meil oli ka palju argumente ja loomulikult riigi rahanduse olukorda vaadates peaminister ühel hetkel pidas väga oluliseks pangajuhtidega kohtuda ja edastas ka sõnumi, et tegelikult riigieelarvesse ja inimeste toimetulekusse tuleb panustada. Ma arvan, et see on ka väga hea argumenteerimisoskuse tulemus. Nii et peab ütlema, et mõju on. Kindlasti me räägime astmelisest tulumaksust, ma olen seda koalitsiooni erinevatel, ka eelarve tegemise läbirääkimistel mitu korda lauale pannud. Tõsi, algus on olnud alati selline, et me oleme

arutame teineteisega ja kindlasti leiame mingid head lahendused. Nii et me selles valitsuses häid asju teeme ikka koos ja halbu asju ka koos. Ei ole niimoodi, et keegi on siin ainukesena paha. Ma lihtsalt vahepeal pean rääkima ka kui sotsiaaldemokraat ja ütlema, et minu nägemus nendest nii-öelda maksupoliitilistest sammudest ja kõigest muust on võib-olla erinev, aga lõpuks seda, mis me kokku leppinud oleme, me teeme koos. Seda oli hea kuulda. Lauri Laats, palun! hea istungi juhataja! Hea minister! Te mainisite oma vastuses, et te, sotsiaaldemokraadid, olete tasakaalustav jõud selles koalitsioonis. No mina seda ei tunne ja tõenäoliselt Eestimaa inimesed samuti ei näe seda teie tegudes. Te olete tõstnud juba oma otsustega käibemaksu, see rakendub 1. jaanuarist, lisatulu riigieelarvesse seega üle 300 miljoni [euro]. Aga kui teil seda jõuõlga ei ole teha suuri asju, õigeid asju selles koalitsioonis väikse partnerina, siis tehke väikseid. näiteks, et Põhja-Tallinna elanikud oleksid väga tänulikud teile, kui te ei sulgeks Põhja-Tallinna päästedepood. 700 000 [eurot], ja lahenduse tegelikult pakkus välja Tallinn, et ta võtab need kulud enda kanda. Aga te ei läinud selle üle isegi kõnelustele, läbirääkimistele. Mis siis Põhja-Tallinna inimesed peavad edaspidi tegema? Ja jällegi, no ei ole usku sellesse, et te olete tasakaalustav jõud. Aitäh! Ma pean alustama igaks juhuks kaugemalt, siis te saate kontekstist aru. Ma ei tea, kas see kaugem

et järgmisel aastal PPA‑st koondatakse 50 politseiametnikku, 2 miljonit eurot võetakse ära. Teate, sellest me saime jagu, sellega ma sain hakkama. Siis oli Häirekeskuse töötajate kokkutõmbamine. Sellest me saime jagu, muretsema te ei pea. Siis tegite te

vaid ühekordne raha ja sealt paistsid uued Päästeameti kärped ja komandode kinnipanemised. Ehk siis seal olid ka mitmed miljonid eurod. Sellest me saime ka jagu. Selliseid asju oli palju, sinna juurde veel igasuguseid kärpimissoove ja kõike muud. Ligi 20 miljonit eurot kokku selliseid nii-öelda kokkutõmbamisi. Põhimõtteliselt saime sellest jagu niimoodi, et jäigi see õnnetu Kopli komando. Selles kontekstis ta võib-olla oli Ja Tallinna ettepanek. Ma siin kommenteerisin ka. Kuna tegemist on palgarahaga, siis munitsipaalpäästet me looma ei hakka, seda kokkulepet pole olnud. Aga kuidas me ta lahendasime? Me oleme selle lahendanud tegelikkuses mõistlikult ära ka Tallinna jaoks. Komando füüsiliselt

mis siin on, pluss me leidsime juurde 250 000 eurot, et tugevdataks Lilleküla ja kesklinna komandot, sinna tulevad töökohad juurde, need inimesed saavad tööd.

rohkem elanikke, kus kohas juhtub rohkem õnnetusi, ja Haaberstis lihtsalt elab oluliselt rohkem inimesi. Nii et see tulevikunägemus Päästeametil – ilma siseminister Läänemetsata või tänase valitsuseta, pigem teie ajal, siis kui te valitsuses olite – oli see, et Koplist komando ühel hetkel ära kolib ja teised komandod reageerivad sinna. Kuna me nüüd oleme inimestele tööd pakkumas ja tugevdame teisi komandosid, siis me sisuliselt suudame seda tagada ja me suudame ka

panite eelarvet kokku, jagasite sadu miljoneid eurosid laiali ja nüüd mõnda miljonit Siseministeeriumile ei olnud võimalik leida ei selle aasta eelarvesse ega ka järgmise aasta eelarvesse. Nii et see ei ole päris adekvaatne jutt. Ikka vastutab see, kes istub, ja lükata süüd siin mitme aasta taguste otsuste kaela ei ole tegelikult eriti aus ega õiglane.Aga minu küsimus puudutab pigem ühistransporti. Tasuta ühistranspordi maakonnaliinidel

Isegi kui panna see kolm-neli miljonit piletist, siis kust see liikuvusreform paistab, kus bussid liiguvad, rongid liiguvad ja automaks ei olegi nii hull? Ahhaa! Aitäh! Jaak Aab, teid ma olen alati kiitnud nii ministrina kui parlamendiliikmena. Reeglina räägite tõtt ja õiget juttu ja reeglina noogutan kaasa. Muidugi ma alustan sellest komandost ja kõigest muust. Täna õhtul on ka, ma tunnen seda, see ootus, mis mulle ministrina on pandud, väga auväärne, et kõik teie varasemad kärped ja mingid muud otsused, elanikkonnakaitse ja 30 aasta tegemata investeeringud, ma peaksin järgmise ja ülejärgmise riigieelarvega ära lahendama. Ei, ma võtsin ette kõigepealt päästjate-politseinike palgad, need ajaloolised palgatõusud, mis sellel aastal tulid. See oli prioriteet number üks. Sellel aastal eelarvet tehes oli kaks prioriteeti: kärped ära jätta – peaaegu, ma ei tea, 97% või 98% see õnnestus – ja teine oli politsei väljaõpe sinna läheb ka üle 50 miljoni euro järgmise paari aasta jooksul. Kui meil politseinikke lihtsalt liiga palju ära läheb ja me neid asemele ei suuda koolitada, siis meil palkadega pole seal enam midagi teha. On vaja ka inimesi, kellele maksta. Nii et mul on oma tegevustes sellised prioriteedid. Järgmise aasta prioriteet on uuesti palgatõusud. Mis

Me dotatsioonist ei räägi, sellepärast et see on elementaarne asi: kui riik on võtnud kohustused, need on lepingutega kaetud, siis neid kohustusi tuleb täita. See ei ole mingisugune poliitiline võitlus. Aga kui nii tahta võtta, siis

Ja teine pool tõesti on see, kuidas tihedam sõitmine ära korraldada. Natukene puudutab see arvatavasti dotatsiooni, natukene puudutab seda, et teatud liinidel on võimalik piletiraha võtta ja kommertslikult on need kindlasti tasuvad. Siis me lubame ja võimaldame seda kõike teha. Umbes sellistest asjadest ta koosneb. Nii et see küsimus oli õige ja vastus on meil õnneks sellele küsimusele olemas. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud minister, te olete peaministrilt päris palju õppinud. Sageli alustate oma küsimust ajaloo meeldetuletamisega ja viskate küsijale nina peale. Ma siis tuletan meelde, et sotsiaaldemokraadid on ainus parlamendierakond, kes on teinud varasemalt kaitsekulutusi kärpida, mis muidugi tänasesse päeva jõudes on ülimalt lühinägelik käik olnud omal ajal. Aga Siseministeeriumi rahast nii palju, et teie tegite eelmisel aastal ju ettepaneku, olles siis veel minister eelmises valitsuses, oma valitsemisalast katuserahad suunata teiste ministeeriumide valitsemisala objektidele. Nii et selle järgi võib aru saada, et Siseministeeriumis on raha küll, jääb ülegi, sellest võib lasteaedu, koole ja muid objekte kohalikele omavalitsustele ehitada ja neid remontida. Aga mu küsimus on konkreetne. Täna on veel aega, et vigu parandada ja sellest Reformierakonna kõige kallimast lubadusest, olematu maksuküüru likvideerimisest loobuda. See on karjuvas vastuolus

Vabandust, aga sotsiaaldemokraadid mitte kunagi oma elus isegi pole mõelnud Eestis korraga nii palju maksumuudatusi ja maksutõuse teha. Vasakpoolse erakonnana tavaliselt heidetakse meile ette, et me oleme mingit maksufetišit omav erakond. Aga ei. Tavaliselt on maksumuudatusi vaja mingisuguse asja rahastamiseks või õigluse või mingi käitumise

kus kohas kogu see masinavärk on käima lükatud, me oleme kokku leppinud selles ja meie kokkulepetest ei tagane. Ja üks põhjus minu arvates on positiivne ja ma olen seda siin saalis mitu korda öelnud: see on see, et kui maksuküürust tahta teha kuni nelja astmega astmeline tulumaks, siis see on ka miinusmärgiga projekt. Aga kui me maksuküüru ära kaotame, siis järgmine on plussmärgiga astmeline tulumaks. Me võib-olla saame seda teha koos teiega, võib-olla kellegi teisega, ma ei tea, kas see tuleb varem või hiljem, aga ma ikka jätkuvalt usun, et pärast järgmisi valimisi. Nii et tegelikkuses sotsiaaldemokraatide jaoks, jah, väike ebaõiglus siin on sees, aga me avame päriselt tee astmeliseks tulumaksuks, me teeme seda koos Reformierakonnaga. Mul on selle üle väga hea meel. Ja arvestades seda, millised on suurusjärgud riigieelarves, milliseid summasid on vaja,

ja me saame sellega tasakaalustada seda, et jõukate ja keskklassi sissetulekute vahe võib-olla nii suur ei ole, vaid inimesed, kellel on raha, saavad panustada riigieelarvesse. Mina ütlen, et see väärib tunnustamist. Kui sul on võimekus ja sa saad kedagi aidata, siis minu arvates neid kõiki inimesi, kes on rikkad, väga rikkad ja saavad panustada, tuleb ainult tunnustada, ja neid inimesi ka, kes tahavad neile võimaluse anda. Aitäh, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Palun, Kersti Sarapuu!

Veel kord, austatud juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Kõigepealt repliigi korras alguseks ma ütlen minister Lauri Läänemetsale, et ka sotsid olid valitsuses, kui tõsteti õpetajate

kuni 1315 euroni. Mispärast ma seda täna siin ütlen? Kuna eile Kristina Kallas Delfi intervjuus väitis, et kümne aasta jooksul pole õpetajate palkadega midagi ette võetud.

kõiki hindu ja teenuseid, sealhulgas kütuse hinda. Käibemaksu tõus on tavalisele inimesele maksutõusudest kõige valusam. Eriti puudutab see neid, kelle sissetulekud jäävad alla keskmise. Igale asjale ei tule täpselt 2% juurde, mõnele kaubale tuleb palju rohkem, mõnele ei tule üldse. Märkamatult kujuneb sellest riigi poolt prognoositud number 235 miljonit eurot. Käibemaksu tõstmine on riigile väga mugav. See ei ole konkreetne, nagu näiteks kavandatav automaks, kus näed konkreetset summat. Käibemaksu tõus ei paista aga nii palju silma, kuna hinnad muutuvad iga päev, ja käibemaksu osakaalu on inimestel raskem eristada. Sotsiaalpoliitiliselt ei ole see kõige mõistlikum maksutõus. Selle asemel, et väiksema sissetulekuga inimesi toetada, maksustame me neid kõige rohkem. Eesti maksusüsteem on aga kogu aeg jõukaid inimesi soosinud. Suur oht on ka see, et kaupmehed panevad hindadele kordades rohkem otsa või inimesed ostavad aasta lõpus end ebavajalikest asjadest vaeseks. Värske Kantar Emori uuringu kohaselt plaanib viiendik inimesi tööstus‑ ja kauem säilivaid toidukaupu enne aasta lõppu ette Kindlasti näeme tänavu suuri reklaamikampaaniaid, mis kutsuvad inimesi varusid soetama. Ja eks see olegi kaupmeeste unistus, et aasta lõpuks laod tühjaks saaks. Käibemaksu tõus on nagu lakmuspaber, mis näitab, kuidas ettevõtjad käituvad, kas proovitakse tarbijale võimalikult vähe haiget teha või kasumit kasvatada. Seepärast võiksid inimesed rohkem jälgida, kuidas nende keskmise toidukorvi hind lähikuudel muutub. Uuringutest selgub, et tublisti üle poole tarbijatest peab oma oste juba praegu rahaliselt väga hoolikalt valima, otsib sooduspakkumisi ja jätkuva hinnatõusu korral loobutakse paljuski kvaliteetsemate toiduainete ostmisest. Euroopa Liit maksustab toiduaineid madalama käibemaksuga, meie aga liigume risti vastupidises suunas. Umbes sellist inflatsiooni nagu augustis, 4,6%, prognoositakse ka järgmiseks aastaks. Oluline põhjus, miks tuntav hinnatõus püsib, on maksutõusud. Rahandusministeerium on hinnanud, et maksuotsused annavad ligi 1,5% järgmise aasta inflatsiooniks. Lisaks käibemaksu tõusule kaotatakse alates 2024. aastast mitmed maksusoodustused, muu hulgas eluasemelaenu intresside mahaarvamine ning täiendav maksuvaba tulu abikaasa ja laste eest. Mis siis kõike seda on põhjustanud, et hakkame rinda pistma arvukate maksutõusudega lähiaastatel? Väga väiklane on peaministri poolt kogu aeg väita, et eelmised valitsused on raisanud ning pole reserve kogunud. On ju faktiliselt selge, et viimased kaks valitsust on hoogsalt kasvatanud püsikulusid ning neid ka laenu arvelt katnud. Loomulikult on kõige kaalukam riigieelarve koostamist mõjutav tegur ka Eesti kaitsevõime hüppeline tõstmine. Ei ole saladus, et alates järgmisest aastast investeerime me esmakordselt kaitsekuludesse üle 3% sisemajanduse koguproduktist. Järgneval neljal aastal oleme 3% taset samuti hoidmas. See tähendab … Palun kolm minutit lisaaega. Kolm ligi 400 miljonit eurot varasemast rohkem. Kokku ulatuvad kaitsekulud koos liitlaste kuludega järgmisel aastal üle 1,3 miljardi euro. Järgmise nelja aasta kogusumma on suurusjärgus 5,6 miljardit.Laiapõhjaliste maksumuudatustega kaasneb alati mõju nii ettevõtete ja organisatsioonide investeeringutele kui ka tarbijakäitumisele. Hetkel langeb kokku mitu tarbijat negatiivselt mõjutavat tegurit: kõrged intressimäärad ja maksutõus. Lisaks jahutab üldist majanduskeskkonda välisnõudluse kukkumine. Kuigi võime nõustuda, et kriiside ajal tuleb paratamatult teha raskeid ja ebaproportsionaalseid otsuseid, tuleks raskusi ületada ja samal ajal mitte unustada pikka vaadet ega lasta maksutõusust kannatada ettevõtete ja organisatsioonide investeeringutel, mis soosivad lisandväärtust ja teadusarendust nii avalikus kui ka erasektoris. Selle kõige valguses on taas mõistlik meelde tuletada loobumist niinimetatud maksuküüru kaotamisest, mis igal aastal toob riigieelarvesse ligi pool miljardit [eurot] püsikulu. Aitäh! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Enne valimisi on väga hea olla sotsiaaldemokraat ja jagada rahvale meeldivaid lubadusi. Aga üllatav on, kui palju on erinenud sotside käitumine valitsuskoalitsioonis sellest, mida enne valimisi lubati. Ka täna, kui ma kuulasin ministri vastuseid küsimustele, mis puudutasid käibemaksu tõstmist, siis ma olen ausalt öelda üllatunud. Minister ajas tegelikkuse ja unistused segi.

minister rääkima unistustest, kui hea on astmeline tulumaks. Nii et kes väga tähelepanelikult ei kuulanud, ei saanudki aru, millest minister räägib. Astmelisest tulumaksust. Aga meie rääkisime sellest olematu maksuküüru ärakaotamisest, mis läheb sadu miljoneid – sadu miljoneid Eestis maksma. Sellele on juhtinud tähelepanu majandusinimesed, ettevõtjad, erinevad eksperdid, et praeguses olukorras on see käitumine täiesti majandusvaenulik, rääkimata inimeste toimetuleku seisukohast vaadatuna, ja loomulikult sotsiaaldemokraatide ideoloogia ja varasemate lubadustega ka vastuolus. Ja nüüd minister õigustab, kui hea samm see tegelikult on.Nüüd teiseks, Siseministeeriumi valitsemisalast. Ma olen siin seda juba varasemalt viidanud ja rõhutan veel kord: see ettepanek, mille minister tegi, olles eelmises valitsuses ametis, et Siseministeeriumi valitsemisalast võiks ka teiste ministeeriumide valitsemisala kulutusi finantseerida, viitab sellele, et Siseministeeriumis ei ole probleeme sisejulgeoleku tagamise, ei politseinike palkade ega muude vajalike investeeringute, sealhulgas ka komandode ülalpidamiskuludega. Nii et tegelikud ettepanekud ja retoorika lähevad lahku.Mis siis on juhtunud lisaks sellele tõesti, ma ütlen, rumalale tulumaksuseadusele, mille koalitsioon on heaks kiitnud? heaks kiitnud? Käibemaksu tõus – käibemaksu tõus 20%‑lt 22%‑le. See ju haavab kõige rohkem just nimelt väiksema sissetulekuga inimesi, kes igapäevaselt tarbivad toiduaineid, esmatarbekaupu ja ravimeid kes valdavalt oma sissetuleku sellele panevad. Nende jaoks on see vältimatu hinnatõus ja hinnakasv. Suurema sissetulekuga inimesed saavad oma ostukorvi korrigeerida, aga kõige valusamalt lööb ta just [vaesemaid] ja see on kõige ebaõiglasem, mida praegu tehakse.Ja siin on küll praegusel valitsusel just mõistlik eeskuju võtta Isamaa Erakonna ettepanekust, millega omal ajal see madalapalgaliste tulumaksusoodustus sisse viidi. Meie soov oli ka teha suur hüpe, 500 eurot kõigile tulumaksuvabastust. Enne seda oli plaan ju 10 euro kaupa minna, aga meie tegime mitmesajaeurose, et just madalama sissetulekuga inimeste maksukoormust vähendada. Aga kuna see kõigile ei olnud võimalik ja vaatasime, et riigi üldisest seisukohast ei ole see jõukohane, siis me käitusime riigimehelikult ja tegime sujuva ülemineku, mitte maksuküüru, vaid sujuva ülemineku – härra siseminister, kui sa kuuled sujuva ülemineku ehk tinglikult astmelise tulumaksu, kui soovite. Ja seda läheb nüüd sotsiaaldemokraatlik valitsus sellise hinnaga täna tühistama. Tegelikult uskumatu, et te selleks valmis olete ja et te nii allaandlikult selles koalitsioonis olete käitunud.Lisaks sellele on praegune valitsus läinud ju ka pensionide kallale, vähendama pensione maksupoliitika kaudu, ehk otsustanud ära kaotada keskmise pensioni tulumaksuvabastuse. Selle olete te ka ära otsustanud ja kokku leppinud. No ei sõnagi enne valimisi sellest. See kõik käibemaksule lisaks.Ja loomulikult perepoliitika, mis ei ole kunagi olnud praeguste koalitsioonierakondade

Pere esimesest lapsest [alates] kaotati see, mis lühiaegselt kehtis, ära siis, kui tekkis sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna koalitsioon kahe erakonna vahel, siis mindi ja lõhuti see süsteem ära, kaotati ära esimesest lapsest see soodustus. Nüüd on otsustatud teisest lapsest ära kaotada. Ja sotsiaaldemokraadid, loomulikult koos Reformierakonnaga, on rääkinud sellest, et oi kui halb on lasterikka pere toetus alates kolmandast lapsest, kuidas me seisame laste võrdsuse eest, esimese ja teise lapse eest. Aga ma tuletan meelde, et just nimelt Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid on need kaks erakonda, kes on kaotanud tänaseks ära selle tulumaksusoodustuse nii esimese lapse pealt kui ka teise lapse pealt. Jällegi sõnad ja tegelikkus ei lähe kokku.Nii et ma väga loodan. Täna on veel osa maksuseadusi vastu võtmata, täna on veel järgmise aasta riigieelarve seadus vastu võtmata. Mul on tõsine üleskutse sotsiaaldemokraatidele ja teistele koalitsioonierakondade liikmetele siin saalis. Parlament võtab vastu eelarve, oleme vastutustundlikud, täna on võimalik teha veel muudatusi ja ja need hukatuslikud seadused Eesti majandusele, Eesti ettevõtete konkurentsivõimele ja Eesti inimeste toimetulekule vastu võtmata jätta. Aitäh! Kas minister soovib … Ei soovi. Sulgen läbirääkimised ja oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Aitäh! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Andrei Korobeiniku, Aleksandr Tšaplõgini, Kersti Sarapuu, Tanel Kiige, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ja Lauri Laatsi 10. mail 2023 esitatud arupärimine maakoolide sulgemise kohta, arupärimine nr 108. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeiniku. Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! See arupärimine on esitatud kevadel, ta on viis kuud ja kaks päeva vana ja mul oli siiras lootus, et selle ajaga on riigil tekkinud maakoolide puhul strateegia, küsimus on päevakorralt maas ja saame rahulikult liikuda järgmiste põnevate teemade juurde. Aga ei saa. Ma arvan, et näiteid võib tuua hästi palju. Metsküla kooli külastas täna president, kes loodab, et seda kooli saab säilitada. Kuigi nende viie kuu jooksul haridusministeeriumi ja ministri kommunikatsioon oli kõike muud kui

seda me keegi ei tea. Maakoolid on üks põhipõhjustest, miks inimesed üldse lähevad maale elama.

võib öelda, et õpetajate palkade teema natuke varjutas seda maakoolide probleemi, aga tegelikult see on teravam kui kunagi varem. Meil on ministrile viis küsimust ja ma loodan, et saame siin dialoogivormis natukene selgusele jõuda. Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg, aja tõhusa kasutamise eest ka muu hulgas! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli arupärijate küsimustele vastamiseks haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallase. Palun! Austatud Riigikogu juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Enne kui ma nendele küsimustele vastama hakkan, ma klaarin kohe ära ebatäpsused. Toila Gümnaasium ei lähe kuueklassiliseks kooliks, pole kunagi seda plaani olnud. Toila Gümnaasiumi puhul on arutelu gümnaasiumi pikaaegse tuleviku üle, ehk siis me räägime aastast 2028 heal juhul. Nii et Toila Gümnaasiumiga on praegusel hetkel asjad täpselt nii, nagu nad on viimased ajad olnud, ehk Toila Gümnaasium töötab ja mitte mingisuguseid plaane Toila Gümnaasiumi kuueklassiliseks kooliks teha pole mitte kunagi olnud mitte kellelgi. Ka ei ole probleemi Ida-Virumaal eestikeelsete koolikohtadega. Kohtla-Järve riigigümnaasiumis on väga palju kohti, mis on täitmata. riigigümnaasium töötab sajaprotsendiliselt eesti keeles. Täpselt samamoodi on õppekohti olemas ka Jõhvi riigigümnaasiumis, õppekohti on Kiviõli I Keskkoolis, mis on ka riigigümnaasium, mis on ka eestikeelne. Nii et selles mõttes ei ole probleeme Ida-Virumaal eestikeelsete õppekohtadega gümnaasiumiastmes. Metsküla kooliga on lugu selline, et kuna kool ei ole riigikool, siis ei ole ka haridusministril mitte mingisugust õigust öelda, kas see kool töötab või see kool ei tööta. Haridusministril on õigus tegeleda koolitusloaga. Haridusminister ei ole seda koolitusluba siiamaani tühistanud, sellepärast et me ootame kohtulahendit ja on lootus, et kohus otsustab laste huvides, seetõttu koolitusluba kehtib ja niipea, kui kohtulahend on olemas, saab Metsküla kool oma tegevust jätkata. Nüüd küsimuste juurde. Meede, Vabariigi Valitsuse tehtud otsus ja minu allkirjastatud määrus tänasest juba kehtivad. On olemas allkirjastatud määrus, maakoolide toetusmeetme määrus, määrus, mis põhimõtteliselt tagab selle, et kuueklassilised kodulähedased koolid, mis on kuni 30 õpilasega, saavad eritoetusraha. Seal on need tingimused nendes määrustes täpselt ja selgelt paigas. Nii et hetkel ma sellel rohkem isegi ei peatuks. See määrus on allkirjastatud, ta on täiesti olemas, ta on allkirjastamiseks valmis selles mõttes, et kuna ta hakkab kehtima 2024. aasta riigieelarve vastuvõtmise järgselt, siis ta ootab hetkel riigieelarve vastuvõtmist, aga taotlust on võimalik esitada järgmise aasta alguses selle õppeaasta kohta ehk siis tegelikult Metsküla kooli oleks selle toetuse puhul võimalik olnud edasi pidada ja sellele toetusele ka kvalifitseeruda. Nii. Ma vist vastasin nendele küsimustele, milliseid meetmeid uus valitsus kasutusele võtab, et toetada omavalitsusi maakoolide pidamisel ja vältida nende sulgemist. Rahastusmeede on kooskõlastatud, rahastusmeede ootab riigieelarve vastuvõtmist ja selle rahastusmeetme raames on neid kodulähedasi maakoole võimalik üleval pidada. Kuidas plaanib valitsus tagada kvaliteetse kodulähedase hariduse kättesaadavuse kõigile lastele? Nende kuueklassiliste koolide puhul ongi tegemist külakoolidega ja nende külakoolide, selliste väikeste külakoolide, kus on kuni 30 õpilast ehk viis õpilast klassis, kättesaadavus esmalt peabki olema üle Eesti väga tihe, et meil oleks väikestel lastel ikkagi võimalik käia kodulähedases koolis. Millised on Haridus‑ ja Teadusministeeriumi plaanid ja eesmärgid maakoolide arendamiseks ja millist abi ja toetust olete valmis osutama, et parandada nende õpikeskkonda ja hariduse kvaliteeti? Ma ei saa öelda, et maakoolide, väikeste maakoolide puhul on tegemist halvema või parema õpikeskkonna või hariduse kvaliteediga. Hariduse kvaliteet tihti kooli suurusest ei sõltu ega ka sellest, kas ta asub maal või linnas. Eesti on selles mõttes ühtsuskooliga riik, kus on ühtlaselt hea kvaliteet nii nendes koolides, mis asuvad maapiirkondades, kui ka nendes koolides, mis asuvad linnas. Küll aga on meil tõesti väga palju koole nii linnades kui ka väljaspool linnasid, mille füüsiline õpikeskkond ei vasta 21. sajandi tingimustele. Me oleme praegu haridusministeeriumis kokku panemas investeeringute nimekirja nendest koolidest, mis vajaksid investeeringuid selleks, et õpikeskkonda kaasajastada. Neid koole on omajagu. Kui meil on Eestis 500 põhikooli või üldhariduskooli, siis neid koole, mis vajaksid tegelikult hädapäraselt väga palju investeeringuid õpikeskkonna kaasajastamiseks, on kõvasti, saja ringis. Küsimus: kuidas kavatseb valitsus vähendada regionaalseid erinevusi hariduse kvaliteedis, kas peate seda oluliseks probleemiks? Nagu ma ka eelmises vastuses ütlesin, hariduse kvaliteedis põhihariduse osas ei ole nii suuri lõhesid linna‑ ja maakoolide vahel. Kui me vaatame PISA tulemusi PISA tulemusi ja ka riigieksamite tulemusi, siis [näeme, et] Eesti puhul on tihti nii, et meil on Tallinna linnas koolide vahel tulemused palju suurema erinevusega kui Tallinna linna koolide ja maakoolide vahel. Ehk meil ei ole küsimus alati maakoolide madalas hariduskvaliteedis, see ei ole tegelikult korrektne [väide]. Meil on väga tugevaid koole väljaspool Tallinna ja Tartut, kes annavad Eesti lastele väga head haridust. Gümnaasiumiastme tasandil on ehitatud riigigümnaasiume. Riigigümnaasiumide ehitamist alustati väljaspool Tallinna ja Tartut, nii et praegu on meil 26 riigigümnaasiumi, riigigümnaasiumi, mis on praktiliselt igas maakonnas. Viimased on nüüd avatud Tallinnas, aga enamus riigigümnaasiume on just ehitatud Tallinnast välja, täpselt selle eesmärgiga, et kvaliteetne gümnaasiumiharidus oleks kättesaadav lastele väljaspool suuri linnalisi piirkondi. Põhikoolivõrgu korrastamise puhul oleme suunanud meetme Ida-Virumaale. Sisuliselt järgmise kuue aasta jooksul saavad renoveeritud või uue kuue endale peaaegu

kaks kooli, Narva üks kool, Narva-Jõesuusse üks kool, Toilasse üks kool ja Alutagusele üks kool, täiesti uued koolimajad. Kuidas kavatsete kaasata kohalikke kogukondi ja teisi sihtrühmi otsustusprotsessi maakoolide jätkusuutlikkuse tagamise või võimaliku sulgemise osas? osas? Kuna maakoolid ei ole riigikoolid, tegemist on kohaliku omavalitsuse koolidega, siis kohalik omavalitsus on ikkagi põhiline dialoogipidaja ja oma koolivõrgu korrastaja. Aga olen palunud kõikidel omavalitsustel, kes koolivõrgu korrastamise otsustega tegelevad, siiski kaasata nendesse debattidesse Haridus‑ ja Teadusministeerium, ka selle tõttu, et ei tekiks samasugust tüli, nagu on praegu Metsküla kooli puhul. Kui oleks piisavalt vara dialoogi astutud ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumiga, siis mina loodan, et me oleksime saanud sellise tüli ära hoida. Lähen homme Ida-Virumaale täpselt sellel eesmärgil, et koolivõrgu korrastamise ja nende uute koolimajade ehitamise arutelusid pidada, ja kohtun ka Toila kogukonnaga, selleks et Toila Gümnaasiumi tuleviku pikemat perspektiivi arutada. Nii et olen alati valmis arutama. Peame praegu dialoogi Setomaa vallaga, kuna nendel seisab koolivõrgu reform ees. Seal on küll hea praktika ja hea näide sellest, kuidas on võimalik koolivõrgu otsuseid teha ühelt poolt kogukonnaga pidevas dialoogis olles ja teiselt poolt ka haridusministeeriumi kogu aeg kaasates, et vältida tõsiseid kogukondlikke,

palun! Suur tänu! Lugupeetud minister! Minul on natuke selline tunne, et ma ei saa päris täpselt aru, kas teil valitsuses on nende nende küsimustega seonduvalt üksmeel või on nii, et üks pea räägib üht ja teine pea räägib teist. See iseenesest ei ole ju ka välistatud, kuna on tegemist ikkagi eraldiseisvate inimestega, mitte mingi ühtse organismiga. Aga ma kuulasin eelmisel nädalal siin peaminister Kaja Kallast rääkimas, kui ta tegi selle oma väga ebaõnnestunud väljaütlemise, et kui te tahate palgatõusu, siis minge propageerige automaksu, või kuidas see täpselt oligi. Ja seal ta kasutas sedasama väljendit "koolivõrgu korrastamine". Ta ütles, et potentsiaal õpetajate palkade tõstmiseks on täitsa olemas, aga ikka see koolivõrgu korrastamine tuleb ette võtta. Ma tahtsin teie käest küsida: kas peaministri käsitluses see koolivõrgu korrastamine ei ole ikkagi mitte koodsõna selleks, et rääkida väikeste maakoolide kinnipanemisest, sulgemisest ja suuremate kombinaatkoolide tegemisest? Ja kas teie vaated ja peaministri vaated nendes küsimustes langevad kokku? Suur Aitäh! Koolivõrgu pikem plaan on sõnastatud Eesti haridusstrateegias ja seal on sõnastatud see järgmiselt. Kodulähedane esimese ja teise astme põhikooliharidus

Ehk siis vallakeskuses on tugev progümnaasium, kus on võimalik seitsmendast kuni üheksanda klassini õppida. Ja gümnaasiumide tase on veel omakorda koondunud suurematesse keskustesse. See ei tähenda ilmtingimata seda, et igas maakonnas on ainult üks gümnaasium,

mille tõttu gümnaasiumiharidus iseenesest nendes valdades ei ole jätkusuutlik. Seal on tõesti vaja seda koolivõrgu optimeerimist teha ehk gümnaasiumiastmes koondada koolivõrku rohkem kokku. Meil on praegu 158 gümnaasiumi üle Eesti. Meil on gümnaasiumiõpilasi suurusjärgus 100 gümnaasiumi jaoks. Kui vaadata, kuidas peaksid gümnaasiumide klassikomplektid komplekteeritud olema, selleks et me saaksime valiksuundasid, valikmooduleid ja valikaineid pakkuda, see on see koht, kus meil koolivõrk vajab tegelikult optimeerimist ja arutamist ja kokkutõmbamist. Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh! Auväärt minister! Minu küsimus seostub teie vastusega meie viimasele küsimusele, kus te ütlesite, et Metsküla koolis ei oleks see olukord läinud nii rappa, kui oleks õigel ajal lisaks kohalikule omavalitsusele kaasatud ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumi inimesi. Nüüd, kui president käis Metsküla koolis, loomulikult Eesti tavade kohaselt midagi hakkab toimuma ja toimub juba homme Kadriorus, kus on Lääneranna [valla] volikogu esindajad, kes vestlevad presidendiga. Minu küsimus on see, et kas ei minda uuele mitteõigele lähenemisringile. Teie lähete homme Toilasse. Kas keegi teie alluvatest, teie kolleegidest on homseks kutsutud Kadriorgu, et tõepoolest saaks ka suuremate professionaalide arvamust kuulata Metsküla konkreetse juhtumi lahendamisel?

sellepärast et valitsus on mitu korda andnud edasi seda sõnumit, et sellised kuueklassilised koolid, kodulähedased koolid on need, mille jaoks tegelikult ka valitsus toetusmeedet välja töötab. Seda dialoogi või debatti ja infovahetust Lääneranna valla juhtidega on minul isiklikult küll olnud kordi.

Seal koolis käivad lähedal elavad lapsed, ühe pere lapsed, kõik kaks-kolm last korraga kuni põhikooli lõpuni välja. Nüüd tahab kohalik omavalitsus selle kooli kuueklassiliseks teha ehk võtab nendelt lastelt alates seitsmendast klassist kodulähedase kooli ära. See omakorda tähendab seda, et kui peres üks laps enam ei saa seal koolis käia, siis võetakse ka väiksemad lapsed sealt ära – sest see on maapiirkond –, et viia kõik need kolm last näiteks hoopis teise kooli. Ja siis jääb kool päris tühjaks.

Aitäh! Ma ei ole kursis, mis põhjusel on vaja koolivõrku Elva vallas praegu reformida. Ma ei ole kursis sellega, kui palju Palupera koolis lapsi on.

ja sisuliselt ikkagi väga tugev akadeemiline ettevalmistus gümnaasiumisse minemiseks –, siis seal tuleb tõesti kaaluda, kas selle kolmanda kooliastme pidamine nii väikestes koolides on ka hariduse kvaliteedi mõttes jätkusuutlik. Me peame endale tunnistama, et kõiki neid kolmandaid astmeid me igal pool ühtemoodi pidada ei saa. Nende koondamine vallakeskustesse tugevamateks progümnaasiumi astmeteks on kindlasti see, mida tuleks valdadel arutada koolivõrgu korrastamisel.

On kõlanud peaminister Kaja Kallase suust, aga on kõlanud ka erinevate haridusministeeriumi inimeste suust, et ega meil muud valikut ei ole: kui me tahame õpetajate palka tõsta, siis me peame koolisüsteemi nii-öelda korrastama – mis on puhas eufemism koolide kinnipanemise kohta. Meil ongi nagu kaalukausil, et paneme aga koolid kinni ja siis me saame õpetajatele palka maksta. Ausalt öeldes mina arvan, et esiteks, see on võltsvalik, ja teiseks, kui see valik on niisugune, siis tuleb hakata otsima kuskilt muud valikut. Ma tahaksin aru saada, mis on teie seisukoht. On siis meil mingeid muid variante ka või tegelikult lähemegi seda teed, et ainus variant nii-öelda kvaliteetset haridust ja hea palgaga õpetajat saada on meil põhimõtteliselt enamik väiksemaid koole kinni panna? Aitäh, lugupeetud Me tegime analüüsi kohalike omavalitsuste palgaandmestiku kohta saldoandmike järgi. Kuna riik maksab palgatoetust omavalitsustele õpetajate palkade maksmiseks, siis riigi arvestuse kohaselt peaks õpetaja keskmine palk üle Eesti olema arvestuslikult suurusjärgus 112% Eesti keskmisest. See on see, kui palju meie palgatoetust välja maksame. Kui me vaatasime kohalike omavalitsuste saldoandmike järgi väljamakseid, siis omavalitsused erinesid väga tugevasti üksteisest selle poolest, kui palju nad keskmise palgana õpetajatele oma omavalitsuses välja maksavad. Meil on ühelt poolt Jõelähtme vald, kes maksab 130% Eesti keskmisest õpetajale keskmist palka, ja samal ajal on tagumises otsas vallad, kes maksavad alla 100% ehk nad ei suuda isegi keskmist palka õpetajatele palgana välja maksta.Nüüd, see põhjus, miks ei suudeta isegi haridusministeeriumi poolt või riigi poolt palgatoetusena [eraldatud] palka õpetajatele välja maksta selles ulatuses, nagu on arvestatud, seisneb reeglina selles, et tööl on rohkem õpetajaid, kui meie arvestus laste arvu ja klassikomplektide pealt näitab. See rohkem õpetajaid tööl tähendab seda, et on liiga väikesed klassid, liiga väikesed koolid ja et on vaja palgalehel hoida oluliselt rohkem õpetajaid. Igas omavalitsuses on olukord unikaalne, ei saa öelda, et siin tuleks suure puuga lüüa. Aga see olukord viitab sellele, et kui ikkagi koondada klassikomplekte kokku ja väga väikeseid koole kokku, siis praegu olemasolevate õpetajate palga viimine tänasele tasemele – mitte palga tõstmine, vaid selle viimine tänasele tasemele – nendel õpetajatel, kes tänast taset ei saa, on tegelikult eesmärk. Mina isiklikult ei arva, et sealt väga suurt palgatõusuraha tuleb, seda sealt kindlasti loota ei tasu, sellepärast et see ei ole küsimus palgatõusust, see on küsimus sellest, et jõutaks välja maksta praegu tegelikult arvestuslikult õpetajale välja arvestatud keskmine palk. Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma tooksin ühe väikese paralleeli. Nimelt, 2011. [aastal] otsustati sulgeda Pühajärve Põhikool. See oli toonases Otepää vallas.

Allar Jõks on oma selgituses öelnud meediale, et ta oli kümmekond aastat varem õiguskantslerina analüüsinud väikekoolide sulgemist ja selle vastavust põhiseadusele ning ta leidis, et ainult kokkuhoiupoliitilised argumendid ei saa õigustada koolide sulgemist. Ja et kooli sulgemise põhjendust edasi arendades tuleks ka Eesti Vabariik sulgeda. Mis teie arvate? Kas tuleb Eesti Vabariik sulgeda? Aitäh! Ma olen väga nõus sellega, et koolivõrku ei saa korrastada lähtudes ainult Exceli tabelist ja ainult kuluefektiivsusest. Seal peab lähtuma sellest, et kool peab olema lapsele kodulähedane ehk väikesed lapsed peavad saama käia kodulähedases koolis. Väikestele lastele on sobilikum palju väiksem koolikeskkond, mitte suur kombinaat. Need kodulähedased, väikesed kuueklassilised koolid on kindlasti need, mis on lapsele kasvukeskkonna ja õpikeskkonnana oluliselt sobilikumad kui kui pika distantsi tagant suurtesse koolidesse laste kokkutoomine. Ma olen selles absoluutselt veendunud ja selle tõttu me tegelikult ka neid kuueklassilisi koole eraldi rahastame, selleks et nad kodulähedaselt oleksid olemas. Meie jaoks ja ka minu jaoks on küsimus praegu gümnaasiumihariduses ehk

kui me vaatasime riigieksami tulemusi, mis trendid on pikaajaliselt riigieksamite tulemustes, siis neis koolides, kes tegid pikaajaliselt kõvasti alla Eesti keskmise tulemuse ehk siis tagumises otsas olevad koolid, oli kaks kaks indikaatorit, mis defineerisid neid koole. Ma ei ütle, et see on põhjus, miks need nõrgad tulemused on, aga seal oli kaks näitajat. Üks näitaja oli see, et tegemist oli üliväikeste gümnaasiumidega, kus oli 30–40 30–40 õpilast terve gümnaasiumiastme peale. Nendel oli väga keeruline tegelikult kõrgemaid riigieksamite tulemusi saavutada. Teine kategooria olid need gümnaasiumid, kes olid viimastel aastatel, viimase kümne aasta jooksul vastu võtnud valdavalt lõpetajaid venekeelsetest põhikoolidest. Ehk noored tulevad venekeelsetest põhikoolidest eestikeelsetesse gümnaasiumidesse ja gümnaasiumidel ei ole jõudu kolme aastaga viia nende eesti keele [oskus] sellisele tasemele, et nad riigieksamid suudaksid sooritada sellise tulemusega, mis annaks neile võimaluse näiteks [edaspidi]

ütlesite ilusti, et Ida-Virumaale on erilist tähelepanu pööratud ja sinna hakatakse uusi põhikoole ehitama, nii Toilasse kui ka Iisakusse. Aga ma küsin selle kohta, et Toilasse uue kooli ehitamise eelduseks on see, ma saan aru, et pannakse gümnaasiumiosa kinni ja põhikooli kolmas aste ka. Sellisel juhul läheks ta kuueklassiliseks. Vähemalt nende kohtade arvu järgi arvestades, mida pakutakse riigi poolt,

Toilale esitanud ei kirjalikus ega suulises vormis. Toilale on ettepanek ehitada uus koolihoone Euroopa Liidu rahaga. Selle uue koolihoone planeerimisel on küsimus selles, kui suure koolihoone me planeerime ja milline on pikaajaline prognoos Toila valla õpilaste

Kas me ehitame sinna gümnaasiumi või me ehitame sinna põhikooli? Praeguste rahvastikuprognooside pealt vaadates see gümnaasiumiaste ei ole kümne aasta pärast tegelikult enam jätkusuutlik. Samal ajal meil on Jõhvis riigigümnaasium, kus täpselt samamoodi kümne aasta perspektiivis on näha pidev õpilaste [arvu] langus, sellepärast et demograafilised trendid mõjutavad ka Jõhvi gümnaasiumi väga tugevasti. Meil jäävad justkui Toilas

õpilasi ja liiga palju õpetajaid õpilase kohta. Me peame sellest ikka aru saama, et kui kool kaob maalt mingist piirkonnast, siis pärast seda kaovad kohe töövõimelised inimesed. Kui kaovad töövõimelised inimesed, siis ei ole ettevõtjatel töölisi, töötajaid, kes seal tegutseks, ja nii edasi. Kaob lasteaed, kaob pood ja nii edasi. Ja praegu tundub, et see kuueklassiliste koolide toetamine on küll just see meede, kuidas veel kokku tõmmata seda võrku. Milline on teie tegelik plaan aidata KOV‑e selles, et ei pandaks kinni koole, et koolid jääksid ikkagi üheksaklassilistena alles ja elu maal välja ei sureks? Praegune lähenemisviis, ma ütleks, on pigem see, et saada kätte üks punt õpetajaid ja leevendada kuskil teises koolis õpetajate põuda. Aitäh,

kooliaste. Ehk siis kodulähedane kuueklassiline kool. Neid koole võib olla väga tihedalt, et lapsed saaksid käia ise koolis ja saaksid tegelikult väikese lapse jaoks väga sobiliku arengu‑ ja õpikeskkonna. Põhikooli kolmas aste tuleks koondada vallakeskustesse. Eesti vallad on jätkuvalt väikesed, vallakeskused ei asu inimeste kodudest ülikaugel, meil ei ole väga suuri valdasid, meil ei ole maakonnapõhised vallad. Ehk siis vallakeskustes on progümnaasiumi osa, mis on 7.–9. klass. Ja sealt edasi koondub omakorda maakonnakeskustesse või maakonna tasemel mitmesse kohta kokku gümnaasiumiaste, kus õpivad need õpilased, kes pärast põhikooli lõppu otsustavad minna akadeemilisse gümnaasiumisuunda. Ja tegelikult me arendame välja ka kutsehariduse reformi, kus on võimalik pärast põhikooli lõpetamist minna ka rakendusgümnaasiumi õppekavadele, mis tekivad meil kutsekoolide juurde. Nii et orienteerivalt aastaks 2025, kui rakendub õpikohustuse õpikohustuse pikendamine, on kõikidel põhikooli lõpetajatel igas vallas ja igas maakonnas võimalik õppida oma maakonna piires mitmel erineval gümnaasiumi õppekaval, kas need on rakendusgümnaasiumi õppekavad või on need akadeemilise gümnaasiumi õppekavad.

kool muutub kuueklassiliseks, siis seitsmes kuni üheksas klass sinna ei mahu. Teie olete väitnud, et sellist juttu pole kunagi olnud.

riik on teinud Toila vallale ettepaneku sulgeda Toila kooli gümnaasiumiaste ja vähendada olemasolevat põhikooliosa, pakkudes vastutasuks raha olemasoleva koolihoone rekonstrueerimiseks või uue ehitamiseks. edasi. Kinnitan veel üks kord. Just nimelt, vähendada põhikooliosa ehk vähendada tegelikult seda koolipinda ja nende laste arvu, kes täna põhikoolis õpivad. Üheksa klassi jääb Toilasse edasi. Kinnitan veel üks kord. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Te rääkisite siin sellest progümnaasiumide koondamisest vallakeskustesse, aga ikkagi tuleb vaadata suurt pilti. Meil siin teatud poliitikud räägivad väga entusiastlikult juba maakonnasuurustest omavalitsustest ja valdadest, nii et ühte asja ei tasuks ilma teiseta vaadata suures pildis. Ja need, kes sellest räägivad, on ikkagi liberaalsed poliitikud, kes täna koalitsioonis on. Aga ma küsiksin selle toetuse kohta, maakoolide toetuse kohta. Kui see välja tuli, siis kõlas nagu uhkelt ja üllalt, et hakatakse väikseid koole toetama, aga nüüd, kui asja sisu on selgeks saanud, on kahjuks ikkagi nii, et mitmed vallad, vastupidi, hakkavad seda kasutama õigustusena väikeste põhikoolide likvideerimiseks, kuueklassiliseks tegemiseks. Ehk tegelikult on see lihtsalt ilusa sildiga halb plaan, et vähendada põhikoole, seda te ka ei eitanud. Ma lihtsalt küsin, kas te üldse arvutasite, vaatasite, kui palju raha oleks nõudnud, kui see toetus oleks tehtud ikkagi üheksaklassiliste põhikoolide toetuseks, mitte kuueklassiliste [toetuseks]. Kui palju oleks see vahendeid juurde nõudnud, kas või miljoni täpsusega? Aitäh! Ei, me ei ole seda arvutanud, kui palju oleks vaja väikeste põhikoolide pidamiseks. Me peame arvestama, et lisaks sellele, et oleks vaja eraldi lisatoetust maksta põhikooli kolmanda astme puhul, kus on väga palju aineõpetajaid, on esimesest kuni kuuenda klassini palgatoetus klassiõpetajale. Ehk seal on üks õpetaja klassi ees, kelle jaoks me palgatoetust lisaks maksame. Sealt edasi, seitsmendast klassist alates ei ole enam klassiõpetaja, vaid on lihtsalt väga mitmed erinevad aineõpetajad ehk õpetajate hulk õpilase kohta suureneb drastiliselt

tagada hea füüsikaõpetaja, hea matemaatikaõpetaja, hea bioloogiaõpetaja ja hea keemiaõpetaja. Minu vastus on see, et me ei suuda seda tagada. Selle tõttu meil on vaja koondada vallakeskustesse need õppeastmed, seitsmes, kaheksas, üheksas klass, selleks, et me suudaksime tegelikult tagada kõik tugevad aineõpetajad. Nende õpetajate põhikooli kolmandas astmes peab muutuma paremaks, selleks et kõigil õpilastel oleks võimalus saada head haridust põhikooli kolmandas astmes.

Ja seda raha oma ressursside arvelt te ei leia. Mu küsimus on: kui sageli te Eesti 200‑s olete viimastel päevadel mõelnud, kas seda Reformierakonna maksuküüru, mis maksab aastas 500 miljonit, on ikka vaja või mitte? Aitäh! Ei ole igapäevaselt selle peale mõelnud, sellepärast et ka maksuküüru kaotamisega saavad õpetajad oma sissetulekut kasvatada. See ei lahenda loomulikult ära õpetajate palgatõusu teemat. Ühelt poolt on võimalik inimestele maksulangetusega rohkem raha kätte anda, mis, ma arvan, on õige suund, ehk see maksuküüru ärakaotamine on maksulangetus, millega inimesed saavad rohkem raha kätte. Aga sinna juurde tuleb leida vahendeid ka selleks, et õpetajate palgatõusu teha 2025–2027, selleks et me jõuaksime 120%‑ni. Meil on osa sellest palgatõusu rahast siiski võimalik haridusvaldkonna seest leida, ja ma ei pea siin silmas seda, et me sulgeme gümnaasiume ja arvame, et sealt tuleb palgatõus. Ma arvan, et sealt me palgatõusu tegelikult ei saa, sealt me saame selle, et makstaks välja tänane keskmine palk õpetajatele. Aga meil on võimalik haridusministeeriumis bürokraatia vähendamise ja ametnike arvu vähendamise ja teatud protseduuride vähendamisega mingeid summasid leida ka õpetajate palkadeks. Meil läheb ebaproportsionaalselt liiga palju raha hariduses muudeks tegevusteks, mis ei ole õpetajate töö.

Jaa, ma seda pakkusin, aga jah. Nüüd peaks olema. Paluksin mikrofon Jüri Ratasele. Jaa, suur tänu, austatud Riigikogu aseesimees! Ma palun tõesti protseduuriliselt teie abi kodu‑ ja töökorra seadusest lähtudes. Kui minister ei saanud õigesti aru, et rääkisin Reformierakonna maksuküürust, mitte sellest tänase mõistliku maksusüsteemi ärakaotamisest, vaid sellest uuest Reformierakonna maksuküüru loomisest 200 ja sotsiaaldemokraatidega, mis võtab aastases eelarves ligemale 500 miljonit eurot, siis kas kodu‑ ja töökorra seadusest lähtudes saaks kuidagi täpsustada ministrile seda minu küsimuse mõtet? Jaa, Aitäh, hea kolleeg! Ma arvan, et minister saab soovi korral [anda] oma vastuse järgmistele küsimustele vastates. Minu arvates ta oli väga õigesti aru saanud, et tõepoolest, õpetajad saavad palka juurde selle maksuküüru kaotamisega ja päris arvestatavalt. Aga nüüd järgmised küsimused. Tanel Kiik, palun!

aga vaatan seda koalitsiooni ja tundub, et seal on kaks erakonda, kes saavad aru, et meil on probleem, ja on üks erakond, kes arvab, et probleem on igal pool mujal. Näiteks täna lugesin rahandusministri väljaütlemist, et tegelikkuses on see ikkagi haridusministri süü, et selline segadus on tekkinud. Ja sellest tulenevalt küsimus teile, see on kaheosaline. Esiteks, kas te tunnete süüd ja vastutust, et õpetajatel on tekkinud palgaootus, mida te ei ole suutnud sisemiste ressursside arvelt lahendada, ja olete valmis vabandama rahandusministri ja oma koalitsioonipartneri ees, et ei ole veel seda kõike teinud, mida minister teilt ootab?

Aitäh! Ma arvan, et süüdlase otsimine ei ole asjakohane. Kui te küsite, kas ma tunnen vastutust selle eest, et õpetajate palgaprobleemi ei ole tänaseks ära lahendatud, siis jah, tunnen küll.

Laias laastus ei olegi seal muud plaani, kui tuleb leida eelarvest lisavahendeid, sellepärast et seda, et haridusvaldkonna seest on võimalik leida 140 miljonit eurot õpetajate palgatõusuks – ma arvan, kõik kogenud poliitikud mõistavad –, ei ole võimalik teha. Mis ei välista, et osa sellest rahast on võimalik haridussüsteemi seest leida. Aga reaalne arutelu on ikkagi selle üle, et riigieelarves tuleb leida kokkulepe, milliste vahendite arvelt ja kuidas me tegelikult õpetajate palgatõusu ära lahendame. Jah,

Ma sain küsimusest väga hästi aru. Ma ei saanud pärast enam selgitusest aru selles mõttes, et maksuküür on ära kaotatud, see seadusemuudatus on vastu võetud. See võeti vastu tulumaksuseaduse muudatusega, mille tõttu aastast 2025 koos tulumaksu tõstmisega kaob ära ka maksuküür. Nii et inimestel jääb aastal 2025 tulu rohkem kätte. See oli ka minu vastus, et õpetajad tegelikult sellest seadusemuudatusest, mis 2023. aastal enne jaanipäeva tehti, võidavad rahaliselt. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Mina tulen selle küsimuse juurde, mis puudutab koolide teatud

ma ei saa öelda, et maksimaalselt, aga meil on väga vähe lapsi, kelle koolitee täna oleks pikem kui 45 minutit. Neid on väga vähe. Neid on, ma ei ütle, et neid ei ole, neid lapsi on, aga neid on väga vähe. Meie koolivõrk on siiski selline, et väike laps, eriti kui ta on esimese kuni kuuenda klassi laps, saab kooli üsna lähedalt. Aga nüüd on küsimus, et seitsmenda klassi lastel teatud piirkondades, kus need kolmandad kooliastmed kokku koondatakse, võib koolitee kujuneda poole tunni pikkuseks. Täna on võib-olla 15 minutit

Aga nende maakoolide sulgemise kohta ma küsiksin, et tegelikult me saame ju kõik aru, et kui lõpuks ei ole rohkem … Ühesõnaga, kui see koolivõrgu korrastamine läheb sinnapoole, et koole jääb järjest vähemaks, siis pole ka õpetajatele tööd pakkuda lõpuks. Praegu me ikkagi räägime sellest, anname hoo sisse sellele õpetajate, kuidas ma ütlen, järelkasvule, kõigele, aga ühel hetkel selgub, et neil ei ole võib-olla isegi koole, kus töötada, eriti just väikseid maakoole. Aga ma küsin hästi konkreetselt: kui palju on plaanis aastal 2024 neid väikseid maakoole sulgeda? Teil peab ometi mingi ülevaade olema, sest ka Aitäh! Ei ole mingit ülevaadet, sellepärast et meie ei sulge koole, me ei oma neid koole, meie ei tee koolide sulgemise ega avamise otsuseid. Meie arvestame õpetajate palgatoetuse raha 10. novembri seisuga iga õppeaasta alguses. eelmisel reedel oli see punkt, mille alusel meie võtsime hariduse infosüsteemist õpilaste arvud ja selle järgi arvutasime õpetajate palga väljamaksed. Õpetajate palgatoetus ei sõltu sellest, kas on kuueklassiline kool või üheksaklassiline kool või isegi gümnaasium. Meie arvestame lihtsalt õpilaste arvu koolis ja konkreetses omavalitsuses, sõltumata sellest, kui mitme kooli vahel need õpilased jagunevad. Võib olla 10 kooli ja 100 õpilast ja võib olla 1 kool ja 100 õpilast, meie maksame palka 100 õpilase pearaha alusel, sõltumata sellest, mitmesse kooli nad on omavalitsuse poolt ära jaotatud. See on omavalitsuse otsus, kui palju tal tegelikult koole on, millist koolivõrku ta üleval peab. Nii et haridusministeerium siin tegelikult seda arvestust ei pea ja neid otsuseid ei tee. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Te kindlasti teate sellist kooli Türi vallas nagu Retla-Kabala Kool, mis otsustatakse kinni panna, aga kus on 170 aastat antud kohalikele inimestele haridust. põhjus on selles, et haldusreformiga võttis Türi vald hästi palju laenu ja ehitas valmis Türile koolihoone. Praegu on vallal raha otsas, tuleb see kool kinni panna.

Aga vastus on olnud kahjuks eitav. Kas on mingisugused hoovad olemas, et seda kooli saaks ikkagi päästa? Aitäh! Aitäh! Selle kooli puhul on tegemist kolmanda kooliastme sulgemisega. Kool jääb tegutsema, ta jääb lihtsalt tegutsema kuueklassilise koolina.

nende investeeringute tegemiseks. See ei ole ainult Eesti riigi küsimus ega haridusministeeriumi küsimus. Seal on Türi vallal võetud kohustused teiste osapoolte Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te kindlasti teate, et Metsküla lapsed tõsteti üle Lääneranna kooli, ja te teate, et selline tõstmine on ebaseaduslik. Aga ikkagi ministeerium maksis raha välja. Oskate te kommenteerida seda põhjust? Aitäh, Aitäh! Seal on kaks aspekti. Lihula Vallavalitsus peab tagama selle, et lapsed täidaksid koolikohustust. Koolikohustuse täitmise kohustus lasub ka lapsevanematel. Nüüd, kuna Metsküla kooli juriidiliselt täna ei ole, ta ei toimi, siis on oluline, et need lapsed oleksid ikkagi koolide nimekirjas, et nad oleksid reaalselt, tegelikult olemas, nad täidaksid selle järgi koolikohustust. Seetõttu Lihula vald tegi Lihula koolile, Lihula Gümnaasiumile ettepaneku need lapsed oma nimekirja võtta. See oli küll ebaseaduslik: Lihula Gümnaasiumil ei ole õigust neid lapsi oma nimekirja kanda, kui puudub lapsevanema nõusolek

automaatselt. Me ei võta iga lapse kaupa eraldi, vaadates, kas sellel lapsel on õigus selle kooli nimekirjas olla või ei ole. Praegu käib kohtuvaidlus ja see on tegelikult kohtu otsustada, kuidas nad lahendavad ära nende laste koolikohustuse täitmise. Aitäh! Kui minister on nõus, teeme stenogrammi paranduse, et Lääneranna vald, mitte Lihula vald. Lääneranna vald tegi need otsused. Vabandust! Lääneranna vald, Lihula Gümnaasium. Just, nii et sellega on minister nõus. Ma arvan, et stenogrammi saab need parandused teha. Ikka juhtub. Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Martin Helme, palun!

nimekirjas. Samas ma usun, et enamik Eesti inimesi täna on arupärijate esindajad, sest enamikul Eesti inimestel on südamel maakoolide sulgemine, haridusküsimused. Eks see oleneb nüüd teist kui juhatajast, kuidas te seda võtate. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg Jüri Ratas! Sa päästsid mu väga kenasti välja. Sel hetkel, kui Martin selle küsimuse tõstatas, ei olnud veel Tanel Kiik ennast registreerinud. Minu soov anda sõna Martin Helmele oli igati asjakohane, aga nüüd, püüdes seda kuidagi lahendada, ma pakuks esmalt sõna arupärijate esindajale, kelle hulgas oli ka Tanel Kiik. Kas Tanel Kiik soovib tulla esimesena kõnelema? Palun, Tanel Kiik!

tõite välja, et te ei saa aru, kust on selline arusaam tekkinud, et Toila Gümnaasiumi soovitakse sulgeda ja sinna asemele 1.–6. klassiga kool tekitada. Aga lihtne sõnum on see, et see arusaam on tekkinud teie ministeeriumi suhtlusest Toila kohaliku omavalitsuse ja valla elanikega.

See info, mis minuni on jõudnud, ja ma saan aru, ka kolleeg Arvo Allerini ja teisteni, on see, et algne sõnum oli just nimelt, et teeme 135 õpilasele kooli, mis mahutab puhtfüüsiliselt parimal päeval ära kuue klassi jagu õpilasi. See tähendab, et juba 7. klassi peaksid Toila valla noored minema kuskile kaugemale, leidma mingeid muid õppevõimalusi, halvemal juhul üldse vallast lahkuma, kuna ei soovita käia kahes-kolmes koolis, vaid soovitakse omandada haridust ühes kohas. Mul on ainult hea meel, kui te ütlete, et tegelikult sellist soovi ei ole. Mul on hea meel, kui te ütlete, et Toila Gümnaasium säilib 12‑klassilisena, nii nagu ta on olnud pikalt, nii nagu ta ka täna on jätkusuutlik. Kui vaadata rahvastikuprognoose, siis kohati on Toila Gümnaasiumi õpilaste arv olnud isegi tõusutrendis seetõttu, et ka lähipiirkonnast on sinna õppima tuldud. Ma väga loodan, et te ministeeriumis vaatate sellele küsimusele väga kriitiliselt peale. Kas ikka on nii, nagu öeldakse inglise keelesone size fits allvõi eesti keeles, et üks lahendus sobib kõigile? Võib-olla ei ole mõistlik minna Ida-Virumaale, kus on niigi vähe eestikeelse õppe võimalusi, ja seal hakata kärpima Toila Gümnaasiumi, olgu üheksale klassile või veel hullem, kuuele klassile pelgalt selleks, et saada natuke uuem ja ilusam õppehoone, mis tegelikkuses seda ajalugu enam edasi ei kanna, mis seda vajadust, mis seal gümnaasiumiõpilastel on, ei rahulda – ei ruumide mõttes ega võimaliku huvitegevuse mõttes. Tegelikkuses see piirkonna arengule kindlasti paneb negatiivse põntsu.

Kindlasti see ei suurenda mingiski mõttes kohalike noorte perspektiivi sinna elama jääda või sealt lahkunud inimeste soovi sinna naasta, oma lapsi sinnasamasse õppima viia. Seda enam, et mulle teadaolevalt on Toilas niigi murekohti ka alushariduse pakkumises, lasteaiakohtade kättesaadavuses, kuna seal on tehtud selliseid vastukäivaid, võib öelda, pentsikuid otsuseid. Nii et ma väga loodan, et nii nagu te viitasite siin

selle koolivõrgu korrastamiseks –, et sellest suurest heategemise soovist ehitada uus ja ilus õppehoone ei panda kogemata kinni ajaloolist koolihoonet koos gümnaasiumiastmega, suretades seeläbi kohapeal hariduse pakkumise võimalust ja laiemalt elukvaliteeti. palun võtke see küsimus ette ja andke endast parim, et Toilas jääks ilusti alles 12‑klassiline eestikeelne gümnaasium. Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg! Martin Helme, palun!

kohe mitu arupärimist jutti nende maakoolide teemal, sest et oleks tahtnud rohkem kui ühe küsimuse küsida. Võib-olla mõned märkmed, mis ma siin jagan teiega, saavad järgmise arupärimise käigus vastatud.No hirmsasti kriipis kõrva vastus küsimusele, et kuidas siis ikkagi on, kas "koolivõrgu korrastamise" eufemism tegelikult tähendabki seda, et paneme koolid kinni, siis saame nendes alles jäänud mõnes suures koolis palka tõsta, nimetamegi seda heaks hariduseks ja lahendame mitu muret korraga ära. Ja tuli välja, et nii ongi. Ikkagi läbi lillede kinnitas minister meile, et on liiga väikesed koolid, kus on liiga palju õpilasi ja kus nad maksavad õpetajatele seda riigi poolt antud raha liiga paljude õpetajate peale laiali. Ja see ei lähe mette. Ongi niimoodi, et kuskil suuremas ja rikkamas vallas makstakse õpetajatele keskmist palka 130% Eesti keskmisest palgast ja mõnedes väiksemates alla 100%, ja see mitte kuidagi ei lähe.Siin me jõuame üsna kiiresti kohe palju suurema küsimuseni, mis minu meelest on tänase valitsuse, ütleme, hariduspoliitilise suuna mõttes väga halb ja väga hirmuäratav, aga mis ei ole ainult tänase valitsuse suund, [vaid] mis on juba mõnda aega meid tegelikult kimbutanud, ja see on kogu hariduspoliitika ja koolivõrgu tsentraliseerimine. Algas see muidugi kõikide gümnaasiumide riigistamisest, sellega ei ole veel päris lõpuni jõutud, aga tegelikult kõik liigutused, kõik häälitsused, kõik rahastamised, mida tehakse, on suunatud sellele, et gümnaasiumiharidus riigistada täielikult ehk tsentraliseerida. Sellel on ennustatavad ja juba praegu nähtavad ja tuntavad negatiivsed tagajärjed. Isegi sellises kohas nagu Tallinn tuli nüüd pärast seda, kui riik otsustas hakata riigigümnaasiume tegema, välja, et ka seal õpilasi ei jätku. Ometi on meil Tallinn üks neid kohtasid, kus nii-öelda rahvastikupüramiid on meil väga noor ja kuhu rännatakse sisse. Aga näe, tuleb välja, et isegi Tallinnas ei jätku õpetajaid ega jätku õpilasi ja kogu haridusmaastik on selle riigistamise tagajärjel sassi löödud. Noh, rääkimata sellest, et et tegelikult täiesti normaalsed, elujõus, toimivad gümnaasiumid väiksemates piirkondades lihtsalt suretatakse järkjärguliselt välja selle korrastamise jutuga.Aga sellest on astutud järgmine samm, nüüd juba likvideeritakse tegelikult seitsmenda-kaheksanda-üheksanda klassi astet ehk seda teist astet. Ja tõesti, nii nagu Siim Pohlak ütles, perverssete motivaatoritega. Omavalitsustele makstakse väikest toetust – see ei ole suur raha, see on umbes

vanemaid lapsi sealt hakata vedama bussidega kuhugi keskusesse. Siis saab õpetajaid sinna koondada, saab osa koolimajasid kinni panna, jälle tohutu sääst.No see on väärastunud, see kõik on väärastunud hariduspoliitika, mis lahendab kõiki muresid valest otsast. Ja selles võtmes ei olegi midagi imestada selle üle, mis toimub Metsküla koolis. Küsimus sellest, et kuidas on võimalik, et haridusministeerium maksab välja Lääneranna vallale Lihula kooli ebaseaduslikult pandud õpilaste pearaha. Vastus on see, et meil on nad

kuigi võetakse mingeid poose, et oi, meil on ka kurb ja meil on ka kahju ja ärge tehke ja mõtleme edasi, taandatakse ennast olukorrast ja jälle rahaga motiveeritakse seda poliitikat, mida Lääneranna vald ajab. Nii et kõik need pisarad Metsküla kooli pärast on ausalt öeldes krokodillipisarad – ei usu, lihtsalt ei usu! Käis enne valimisi kohal Tõnis Lukas, Isamaa haridusminister, kuulas, pea õlal, kui kole kõik on, aga kuna vallavanem on tema parteikaaslane, siis mitte midagi ei juhtunud. "Mina ei saa midagi teha," eks ole. Käis pärast valimisi järgmine haridusminister ehk Kristina Kallas seal, kuulas, vangutas pead ja ütles, et me teeme meetme. Aga meede jõuab kehtima hakata täpselt selleks ajaks, kui järele on jäänud ainult suitsevad tukid kogu sellest haridusmaastikust seal väikses vallas. Noh, nüüd käis president ma ei tea, kes meist usub, et see midagi muudab, vist mitte keegi peale nende inimeste, kes on nii meeleheitel seal väikses õnnetus vallas, et neil lihtsalt ei jää midagi muud üle, kui Teine huvitav lausejupp, mis jäi hirmsasti kõrva kriipima, oli väide, et õpetajaid meil juurde ei tule. No ma ei tea. Kogu selle streigiloo põhitaust ei ole ju tegelikult ainult palk, vaid põhimure on selles, et meil on erinevate valede poliitiliste valikute ja otsuste tagajärjel haridussüsteem kokku jooksmas või juba kokku jooksnud, õpetajad on läbi põlenud ja isegi suure raha eest ei taha seda tööd teha. Ja sellepärast ei tule õpetajaid juurde. Mitte sellepärast, et palk on liiga väike, vaid sellepärast, et pärast seda, kui sa oled klassi ees ära olnud, oma töö ära teinud, üldiselt väga paljudes kohtades ka

Erilise missioonitundega inimesed võivad kõike seda teha, et nad teevad mingisuguseid 16‑tunniseid tööpäevasid, aga see ei ole normaalne ja mida kauem seda tehakse, seda tõenäolisem on, et põletakse läbi ja minnakse töölt ära ja asemele ei tule kedagi. Seda ei lahenda ära ainult palgaga. Aga nüüd lisandub

korduvalt ja korduvalt, et seda niimoodi tehes, nii vähese rahaga, nagu on planeeritud, nii vähese ettevalmistusajaga, nagu on planeeritud, lükatakse meie haridussüsteem, mis niigi vaagub, täiesti külili ja kummuli. Ja seal on see probleem, miks õpetajaid juurde ei tule. Meil on tööturg dünaamiline, inimesed lähevad ühest töökohast teise ja tulevad teisest töökohast esimesse tagasi. Kui see kõik oleks normaalne, siis ei oleks võimatu leida inimesi kooli tööle, aga kuna süsteem on aetud põhimõtteliselt täiesti hulluks, siis muidugi ei tule. Aitäh! Aitäh! Jüri Ratas, palun!

See tähendab seda, et igasugune selline perspektiivi ja jätkusuutlikkuse tunnetus homsest päevast, kui maakool läheb kinni – ma isegi ütleksin, kui maakool üheksaklassilisest muutub kuueklassiliseks –, väheneb või kaob, rääkimata sellest, et see tähendab töökohtade kadumist. Ja loomulikult, kogu kultuuri ja traditsioonide hoidmine on tegelikult väga tugevasti seotud haridusasutusega.Aga teiselt poolt võib öelda, et see kõik on seotud sellega, mis on täna meie rahalised ressursid. Ma ei küsinud seda Ma ei küsinud seda haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallase käest mitte lihtsalt suusoojaks või poliitilise kempluse mõttes. Hea küll, ükskõik, kuidas me seda maksuküüru nimetame või kelle oma see maksuküür on või ei ole, on selge see, et tänases koalitsioonis kokku lepitud uus maksukord tähendab tegelikult eelarve mõttes Minister ütleb, et ei, see annab õpetajatele netosummas igakuiselt raha juurde. Aga kui see kõik on nii tore, miks me siis loeme neid uudiseid

järgmisel aastal me näeme seda, et tegelikult see õpetaja palgamäär keskmisest palgast hoopiski väheneb, arvestades inflatsiooni. Nüüd ma tulen selle maksumuudatuse juurde tagasi. Jah, see on olnud Reformierakonna vedada enne valimisi. Nad on saanud siia saali 37 kohta. on öelnud välja õpetajatele põhimõtteliselt sõnumi, et aidake kaasa automaksu promomisel ja elluviimisel, siis riik saab raha ja siis me saame teie palka tõsta. Sellest sai ka peaminister Kaja Kallas, mulle tundub, mõni päev hiljem aru ja vabandas. Aga ma küsisin tegelikult siiralt seda haridus‑ ja teadusministri käest – ja teie silmade kaudu ikkagi vaatab väga tugevasti vastu sellest koalitsioonist ka Eesti 200,

siis me saame õpetajate palkade küsimuse lahendada?Tegelikult me teame, et tänase koalitsiooni puhul, sealhulgas ka teil koos Reformierakonnaga, on selline jaanalinnuefekt. Te panete pea liiva alla, silmad kinni, et see lask, see pauk läheb mööda. Tuleb see streik või ei tule see streik, aga me läheme eluga edasi ja kes seda ikka mäletab, me saame sellega hakkama, elame selle üle. Minu meelest on see poliitilise otsustuse koht ja mina siiralt küsisin, ka sisuliselt, kas poliitilisel otsustustasandil ei ole te kordagi mõelnud, et selle sammu võiks tagasi võtta ja võiks tagasi võtta selle sõnumiga, et kui me seda maksumuudatust ei tee, jääb kehtima niinimetatud tulumaksuvaba miinimumi astmelisus. Siis me tegelikult suudame haridusministeeriumis väga olulisi ja tähtsaid küsimusi lahendada. Ma pean silmas eeskätt just õpetajate palgatõusu.Ja

Aga nagu näha, on teemasid, mis on kogu aeg aktuaalsed. Haridus kahtlemata nende hulka kuulub.Meie arupärimise on esitanud Tanel Kiik, Jaanus Karilaid, Andre Hanimägi, see puudutab väikekoolide säilimist, aga kindlasti laiemalt kogu debatti haridusvaldkonna ja õpetajate töötasude üle. Aga konkreetselt oleme välja toonud, et koalitsioonilepingu alapeatükis on sõnastatud järgmised mõtted, tsiteerin: "Koolivõrk vajab selgemat korrastamist ja reegleid. Töötame välja koolivõrgu rahastusmudeli, mis soodustab kodulähedaste lasteaed-algkoolide kuni teise kooliastmega koolide pidamist.

last."Paljudes linnades ja valdades on käesoleval ajal käimas arengukavade koostamise ülevaatamise protsess ning selle raames ka haridusvõrgu korrastamise arutelud. Tõime siin näitena Toila valla, aga neid on palju. Tänaseni ei ole aga paraku teada, milline saab olema rahastusmudel, millega kodulähedaste lasteaed-algkoolide ülalpidamisega kohalikele omavalitsustele vastav abikäsi ulatatakse. Eeltoodust tulenevalt on meil teile konkreetsed küsimused. Esiteks, milline saab olema koolivõrgu rahastusmudel, mis soodustab kodulähedaste lasteaed-algkoolide kuni teise astmega koolide pidamist, millele konkreetselt siin koalitsioonilepingus viidati? Teiseks, millal see rahastusmudel rakendatakse? Kolmandaks, kas uus rahastusmudel hakkab kehtima üksnes koolide kui eraldi asutuste suhtes või ka koolide tegutsemiskohtade suhtes? Ja neljandaks, kui palju lisaraha plaanitakse seoses uue rahastusmudeli väljatöötamise ja rakendamisega haridusvaldkonda lisada? Aitäh! Suur tänu! Nüüd palun Riigikogu kõnetooli haridus- ja teadusminister Kristina Kallase. Palun!

Koolivõrgu rahastusmudel kodulähedaste 1–6-klassiliste koolide pidamiseks on läbinud kõik protsessid, ka majavälise kooskõlastusringi, ja on valmis allkirjastamiseks peale 2024. aasta riigieelarve vastuvõtmist. Vahendid selle toetusmeetme väljamaksmiseks on ette nähtud 2024. aasta riigieelarves, riigieelarves, mille tõttu hetkel on selles mõttes määruse allkirjastamine riigieelarve vastuvõtu ootel, aga kindlus on olemas, kokkulepped on olemas ja raha on selleks planeeritud. kõik omavalitsused, kes tahavad saada toetust 1–6-klassiliste koolide pidamiseks, saavad järgmise aasta alguses seda toetust taotleda. Toetust saab taotleda selle õppeaasta kohta ehk 1. septembril 2023 Me võtame õpilaste [arvu] 10. novembri seisuga ja selle alusel arvutame välja klassikomplektide suuruse ja selle, kui palju toetust on omavalitsustel nende koolide pidamiseks vaja. Täiendav toetus kehtib nii koolidele kui ka õppekohtadele. Ehk ei pea olema eraldi juriidiline asutus, võib olla ka suurema kooli kuueklassiline õppekoht, kus antakse haridust kuni põhikooli teise kooliastme lõpuni. Toetuse suuruse arvestamisel kasutatakse kahte komponenti. Üks on klassiõpetaja tööjõukulu toetus toetus ehk pearaha tasaarveldamine, et ikkagi viie õpilasega klassis olev klassiõpetaja saaks täiskohaga palgakulu. Teine komponent on tugispetsialistide ja muude kulude toetuseks, mis 2024. aastal on fikseeritud summa 49 320 eurot,

Millal uus rahastusmudel rakendatakse? Rakendatakse sellest õppeaastast, toetuste taotlemine ja väljamaksmine on 2024. aasta alguses. Kas uus rahastusmudel hakkab kehtima üksnes koolide kui eraldi asutuste suhtes või ka koolide tegutsemiskohtade suhtes? Jah, ütlesin, et hakkab kehtima ka õppekohtade suhtes, mitte ainult eraldi juriidiliste üksuste suhtes. Ja kui palju lisaraha plaanitakse eelarvest? Eelarvest on planeeritud 2024. aastal 2,4 miljonit eurot. Sealt edasi tõenäoliselt on kulu 3 miljonit eurot ja kokku on planeeritud aastani 2027 RES-is 11,4 miljonit eurot maakodulähedaste väikekoolide Kui tohib, siis ma ikkagi klaarin ära Toila Gümnaasiumi teema. Ma kinnitan siit Riigikogu puldist veel kord üle: ei ole ministeerium mitte kunagi teinud Toilale ettepanekut sulgeda põhikooli kolmas aste. On tehtud ettepanek arutada uue koolihoone ehitamist.

piisav, siis me võime arvestada ka suurema arvu õpilastega põhikooli jaoks, aga kindlasti ei ole haridusministeerium mitte kunagi teinud ettepanekut Toilas pidada kuueklassilist kooli. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! Mõned küsimused. Enn Eesmaa, palun! aitäh! Minu küsimus kõlbab nii maakoolide kui ka väikekoolide kohta. Meie fraktsioon käis Põlvamaal ja tutvus väga paljude kohtadega. Käisime õige mitmes koolis, tõepoolest, nii Maarja Külas kui ka Põlva Roosi Koolis, kus õpivad lapsed, kellel on suuri probleeme, nii füüsilisi kui ka vaimseid. Nende eest hoolitsetakse hästi. Ja ma panin tähele, et kõikjal oli täiesti korralik arvutipark. Selge on see, et ega õpetajaid ei tule väga palju juurde ka tulevikus, lähemast tulevikust rääkimata. Kas te olete mõelnud ka ministeeriumi tasandil, et tuleks suurendada tähelepanu

Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest oleme seda igatpidi arutanud ja tegelikult selliseid õppemeetodeid ka rakendatakse. Me nimetame seda hübriidõppeks ehk selliseks õppeks, kus osa õppest toimub virtuaalselt, distantsilt, ja osa õpet toimub ikkagi kontaktõppena. Me teame seda, hariduseksperdid on öelnud, öelnud, et üldse ilma kontaktõppeta tegelikku õpet ei toimu, nii et me peame siin arvestama sellise hübriidõppeversiooniga, kus on teatud õppeprotsesse võimalik teha distantsilt õpetaja kaugjuhtimisel või videoõpetaja kaudu. Aga siiski märkimisväärne osa vähemalt põhikooli astmes peab toimuma kontaktõppes ehk reaalselt õpetaja ja õpilase kontaktis. Gümnaasiumis on juba teine aste, selles mõttes, et seal on tõenäoliselt hübriidõpet

rakendada haridussüsteemis õppurile partneriks individuaalsel või personaalsel õppimisel. Tehisaru on täna siiski päris kaugele arenenud, kaasa arvatud eesti keeles,

tehisaru võimekuses, vaid lapse õppimisvõimekuses koos tehisaruga. See tuleb kõigepealt endale selgeks saada, eks ole, et me ei satuks olukorda, kus laps tegelikult jääb tehisarule alla ja õppimisprotsessi ei toimu.

kui ka see, tsiteerin: " Läbirääkimistel soovime arutada võimalusi kolmanda kooliastme osas koostöö tegemiseks naaberomavalitsustega ning sellest tulenevaid mõjusid õppekohtade arvule ja hoone suurusele." Sellest kirjast saadi tõesti nii aru, et teie ettepanek on kolmas õppeaste näiteks viia kuskile mujale või ehk ka jätta. Me räägime ikkagi kas kuuest või üheksast klassist. Ja teie enda allkirjastatud lisas on ülevaade Ida-Virumaa vajadustest ja siin on tehtud lausa selline prognoos, et selles Toila uues õppehoones

koos teatud vana koolimaja elementide säilitamisega uue koolimaja ehitamine või siis täiesti uue koolimaja ehitamine uuele kohale. See on Toila valla otsus. Aga eesmärk on ikkagi viia ruutmeetrid vastavusse õpilaste arvu prognoosiga pikas plaanis, et me ei peaks tulevikus kulutama väga palju raha,

pidamisel lähtub teatavast demograafilisest fatalismist, et lapsi ei ole, lapsi ei tule, ja sellepärast ongi ka siin võetud kasutusele selline kestliku kahanemise plaan. Või on mingisugune perspektiiv ikkagi sedapidi orienteeritud, kuidas võiks pürgida sinnapoole, et lapsi ikkagi oleks ja sünniks varasemast rohkem? Kas te oskate seda kommenteerida? Sellega seonduvalt ma mõtlesin küsida, et kui on selline kestliku kahanemise fatalistlik perspektiiv, siis kas te teete mingeid pingutusi ka selle nimel, et kui enam ei ole kodulähedasi pisikesi koole, siis äkki panustada rohkem koduõppele, et vanematel, kes tahavad näiteks koopereeruda mingis külas, oleks rohkem materjale, rohkem võimalusi selleks, et saaks kodus ise või koopereerudes oma lapsi õpetada. Suur

tee, et kuna kogu aeg kahaneb, siis me ise ka kogu aeg kahandame. Siiski ma kinnitan, et selline see plaan ei ole. Meil on väga palju piirkondi, kus laste arv kasvab ja kus meil on koolikohtade puudus.Ehk see, mis meil Eestis tegelikult on juhtumas, ei ole isegi mitte demograafiline probleem, vaid on geograafiline probleem ehk see, et meil on elanikkond liikunud elama teistesse kohtadesse. Eriti on väga palju liikunud noorem põlvkond. See tähendab, et meil on Tallinnas, Harjumaal ja Tartu linnas koolikohtade puudus, seal on lapsi piltlikult öeldes liiga palju, arvestades seda koolivõrku, mis sinna kunagi on välja ehitatud, samal ajal teistes kohtades väljaspool neid piirkondi on lapsi liiga vähe. Ehk siis koolivõrk on üles ehitatud 1980. aastatel lähtuvalt sellest loogikast, kus 1980-ndatel elanikkond paiknes. Elanikkond paiknes lihtsalt teistmoodi, kui see praegu Eestis paikneb. Selle tõttu on koolivõrgu mure ühes kohas pigistab, teises kohas on väga palju ruumi, eks ole, ühes jalas on king hästi suur, teises jalas on king hästi kitsas. See on meie Eesti koolivõrgu murekoht.Aga loomulikult jagan ma teiega seda muret, et on demograafiline probleem, mis eriti valusalt puudutab just nimelt maapiirkondi, kuna sinna on ka neid noori peresid vähem jäänud kogu selle rahvastiku ümberpaiknemisega. Seal lööb see demograafiline probleem koolivõrgu muret veel kaks korda valusamalt, eks ole: esiteks on [rahvast] ära rännanud ja teiseks, neid, kes sinna jäänud on, on väike hulk ja ka neil sünnib vähem lapsi. See on küll kindlasti murekoht. Tegelikult inimgeograafid teavad – ja ma arvan, et teie ka tegelikult teate et soodsatel tingimustel on tõenäosus see, et lapsi sünnib rohkem nendesse peredesse, kes elavad linnalistest piirkondadest väljas, puhtalt selle tõttu, et linnas on kitsas, linnas on ruutmeetri hind kallis, seal ei ole võimalik väga suurt kodu soetada. Tihti piirab laste arvu inimeste majanduslik võimekus endale eluruume soetada. Maapiirkondades on tegelikult ruutmeetri hind odavam, ja laste kasvatamiseks, piltlikult öeldes, ruumi rohkem. Ma arvan, et me peaksime küll soodustama seda, et noored inimesed valiksid oma elukohaks piirkondi, mis ei ole ülitiheda asustusega linnalised piirkonnad, selleks et tegelikult rohkem lapsi sünniks. Sellega ma olen väga nõus. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud haridusminister! Ma lugesin õpetajate hoiatusstreigi eel, kuidas teie juhitava ministeeriumi ametnikud saatsid õpetajatele hirmutava kirja, et see hoiatusstreik justkui ei ole seaduslik, vähe sellest, et see osutus valeks, ja see oli minu arust väga ebaviisakas. Ma tundsin, et nii ei tohiks käituda. Meie peaminister keeras veel sellele vinti peale, öeldes, et õpetajad peaksid hoiatusstreigi ajal reklaamima automaksu.

Kas võib siis olla nii, et osa inimesi sai kuidagi eriti valusalt tolleaegsetes suurtes klassides õppimisega pihta? Kas seda enam ei peaks väikeseid koole hoidma, et 30–40 aasta pärast neid pihta saanuid meil ei oleks kõrgetel positsioonidel? Aitäh, Aitäh! Ma klaarin ära selle haridusministeeriumi õigusosakonnast välja läinud kirja. See kiri läks riigikoolidele ehk nendele koolidele, kus haridusministeerium on pidaja, selle selgitusega, millised on streikimise õiguslikud alused. Koolipidajana pidime me oma koolidele selgitama streikimise õiguslikke aluseid. Streikimiseks tekib õiguslik alus siis, kui on luhtunud läbirääkimisprotsess. Ja kuna läbirääkimis-, lepitusmenetluse protsess on alles käimas, siis praegu tegelikult streikimisõigust ei ole. Me ei täpsustanud, kas jutt käib ka hoiatusstreigist, võib-olla see oli selles mõttes segadus ja sellest loeti välja, et järelikult ei ole võimalik ka hoiatusstreiki teha. Saatsime selgitusi, pärast ütlesime, et hoiatusstreiki me sellesse kategooriasse ei pane. Nii et see oli lihtsalt selgituskiri. Kuna selles selgituskirjas olid ka muud aspektid – mida tuleks streikimise puhul teha, kellele tuleks teada anda ja nii edasi –, siis see oli lihtsalt infokiri. Ja see ei puudutanud üldse kõiki Eesti koole, vaid see puudutas 76 riigikooli, sellepärast et pidajana meil oli kohustus neid lihtsalt informeerida sellest, millised on need tingimused, mis tuleks teha siis, kui streik käib, kuidas õpilastega käituda, mis lastevanematele infoks öelda ja nii edasi.Nüüd, suured klassid. Kui ma rääkisin suurtest klassidest, siis ma pidasin silmas väikeseid lapsi.

selline, kus on väga suured klassikomplektid. Selle tõttu on meil õpilaste arvu klassis vähendatud esimeses ja teises kooliastmes ning suurendatud gümnaasiumiastmes. Gümnaasiumide puhul ikkagi õpilaste suurem hulk annab gümnaasiumidele võimaluse pakkuda rohkem õppeaineid ja rohkem valikuid ja valikmooduleid. Aga väikesed lapsed võiksid käia väiksemates klassides ja väiksemates koolides.Olen isiklikult muidugi üks nendest, kes kes on lõpetanud väga väikese kooli ja väga väikese gümnaasiumi. Ma ei tea, kas see iseenesest on tõestus sellest, et ka väikesest gümnaasiumist on võimalik saada ministriks, aga mina olen tõesti lõpetanud gümnaasiumi, kus ühes lennus oli 16 last. Ehk kogu meie

Väikekoole ei suleta mitte ainult seetõttu, et on puudus õpilastest, vaid väikekoole suletakse ka seetõttu, et ei jätku piisavalt õpetajaid. Eesti koolides töötab praegu üle kümne õpetaja, kellel on ainult üheksa klassi haridust, ligi tuhandel on üksnes keskharidus, mitmel tuhandel pole õpetajana töötamiseks magistriharidust ja õpetajakutset. Te viisite enne

Aitäh! Kui on puudu õpilastest, siis kujuneb probleemiks ka see, et on puudu õpetajaid. Selles mõttes, et õpetaja tahab töötada täiskoormusega, õpetaja tahab pühenduda õpetamisele. Kui õpetajal ei ole õpilasi, keda õpetada, ja tal ei ole võimalik täiskoormust anda, siis ta seda töökohta tihti vastu ei võta. Selle tõttu tekib see probleem, et teatud piirkondades ei ole võimalik õpetajaid leida. Näiteks maakoolid kurdavad selle üle, et nad ei leia inglise keele või teise võõrkeele õpetajaid, sest neil ei ole võimalik sellele õpetajale täiskoormust pakkuda selle tõttu, et ei ole lapsi. Õpetajate tööpuudus maapiirkondades algab ikkagi sellest, et ei ole lapsi. Kui lapsi koolis ei ole, siis ei ole õpetajal tööd. See on see murekoht. Mis puudutab kvalifikatsioonile mittevastavaid õpetajaid, meil on Eestis 16 500 õpetaja ametikohta ehk nii palju inimesi, kes töötavad õpetajatena. Nendest kvalifikatsioonile ei vasta minu teada, ma nüüd võin eksida, aga suurusjärgus 3000 õpetajat. 3000 neist 16 500-st ehk väga väike osa ei vasta kvalifikatsioonile. Probleem on selles, et kui mina läheksin täna kooli tööle, siis ka mina oleksin selle 3000 hulgas. Ka mina oleksin kvalifikatsioonile mittevastav õpetaja, sellepärast et mul ei ole õpetaja kutset, ma ei ole lõpetanud õpetaja eriala ja ma ei ole teinud endale kutsekvalifikatsiooni. Ehk siis mina, doktorikraadiga inimene, kes on ülikoolis õpetanud 30 aastat, oleksin kvalifikatsioonile mittevastav

[kvalifikatsiooni] ei tehta, see, et õpetajate karjäärimudelis ei ole mingit eelist neile, kes läbivad või ei läbi kutsekvalifikatsiooni. Kui te töötate õpetajana, siis teile kehtib miinimummäär, sõltumata sellest, kas teil on kvalifikatsioon või teil ei ole kvalifikatsiooni. See on kindlasti asi, mida tasub muuta.

Üks astmestik ongi see, et õpetajate miinimumtasu kehtib nendele, kellel on kvalifikatsioon, ja seda hakatakse saama sellest hetkest alates, kui on kvalifikatsioon omandatud. Rene

on väga vähe õpilasi ja nende puhul tõenäoliselt tehakse lähima kolme-nelja aasta jooksul see otsus, et kolmas kooliaste koondatakse vallakeskustesse ja seal tulevad kuueklassilised koolid. On umbes 20 üheksaklassilist põhikooli, kus kolmas kooliaste on väga väike, hästi pisikene. Ilmselt seal omavalitsused kaaluvad koolivõrgu reformi. Selle meetme eesmärk on olnud toetada nende kuueklassiliste koolide pidamist, mis juba eksisteerivad. Nagu te Metsküla näol nägite, ohus on ka nende koolide pidamine. Omavalitsused on neid koole sulgenud tihti selle argumendiga, et väikese kuueklassilise kooli sulgemine käib justkui valutumalt kui gümnaasiumiastme sulgemine, paneme selle kuueklassilise kooli kinni, siis meil on raha gümnaasiumi pidamiseks.Valitsuse vaates täna ja ka haridusstrateegia vaates on see otsus risti vastu sellele, mis on haridusstrateegias ette nähtud. Väikene laps

gümnaasiumiastmes, kellel tegelikult on võimalus läbida pikem koolitee ka iseseisvalt. Lisaks, gümnaasiumiastmes on ikkagi hoopis teistsugused õppeprotsessi eeldused ehk seal on palju suurem akadeemiliste

kõikvõimalikel viisidel just nimelt koole sulgema.Aga ma seda teemat praegu ei tahtnud puudutada, ma tahtsin tulla tagasi ikkagi Lihula kooli juurde. Lihula kooli kanti õpilased ebaseaduslikult, haridusministeerium vähemalt jagab seda seisukohta. Lihula Vallavalitsus ja Lihula Gümnaasiumi direktor teatavad, et nemad ootavad lapsi kooli ja et lastel on koolikohustus, ja kui lapsevanemad neid lapsi sinna kooli ei too, siis hakatakse sanktsioneerima.

lapse koolikohustust. See on tegelikult meie sõnum kogu aeg olnud. See, et Lihula kool kandis need lapsed oma nimekirja, ei ole seaduspärane. Lapsevanematel on õigus kanda need lapsed ükskõik millise teise kooli nimekirja. See on lapsevanema otsus, millise kooli nimekirja ta oma lapse saadab. Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada, et kõik tema valda sisse kirjutatud lapsed täidavad koolikohustust, ja teha ettepanek, millise kooli nimekirja lapsed kanda, kui laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja. See on täpselt samamoodi kohaliku omavalitsuse kohustus seaduse ees tagada, et lapsed on kooli nimekirja kantud ja õpivad koolis.

küsimus ei ole mitte konkreetsetes kuludes, vaid küsimus on õpetajate puuduses. Me ei suuda tagada Eestis füüsika, keemia, bioloogia, matemaatika ja teiste loodus- ja täppisteaduste õpetajaid

Aga selleks, et igale lapsele teha individuaalõpet, meil Eesti haridussüsteemis võimekust ei ole. See on see põhjus. Esimesest kuni kuuenda klassini on õpetajaid lapse kohta vaja vähe, sest seal on klassiõpetaja, kes annab

ja see sai säilitatud. Nii et see kogukond on kindlasti väga tänulik. See tuli kindlasti päris suurte pingutustega. Kohtla-Järve Järve Kool on samuti riigikool ja sinna need investeeringud ka lähevad. Aga tulles nüüd selle ühetaolise gümnaasiumihariduse juurde, ma ikkagi

vajadusele ja õppekavale. Aitäh! Enne kui ma Toila vastuse juurde lähen, kas ma võin korra selle Lüganuse valla teema ise ka ära markeerida? Ma Ma saan aru, et me kõik muretseme maapiirkonnas koolide sulgemise üle, aga Ida-Virumaa koolivõrgu reformiga, nende uute koolimajade ehitamisega sulgeme me Kohtla-Järvel kolm kooli ja Narvas neli kooli. Koolivõrgu reformiga sulgeme me linnades

Jõhvi riigigümnaasiumis on kohti. Kui riik võtab Toila Gümnaasiumi oma pidada, siis varem või hiljem need õpikohad lihtsalt liigutatakse Jõhvi õppekohta, sest meil ei ole füüsiliselt mõistlik pidada väga väikese õpilaste arvuga eraldi gümnaasiumiõppe kohta, mis on geograafiliselt väga lähedal Jõhvi riigigümnaasiumile. Küsimus on õpetajates. Kui Toilas gümnaasiumiastet edasi pidada, siis see tähendab ju tegelikult seda, et õpetajaid tuleb ikkagi palgale võtta sellesama 45 õpilase õpetamiseks. Aga see iseenesest ei lahenda seda probleemi, et me saaksime Toilas kohapeal nendele õpilastele pakkuda rohkem

Toila vallas elavatele inimestele? Kuna Jõhvi ja Toila valla liitmine on, nagu ma aru saan, läbirääkimiste protsessis, siis on lähiajal tegemist ühtse vallaga, ühtse vallaga, kelle territooriumil on riigigümnaasium. Ja ma pean hästi mainima ära seda, mis puudutab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskust, sest me oleme praegu selles arutelus selle sealt kõrvale jätnud. Aga Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusele on pandud praegu kohustus avada uusi põhikoolijärgseid eestikeelseid õppekavasid, selleks et suurendada eestikeelse õppe võimalusi pärast põhikooli lõppu Ida-Virumaal. See, et seda seal siiamaani pole olnud, on muidugi väga häbiväärne. Sellele tuleb võimalikult kiiresti tegelikult piir peale panna. Ma loodan, et see piir järgmisest õppeaastast on pandud ja on avatud põhikoolijärgsed eestikeelsed õppekavad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.

Kui Keskerakond, needsamad arupärijad, ütleksid oma erakonnakaaslastele, et tehke seal mingi väike võimupööre ja saame selle Metsküla kooli kännu tagant lahti, siis oleks võib-olla selle asjaga kergem edasi minna. Täna kultuurikomisjonis, muide, tuli ka täitsa kenasti välja, kui isamaalasest vallavanem seisaks ning teda toetavad Isamaa, Reformierakonna ja Keskerakonna liikmed seisaksid päriselt ka selle Metsküla kooli eest, siis tegelikult sügisest saaks kasutada seda kuueklassilise kooli toetusmeedet ja saaks edasi minna selle Metsküla kooliga. Koolitusluba ei ole ju ära võetud, eks ole? (Kristina Kallas: "Ei.") Just. Siis saaks selle kooliga niimoodi edasi minna, et vallal ei oleks üldse mitte mingit kulu, eks ole. See selline sõna otseses mõttes kooli kiusamine, mis seal käib, seda oleks tegelikult päris lihtne ära lõpetada. Ma teekski teile ettepaneku, et äkki te räägite

Olen rääkinud ka Isamaa liikmetega, kes siin Riigikogus on. No mis ma oskan öelda? Mulle lihtsalt nenditakse vastuseks, et

minu hinnangul on meil Eesti ühiskonnas ikkagi kokkulepe praegu olemas, ja see kokkulepe on olemas ka koalitsiooni tasandil. Minu arust ei ole ka ükski opositsioonierakond öelnud, et see kokkulepe oleks halb. Kuueklassilised koolid on olulised, nende säilimine on oluline. Kui terve ühiskond koos kõikide erakondadega saadab selle signaali, siis kuidas on ikkagi võimalik, et kuskil on kildkond inimesi, kes arvab, et nii ei peaks tegema? Põhimõtteliselt läheb see üldise arvamuse vastu. Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te mainisite siin, et loomulikult on koolivõrgu korrastamisel ka oma geograafiline mõõde. Tõepoolest, Kagu-Eesti inimeste jaoks on see geograafiline mõõde eeskätt ääremaastumine. Ja üks tõsine komponent on ka koolivõrgu kokkutõmbumine. Tänasest Lõuna-Eesti Postimehest oli võimalik lugeda Misso koolihoone müügist. Tõesti, seal on peetud kooli aastasadu, aga nüüdseks on ta müügis, kuigi ostjaid muidugi ei ole tekkinud. Aga mul tekkis hoopis teine paralleel, see on ka julgeolekuline. Nimelt, sealsamas teisel pool piiri Läti poole peal

Aitäh küsimuse eest! Ei ole teadlik, et kusagil selline plaan küpsemas oleks, selles mõttes, et ei ole kursis, et keegi plaaniks koolimajadest teha migrantide keskusi.

seal toimub väga suur ebaregulaarne piiriületus. Ma saan aru, et tegemist on ajutiste majutustingimustega, selleks et lahendada ära nende inimeste küsimus. Tegemist ei ole ju alaliste eluasemete pakkumisega nendele inimestele. inimestele. Lätil on vaja ära lahendada see probleem. Aga ei, meil Eestis sellist plaani ei ole. Küll aga ma eeldan, et Siseministeeriumis valmistutakse erakordseteks olukordadeks, kui peaks surve tulema ka meie piiridele. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te enne ütlesite sellise lause, et kolmas kooliaste koondatakse vallakeskustesse. Ehk sisuliselt õpilased vanuses 14 peaksid hakkama koolis käima vallakeskuses. Tänapäeval on vallad väga suured, suure ruutmeetrite arvuga, hästi laiad. Juba praegu on väga paljude koolide juures õpilaskodud. Kas te kujutate ette pilti, et õpilased peavad minema kodust ära pühapäeva õhtul, siis nad sõidavad õpilaskodusse ja saavad koju tagasi alles reedel? Need lapsed oma perega koos olla ei saa. Siiani on seda pidanud valdades tegema gümnaasiumiõpilased.

Koolivõrk on meil praegu piisavalt tihe, põhikoolis on võimalik käia ikkagi kodu lähedal, 14‑aastastel lastel on võimalik nii õppida. Kui jutt käib toimetuleku- ja hooldusõppel olevatest lastest, siis on see eraldi teema. Need on erivajadustega lapsed, kes õpivad erivajadustega laste koolis. Seda, et 14-aastasel lapsel ei ole võimalik 45 minutiga jõuda kooli või tagasi, on väga keeruline uskuda. Sellist asja minu teada Eestis praegu ei ole. Teen ka siin ühe erandi, kuna tegin ühe erandi varem keskfraktsiooni liikmele. Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ma loodan, et see ei ole vastulause, vaid küsimus istungi juhatajale. Aitäh! Ma ikkagi sooviks istungi huvides, et see jääks linti. Jaa, ma küsisingi, et kui hakkavad ka need kolmandad astmed minema keskustesse, kas siis hakkavad ka need lapsed olema õpilaskodudes, kus praegu on

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kindlasti ministrina te teate, mida tähendab väljend Gordioni sõlm. See on teatavasti sassiaetud rihmadest sõlm, millega legendaarse Früügia kuninga sõjavankri ikkepuu oli seotud tiisli külge

Kuulan praegu teie juttu siin ja ma teen teile ettepaneku: raiuge ka see Gordioni sõlm läbi. Meil on eelnõu,

Aitäh! Lisaks sellele, et Eesti peab oma kaitsekulusid tõstma ja ennast kaitsma, peab Eesti tegelikult solidaarselt toetama Ukrainat. See on osa Eesti kaitsestrateegiast ja sellest, et me kaitseme koos Ukrainaga iseennast. See 10 miljonit, mida te täna mainisite, on meie enda kaitsmine, meie laste, meie kodude, meie ääremaal olevate koolide ja seal õppivate laste kaitsmine.

Ja see kõlab nii: "Ära räägi mulle oma prioriteetidest. Näita mulle oma eelarvet ja ma ütlen sulle, mis su prioriteedid on."Paratamatult jääb täpselt selline mulje, et valitsusele meeldib teha risti vastupidi omaenda sõnadele. No need laused on pigem öeldud opositsioonis olles. Nüüd, valitsuses olles räägitakse palju elanikkonnakaitse olulisusest, siseturvalisuse olulisusest, hariduse olulisusest, pika plaani olulisusest, tulevikuvaatest. Aga siis vaatad eelarvet – siseturvalisuse palgatõusud külmutatakse, Kopli päästekomando pannakse kinni, elanikkonnakaitse vajalikku lisaraha ei saa ja haridusvaldkonnas öeldakse, et 1,7% või noh, kui lugeda koos selle diferentseerimisfondiga, siis 4,3% palgatõusu on see, mis peaks näitama valitsuse prioriteete. Olukorras, kus see on madalam ja väiksem, nagu te hästi teate, kui Eesti keskmise palga kasv järgmisel

aga kõik muu on tühi sõnakõlks. Ei ole selles valitsuse eelarves mingeid prioriteete sotsiaal- ja tervisevaldkonnas, sellest väga ei räägitagi, aga pole seal tegelikult rahalises vaates prioriseeritud ei haridust ega siseturvalisust, hoolimata sellest, et neist mõlemast meeldib valitsusele palju rääkida.Praegu

aga tegelikkuses liigub see aeglasemas tempos kui keskmine palk. Samal ajal [valitsus] nendib, et raskemad ajad on alles ees, kuid justkui äkki aastaks 2027 on võimalik see vahepeal kaotatud vahe kinni püüda. No ei kõla eluliselt usutavalt! Kui see mahajäämus hakkab praegu kasvama, siis aastaks 2027 sellele mingi valemiga järele ei jõua, vähemalt mitte selle konkreetse valitsuse [ametiaja] jooksul. Selgelt on näha, et selle valitsuse arusaam antud lubadustest üldjuhul väga midagi ei maksa. Enne valimisi lubati peretoetusi tõsta, lubati lapsetoetusi tõsta, pensione tõsta. Pärast valimisi viiakse keskmine pension maksu alla, kärbitakse peretoetusi, vähendatakse maksuvaba tulu laste eest. Enne valimisi räägiti sellest, et rahandus ja majandus on kindlates kätes. Pärast valimisi nendime, et meid ootavad kõikvõimalikud maksutõusud, nii need, mida me oleme siin saalis harjunud nägema, kui ka need, mida võib-olla isegi ei teadnud, et sellised riigilõivud ja tasumäärad on veel kuskil seaduses olemas.

Lubatud palgatõusu asemel saavad õpetajad noomimissõnu, poolähvardavas stiilis kirju, surveavaldusi mitte osaleda õpetajate streigis, isegi mitte hoiatusstreigis, mis olevat ebaseaduslik, ehkki tegelikult, nagu me kõik teame, see seda ei olnud.

mäletan ka oma kogemust valitsuses, tihti oli niimoodi, näiteks Tallinna Haigla teemadel, et ei olnud aega, ei olnud tahtmist, ei olnud tuju, nii kaua kuni valitsuses oli Reformierakond üksinda ja haiglale tõmmati kriips peale. Küllap nii juhtub ka õpetajate ootuste ja selle palgatõusu lubadusega.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolm saadikut, kes te siin saalis peale minu viibite! See arupärimine on, nagu sai öeldud … Siiski neli. Neli, minuga koos neli. Arupärimine on esitatud juba maikuus, täpsemalt 13. mail, ning see oli tingitud valitsuse ja valitsuserakondade tegevusest. See oli olukord, kus uus, kus uus, värske valitsus paljastas oma Eesti rahva vastase näo ja tõi siia Riigikogu saali maksupaketi, mis koosnes erinevatest seadustest, mis nägid kõik ette ohjeldamatuid maksutõususid.

Milliseid meetmeid kavandatakse, et leevendada maksupaketi negatiivseid mõjusid ministri juhitavas valdkonnas? Ja näiteks veel, milliste erinevate huvirühmadega on konsulteeritud enne nende reformide tegemist? Aitäh!

harutan selle maksupaketi lahti. Tänaseks on vastu võetud otsused, mis puudutavad kahte maksumäära. Ehk tõstetud tõstetud on käibemaksu 10%, 2 protsendipunkti, langetatud on tulumaksu ja samal ajal on tõstetud tulumaksu. Tulumaksuga on toimunud mõlemad otsused, mille tõttu mõju on tegelikult teistsugune. Kui me räägime maksupaketi mõjust meie vastutusvaldkonnale ehk haridusvaldkonnale, siis see valdavalt puudutab koole ja lasteaedasid, nende majandustegevust,

Selles mõttes see mõju on olemas, ehk kulud tõusevad, väljaminekud tõusevad. Erinevus on siin riigikoolidega. Sellepärast et riigikoolide puhul käibemaks käib arvestuskontoga, seal seda kulu otseselt riigieelarvele

kes peavad nüüd korraga soetama väga palju uusi õppevahendeid. Need on need koolid, mis lähevad üle eestikeelsele õppele. Nemad peavad ostma uued õpikud, uued töövahendid, kuna seniste venekeelsete töövahenditega nad edasi minna ei saa. Seal me tegelikult oleme suurendanud seda toetust, mille eest nad saaksid neid õppevahendeid soetada, ja see loodetavasti leevendab

Siin on küsimus tegelikult meie pere- ja lastepoliitikas laiemalt Eestis. Me peaksime kaaluma ka seda, kas meil on mõistlik rahaliselt

Turismisektori käibemaksu tõstmise ja selle konkurentsivõime olulise kahjustamise mõju haridussektorile ma ei näe. puhul ma ei saa öelda, et mõju on tugev. Millised on meetmed, et leevendada maksupaketi negatiivseid mõjusid? Õppevahendeid ma mainisin, suureneb ka kõrghariduse rahastus, ülikoolid saavad tegevustoetust juurde. Ülikoolidel on väga suuresti

head ametikaaslased, kas te soovite avada siin Riigikogu täiskogu saalis läbirääkimisi? Palun! See võimalus on. Ei ole ka läbirääkimissoove. Vaatan korra ministri poole, soovite teie veel tulla pulti? Ei soovi. Läbirääkimisi ei ava, seega ongi sellele arupärimisele

Ka selle arupärimise oleme esitanud juba selle aasta maikuus nende tormiliste sündmuste ajal, kui meil siin jõuga suruti läbi mitmed maksutõuse ette nägevad eelnõud. Meie arupärimise eesmärk on siiski saada mõningane ülevaade valitsuse kavatsustest ja meetmetest, millega leevendada käibemaksu tõusust tulenevaid negatiivseid mõjusid nii Eestimaa inimestele, ettevõtetele kui ka avaliku sektori asutustele. Sellega seoses me esitasime haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele neli küsimust, millele soovime vastuseid. Aitäh! Suur tänu selle tutvustuse eest! Ma palungi nüüd Riigikogu kõnetooli haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallase, kes vastab arupärimisele, mis kannab numbrit 119. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud miinus üks saadikut ehk kolm saadikut! Natuke selline teatri etendamine on, sest ma just hetk tagasi vastasin nendele küsimustele.

Kulude surve kohalike omavalitsuste eelarvetele kindlasti tuleb. Ma siiski loodan, et ei pea tegema päris jõhkraid kärpeid, kuna ka omavalitsuste tulubaasi ümberjagamise kokkulepped on tehtud. Riigikoolidele kulusurvet sellega ei kaasne. Ülikoolidele kulusurve kindlasti kaasneb, aga kõrghariduse tegevustoetuse tõus on kokku lepitud ja see on ka järgmise aasta riigieelarves ja ülejärgmiste aastate RES-is kirja pandud, nii et kõrghariduse tegevustoetus kasvab.Kuidas kasvab.Kuidas mõjutab käibemaksu tõus teie valdkonnas töötavate inimeste toimetulekut? Mõjutab muidugi tugevasti, aga õnneks ei saa öelda, et majanduslanguse olukorras, kus iseenesest on oht

tõenäoliselt tööpuuduse riski ei ole. Aga õpetajate palga puhul, eriti kui on tegemist osalise tööajaga, kindlasti inimeste sissetulekutele mõjub käibemaksu tõstmine negatiivselt, sellepärast et suurema osa sissetulekutest võtavad ära põhielatisvahendid. Ei saa öelda, et selle mõju ei ole negatiivne. Töötame valitsuses selle nimel, et saaks õpetajate palgad kõrgemaks. Austatud minister, tänan selle väga põhjaliku ja ammendava vastuse eest! Vaatan korra ringi, kuidas küsimustega on lood. Küsimuste voorus hetkel küsimusi ei ole. Aitäh

Tõepoolest, see on kevadine arupärimine, me tahtsime kevadel teada saada maksupaketi terviklike mõjude kohta. Ja tõepoolest, see on sarnane arupärimisega nr 229, mis oli tänase päeva üle-eelmine päevakorrapunkt.

Kaunist õhtutundi, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud saadikud! Ma vastan sellele täpsustavale küsimusele turismisektori kohta. Tõepoolest,

Koolidel on tegelikult erakordselt palju võimalusi, tegevusi õppetegevuse kõrval. Toetusi pakuvad nii Keskkonnainvesteeringute Keskus

või tuleks maksta sularahas toetusi vähemale hulgale peredele? See on minu seisukoht. Aitäh! Austatud minister, ma tänan teid. Aga ärge veel ära minge. Nüüd on küsimuste voor, head ametikaaslased. Aga küsimustele te vastata ei saa, sest neid ei ole. Aitäh teile! Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Minister pole ka seda soovi avaldanud,

Jah, esitasime arupärimise seoses rohepöörde mõjuga haridusministri juhitava ministeeriumi haldusalale. Rohepööre on lai mõiste. Eesmärk on eestkõnelejate sõnul üleminek keskkonnasäästlikule majandusele ja jätkusuutlikule tulevikule. Kuid on põhjust tõsiselt võtta ka muresid, et rohepööre võib suurendada majanduslikku ebavõrdsust ja tuua kaasa negatiivseid keskkonnamuudatusi. Seetõttu on vajalik uurida rohepöörde mõju ja tagajärgi põhjalikumalt valdkondade kaupa, et saaksime õigel ajal kurssi muuta.Seetõttu soovime valdkonna eest vastutava ministri käest küsida, kuidas ta hindab rohepöörde mõju enda juhitavale valdkonnale. Kuidas kujundab jõuliselt ja ilma piisavate mõjuanalüüsideta elluviidav rohepööre teie hinnangul teie ministeeriumi haldusala?

omaenda rohepöörde sõnumeid ja juttu, seepärast et vastasel juhul ei sulgetaks nii kergekäeliselt väikseid koole. Igatepidi tundub ju mõistusevastane see, miks on vaja vedada lapsi mööda riiki ja maakondasid ringi kaugetesse koolimajadesse, kui liikuda võiksid õpetajad. Ma arvan, et ka mõju või keskkonnajalajälg oleks sel juhul väiksem. Kuulame haridusministri ära ja loodame, et ta annab meile vastused ka nendele küsimustele. Aitäh! Aitäh! Ja mul ongi nüüd suur au paluda Riigikogu kõnetooli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kes annab vastuse arupärimisele, mis kannab numbrit 142. Palun! Aitäh!

See on vastus konkreetse mõju kohta. Aga rohepöörde muud aspektid haridusvaldkonnas on seotud loomulikult sellega, et haridusel on väga oluline roll selles, mis puudutab inimeste teadlikkust,

See on see teadmine, mis meie hariduse valdkonnas liigub ülevalt teaduse valdkonnast ja mida me ka Eestis hariduse valdkonnas rakendame. Eesti õppekavade näol ei ole tegemist usupõhise usupõhise õpetamisega, vaid siiski teadmistepõhise lähenemisega. Nii et rohepöörde, kliimamuutuste, elukeskkonna ja elurikkuse kohta me rakendame teadmisi, mida me saame teadlastelt. milliseid meetmeid plaanite rakendada, et minimeerida rohepöörde negatiivset mõju oma haldusalale? Kui ma nüüd küsimusest õigesti aru saan, siis on mõeldud seda, et et meie tulevased põlvkonnad ühelt poolt tajuksid, mõistaksid, milline olukord maailma kliimakeskkonnas ja elurikkuse keskkonnas valitseb ning milline on nende teadlikkus ja oskus sellises olukorras toimetada. See on meil õppekavas sees ja Eesti koolid tegelikult väga tugevasti sellega tegelevad.

"Kas teie hinnangul on vajadus kohandada rohepöördestrateegiaid ja millised meetmed on selleks kavandatud?" Näeme, et meil rohepöördestrateegia juures on oluline pöörata rõhk läbimõeldud ja eri osapooli kaasava poliitika kujundamisele. Näeme, et on oluline hariduses kõiki neid teemasid käsitleda. Näeme, et on oluline, et me teaduses seda uuriksime ja et meil oleks uus teadmine selle kohta, mis globaalselt toimub ja kuidas on vaja sellele reageerida. Rohepöörde ja ka kliima teemal on haridusministeerium otseselt seotud teadmistega, uute teadmiste loomisega ja nende teadmiste rakendamisega haridussüsteemis. Aitäh! minister, ma tänan! Ja nüüd on küsimusi teile. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja härra Jüri Ratas! Minister on oma arupärimisega ühel pool, mina olen kahjuks aga teisel pool, nii et seetõttu mul midagi temalt küsida pole ja ma teatan, et ma ei küsi midagi. Aitäh! Ma vaatan korraks meie kodu- ja töökorra seadust, heidan siia mõttes pilgu. Head ametikaaslased, kui ei ole midagi küsida, siis te seda ütlema ei pea. Lihtsalt informatsiooniks, et see oleks ka stenogrammis kirjas. Aga läheme edasi. Siim Pohlak, palun!

klassides ja koolides ka selle üle debatti pidama ja esitama kriitilisi küsimusi, tooma välja ka peavoolu kliimateooriaid küsimärgi alla seadvaid seisukohti? Kas te julgustaksite

Aitäh küsimuse eest! No ilmselt ei oleks ma haridus‑ ja teadusminister, kui ma ütleksin, et ei, ma kohe mitte kuidagi ei julgusta debatti, ma kohe mitte kuidagi ei julgusta uute teadmiste väljatoomist või kriitilist mõtlemist ja kriitiliste küsimuste esitamist. Absoluutselt julgustan. Kogu Euroopa väärtusruumi alus on teadmistepõhisus – see, et me usume sellesse, et ainult läbi kriitiliste küsimuste küsimise ja nendele vastuste otsimise ja teaduslike meetodite rakendamise, faktide ja argumenteerituse põhjal uue põhjal uue teadmise loomine on võimalik. Ja uut teadmist ei saa luua, kui me kriitikavabalt suhtume olemasolevasse teadmisesse. Ehk kui suhtuda kriitikavabalt olemasolevasse teadmisesse ja küsimusi mitte esitada, siis mitte kunagi uut teadmist ei tule. Nii et igatepidi julgustan pidama

mis baseeruvad faktidel, numbritel, analüüsitulemustel, uuringutel, mingitel konkreetsetel tõenduspõhistel seisukohtadel, mille põhjal on võimalik argumente esitada. Sellist vaidlust,

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Mäletan, et kui mina käisin koolis, siis loodusõpetuse tunnis räägiti meile CO2-st. CO2oli üks komponent, mille abil toimus fotosüntees ja taimed tootsid hapnikku. Nüüd on meil eriti peaminister rääkinud kogu aeg, kuidas CO2on saatanast, see on suur mürk. Ma sooviksin nüüd üle küsida: kas loodusõpetus sellisel kujul on endiselt õppekavas, kus räägitakse näiteks sellisest protsessist nagu fotosüntees, ja sellest, et CO2on taimede toit, mitte mürk? Või on see ka nüüd õppekavast välja lülitatud, sest peab rääkima, et see on hästi halb ja see on suur mürk? Aitäh! Ei, õppekava on endiselt teadmistepõhine ja teadusepõhine. See, mida teie koolis õppisite, on jätkuvalt õppekavades sees.

et rohepöördele üleminek peaks olema kiire, ja tundis muret, et õpetajad koolis nagu töötavad sellele vastu. Ja peaminister arvas, et

olla? Noh, õpetaja on inimene, kes peab kogu aeg õppima. Õpetaja on see, kes kogu aeg omandab uut teadmist, sellepärast et teadmine uueneb pidevalt. Õpetaja roll on täpselt sama palju õppida ja uusi teadmisi omandada, kui see on õpilase roll. Kui õpilane toob klassi uut teadmist, siis selle uue teadmise debatti peab seal klassis pidama. Õpetaja kindlasti ei saa võtta seda positsiooni: "Lapsed ei tea mitte midagi, järelikult tean ainult mina." Me oleme ju sellises haridussüsteemis teiega koos olnud ja me teame, et see tegelikult uute ja paremate teadmisteni ei vii. Ikkagi julgustan seda, et meil on klassiruumis debatt, ja me eeldame, et ka lastel on teadmised, millega nad tulevad klassiruumi. Kas nendel teadmistel on tõenduspõhine alus või mitte, kas need lapsed suudavad oma teadmisi argumenteerida, on täpselt sama oluline kui see, kas seda suudab teha ka õpetaja. Nii et meie Eesti haridussüsteemis ikkagi lähtume teadmistepõhisest lähenemisest ja see kehtib nii õpilaste kui ka õpetajate puhul. Austatud minister, ma tänan! Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ootan siin aktiivset sõnavõttu.

See on tegelikult väga õige eesmärk, et me peaksime Eestis minema täielikult üle eestikeelsele haridusele, nii et meie haridussüsteemis ei oleks enam vene õppekeelega koolid ja eesti õppekeelega koolid, vaid kõikides koolides käiks õppetöö ainult eesti keeles.

kuni 500 000 vene emakeelega lapsega.Selline vene-eesti segakool on meil juba korra ajaloost läbi käinud, see ei ole õnnestunud, sellest on tulnud ainult paksu pahandust. Ja nüüd me oleme olukorras, kus

siinkohal üle. Ta on nimelt öelnud, et Eesti riigi asi ei olegi seista eestlaste identiteedi eest, et etnilisus tuleks riigi alusdokumentidest välja võtta, et vene keeles kirjutavad kirjanikud Ivanovid on sama palju Eesti kirjanikud kui Tammsaare, et eesti kultuur peab tähendama ka vene sümboleid ja väärtusi, eestlastele jäägu nende pastlad ja kannel. Sirbis on Sirbis on see viimane [ütlemine] täiesti olemas aastast 2016.Eestikeelsele haridusele üleminek tähendab eestikeelse hariduse andmist muulastele, see on täiesti selge ja see ongi see eesmärk, mille poole me peame liikuma. Kahjuks ei ole seda aga tehtud 30 aastat, nüüd me peame hakkama sellega tegelema. Aga see kindlasti ei peaks tähendama sellist vene-eesti segakooli või üldse sellist, ütleme, internatsionaalset või multikultuurset segakooli. Kordan veel meie seisukoha üle. Sellest murest kantuna me olemegi teile esitanud mitmeid küsimusi, millele loodame, loodame, et saame vastused, milles kinnitate, et senised eestikeelsed koolid ei muutu internatsionaalseteks ja multikultuurseteks segakoolideks. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud saadikud! Enne, kui ma küsimustele vastan, ma korra täpsustan

vene emakeelega last. Kõige parema tahtmise juures ei leiaks Eesti territooriumilt nii palju venelasi, rääkimata lastest. Meil elab Eestis 320 000 vene emakeelega inimest, kes identifitseerivad ennast venelasteks,

23 500. See on väiksem kui vene kodukeelega laste hulk, sest väga suur hulk vene kodukeelega lapsi tegelikult õpivad juba eestikeelsetes koolides. Ma täpsustan omakorda seda, et eestikeelsete koolide all peetakse silmas ka 60 : 40 gümnaasiume. Kui õpe on 40% protsenti vene keeles, siis kooli peetakse eestikeelseks kooliks. Aga suurusjärgus 23 500 on selliseid lapsi, kes on nendes koolides, mis peavad üle minema eestikeelsele õppele. Neid koole on üle üle Eesti 73, valdav osa on neist Ida-Virumaal ja Tallinnas ja Harjumaal. Mõned üksikud koolid on Tartus, Tapal, Mustvees, Valgas ja veel üksikutes kohtades mujal Eestis. Aga ütleme nii, et suurem hulk nendest 73 koolist on Tallinnas, Harjumaal ja ja Ida-Virumaal. Nüüd, see ühtne Eesti kool, kus lapsed õpivad koos, sõltumata sellest, mis on nende laste kodune keel, on tänaseks toiminud pikka aega juba nii mõneski Eestimaa paigas. Siinsamas Harjumaal on mitmeid koole, kus õpitakse koos, on Loksal, on Kehras ja mujal, nii et enam ei ole eraldi venekeelset kooli ja vene kodukeelega lapsed on suunatud eestikeelsesse kooli. Ma olen ka avalikus meedias mitu korda rõhutanud, et kui laps suunatakse eestikeelsesse kooli, siis sellele lapsele, kes ei valda eesti keelt – kui ta on tulnud näiteks venekeelsest lasteaiast ja eesti kooli õppima asumise hetkel ta ei oska eesti keelt –, tuleks selleks, et ta saaks eesti lastega ühes klassis õppida,

kus teises keeles, mitte kodukeeles, kümbleb see laps, kes õpib võõrkeeles. Ehk siis keelekümblusmetoodika rakendub venekeelsetele lastele, kes 1. klassist alates õppivad vastava metoodika alusel eesti keeles. Nad õpivad kõiki aineid eesti keeles.

mille abil muukeelne laps õpib teises keeles ehk Eesti kontekstis eesti keeles. Nii kaua, kui lasteaiast tulevate laste keeletase ei ole võrdne

õppekava ja ainekava alusel. Nii et ei saa segada neid lapsi selles mõttes suures hulgas klassidesse. Ma olen seda korduvalt öelnud, hiljuti ütlesin ka Tallinna linnale, et õpilaste määramine õppeklassidesse peaks lähtuma ikkagi sellest, milline on lapse keeleoskus. Last ei saa panna olukorda, kus ta peab õppima sellise metoodika alusel, mis ei ole tema keeleoskusele kohane. Ja meil on Eestis selleks piisavalt teadmisi. Kolme-nelja aasta pärast, kui me teeme lasteaedades ülemineku hästi ära – hästi ärategemine tähendab seda, et õpetajad, kes lasteaedades õpetavad, oskavad õpetada lapsi eesti keeles ja oskavad neile selgeks õpetada ka eesti keele neile selgeks õpetada ka eesti keele –, siis nelja aasta pärast lähevad 1. klassi lapsed, kelle puhul eesti keele oskuse tase ei tohiks erineda enam sõltuvalt sellest, kas ollakse vene kodukeelega, ukraina kodukeelega või eesti kodukeelega. Selles kontekstis tõesti, ma leian, ei ole tegelikult põhjust segregeerida lapsi erinevatesse koolidesse. Ehk siis kõik lapsed õpivad ühtses Eesti koolis ja õpivad eesti keeles, sõltumata sellest, mis on nende kodune keel, sest nad kõik valdavad eesti keelt sellisel tasemel, et nad on võimelised koos ühtses klassis õppima. See on tegelikult ühtse Eesti kooli kontseptsioon.

Kui me jätame koolid eraldi, kui me segregeerime vene kodukeelega lapsed ikkagi eraldi koolimajadesse ja paneme neid seal õppima eesti keeles, siis esiteks on see vähem tõhus ehk eesti keele oskus jääb nii või naa alla, teiseks, sellele ei ole mingit muud selgitust. Sellepärast, et ka akadeemilise õppe kvaliteet on eestikeelsetes koolides parem ja meil on vaja tagada, et kõik meie lapsed saaksid ligipääsu väga heale haridusele. Ei ole mingit põhjust

et võttis oma lapse sellest lasteaiast ära, sest laps hakkas kodus asju nimetama venekeelsete nimedega. Siis selguski, et seal lasteaiarühmas oli suur osa lastest muukeelsed, kas venekeelsed või ukrainakeelsed,

Praegu veel on võimalik lasteaedades õppetööd läbi viia vene keeles, on võimalik seda teha ka ukraina keeles ja muudes keeltes. Järgmise aasta 1. septembrist saab lasteaias õppetöö toimuda ainult eesti keeles. See tähendab seda, et lasteaiaõpetaja,

eesti keeles, omandama aineteadmisi eesti keeles.Seda, et kaks last või enam lapsi omavahel vene keeles suhtlevad, ei ole mõistlik mitte kuidagi piirata ega keelata.

Laps ei arene niimoodi, et ta jätab ühe keele koju ja teise keele võtab nii-öelda kotiga lasteaeda kaasa. Mõlemad keeled on lapsel olemas ja neid mõlemaid ta tegelikult kasutab. Oluline on see, mis keelt kasutab täiskasvanu

Mulle tundub, et te olete oma hoogsa kirjeldusega sattunud sellisesse olukorda, mida võiks kirjeldada nii, et põrgutee on sillutatud heade kavatsustega, sest kavatsused tunduvad ju kõik väga kaunid olevat.Aga

ja sellest õppeaastast neli ukraina last, kellega õpetajad peavad suhtlema vene keeles. Reaalsus on see, et eesti lapsed ei jõua oma õppekavaga mitte kuhugi. See on tänase päeva seis. Ja see on Eesti väike maakoht.

Aitäh selle küsimuse eest! Nagu ma ka eelmises vastuses ütlesin: kui on selline olukord, kus klassis on neli muu emakeelega last, kes ei valda klassi õppekeelt, ja

kipub vene keel ikka väga peale trügima kollektiivides, kus on pigem venekeelsed kasvatajad. Ja see keelekümblus pigem toimib teistpidi, kui me seda soovime. Kahtlemata ei aita kaasa ka see, millest me lugesime mõnda aega tagasi, et Ida-Virumaale läinud õpetajad ei saanud kätte neile lubatud palgalisa. Sellega võib juhtuda sama lugu nagu Slava Ukraini teemaga, et kui sa ühes sektoris korra kahju tekitad, siis tulevikus on väga raske usaldust võita. Kuidas täna see lugu on, kas need õpetajad on oma palgalisa saanud? Kas see protsess on nüüd paigas ja seal ei ole probleeme enam õhus? Aitäh küsimuse eest! Miks läks kuu kuu aega kauem, kui planeeritud, et välja maksta kohalikele omavalitsustele õpetajate palgalisa? Põhjus oli selles, et kohalikud omavalitsused esitasid andmeid oma õpetajate kohta, kellele palgalisa peaks välja makstama, ja haridusministeerium tegi otsuse, et ta kontrollib

Me tegime ühekordse kontrolli, edaspidi aga käib maksmine automaatselt, sellepärast et need õpetajad, kes palgalisa saavad, on nüüd süsteemis sees ja järgmistel kuudel enam ei ole kontrolli vaja. Kontrolli on vaja teha sel juhul, kui lisanduvad uued õpetajad.

saamiseks, oli Keeleamet teinud ettekirjutuse puuduliku keeleoskuse kohta, osa ei töötanud eesti keeles ehk töötasid tegelikult vene keeles. Ometigi oli omavalitsus ehk koolipidaja esitanud meile taotluse ka neile palgalisa maksmiseks. Tegime lihtsalt kontrolli.

me mingite unistuste püüdmisel ikkagi oma võimetest väga üle ei ole läinud? Selles mõttes, et praegu on ju mure, et me ei suuda õpetajate palgatõusugi ära teha, aga samal ajal,

Aitäh! No need Ukraina lapsed on siin, Eestis. Meil on kohustus Ukraina lapsi enda juures hoida turvaliselt varjul, sest nende kodus käib sõda, ja meil on kohustus pakkuda neile haridust. Meil on kaks varianti: kas me pakume neile haridust vene keeles või me pakume neile haridust eesti keeles. Täpselt need variandid meil on. Kui te küsite minu käest, siis minu kindel eelistus on pakkuda neile haridust eesti keeles, sest meie jaoks on oluline, et nad õpiksid eesti keele ära.Ühelt poolt me ei tea, millal see sõda lõpeb ja millal need lapsed saavad koju minna. Teiselt poolt, väga suur hulk, väga dominantne hulk ukraina laste vanemaid ei taha, et nende lapsed saaksid hariduse vene keeles, ja nad on esitanud avalduse, et nende laps käiks eestikeelses koolis. See on teine põhjus. Ja kolmas põhjus on see, et me tegelikult oskame õpetada eesti keel teise keelena õppekava alusel. Erinevalt paljudest teistest riikidest, kelle jaoks on täiesti võõras maa see, kuidas ikkagi õpetada Ukraina lapsi, on meil tegelikult see oskus olemas, meil on pikaajaline kogemus vene kodukeelega laste õpetamisel keelekümblusmetoodikaga eesti keel teise keelena õppekava alusel.

aga ma tunnen, et meil on kohustus Ukraina lapsi õpetada ja teha seda eesti keeles, tegelikult me oskame seda teha.Nüüd, koolidele, kaasa arvatud Tallinna venekeelsetele koolidele ja Tallinna eestikeelsetele koolidele, kus on väga palju mitte-eesti kodukeelega lapsi, oleme me aastaid eraldanud eraldi pearaha pearaha nendele õpetajatele, kes nendes klassides töötavad, selleks et oleks võimalik kas suurendada õpetaja koormust, kui õpetaja seda on valmis tegema, või võtta lisapersonali, kes tegeleks nendele lastele eesti keele õpetamisega eraldi õppekava abil. Seda raha me suurendame järgmisest aastast. Nii et järgmisest aastast saavad need koolid, kus on väga suur hulk muu kodukeelega lapsi eestikeelses õppes, veel rohkem toetust, selleks et nad suurendaksid oma võimekust eesti keeles õpetada. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh! No vot, siin me nüüd oleme. Mina arvasin, et vastavalt meie põhiseadusele ja ametivandele meil – ministril, mul saadikuna, kõigil Eesti ametnikel – on kohustus Eesti inimeste ees, riiki hästi valitseda, ja eesti laste ees, head eestikeelset haridust anda. Tuleb välja, et teie arvate, et meil on hoopis kohustus ukrainlaste ees, kohustus ma ei tea kelle kõigi ees. No ei ole!Ei vasta ka tõele see, et

Ma võiksin ju öelda, et immigratsioon ei ole otseselt Eesti 200 ega ka mitte haridusministri vastutus, aga me kõik teame, et poliitiliselt te olete väga entusiastlik olnud Eestisse suures koguses ukrainlaste toomises,

Aitäh! Ma nüüd ei teagi, mis see küsimus oli. Selles mõttes ma sain väga hästi aru teie seisukohast, ilmselt meie seisukohad lahknevad selles, mis puudutab Ukraina lapsi. Me olemegi teiega erinevatel seisukohtadel. Mina olen sellel seisukohal, et et Eestil on kohustus Ukraina lapsi varjul hoida ja neile ka haridust anda nii kaua, kui nende kodus on sõda, et neil oleks siin turvaline ja nad ka hariduse saaksid. Ja Eesti on suuteline ka seda tegema. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Võib-olla ma siis natuke kordan või reformuleerin seda küsimust, mida, ma arvan, kolleeg Martin Helme silmas pidas, kuna te ütlesite, et te ei tajunud seda küsimust. Ma sõnastaksin selle küsimuse kaheosalisena. Esiteks, kas teie arvates oleks eelistatav lahendus see, et Ukraina põgenike lapsed või teiste immigrantide lapsed, kes siin ajutisena on, pikemas perspektiivis pöörduvad tagasi Ukrainasse? Või on eelistatav lahendus see, et nad jäävadki Eestisse elama? Ja teiseks, kas see, kui me õpetame kas see, kui me õpetame Ukraina lapsi eesti keeles, soosib pigem seda, et nad jäävad Eestisse elama, või soosib see pigem seda, et nad pöörduvad tagasi

Väga hea, aitäh teile täpse küsimuse eest! Vastan täpselt. Eesmärk on see, et Ukraina lapsed sõja lõppedes liiguvad koju tagasi. Täpselt sama on öelnud meile ka Ukraina, kelle palvetele me oleme vastanud, et tõepoolest me lihtsalt hoiame teie lapsi praegu varjul. Ukraina palve meile on korduvalt olnud "Kui sõda lõpeb, siis me tahame oma lapsi tagasi." Ja ma saan Ukrainast aru. Eestil ei ole tegelikult põhjust öelda, et need on meie lapsed. Need on Ukraina lapsed ja nad lähevad koju tagasi. See on tegelikult vabatahtlik tagasiminek, loomulikult nende endi otsustada, aga Eesti riik ei ole võtnud seda seisukohta, et me hoiame Ukraina lapsi enda jaoks. Need on Ukraina lapsed ja nad lähevad koju tagasi siis, kui sõda läbi on. Aga see on nende inimeste otsus.Nüüd, Ukraina laste õpetamine. Eesti riik ei ole suuteline Ukraina lastele tagama Ukraina õppekava järgi ukrainakeelset õpet. Seda kindlasti Eesti riik ei ole võimeline tagama. Eesti riik on võimeline tagama Eesti õppekava järgi eestikeelset õpet. Eesti riik saab võtta Ukraina õpetajaid appi Ukraina õpilasi abistama Eesti õppekava järgi õppimises, aga Eesti riigil ei ole võimekust Ukraina õppekava täita. See on see põhjus. Tegelikult on nendel lastel Eesti riigi seaduste järgi ka koolikohustus, nad peavad Eesti koolides käima. Aga Eesti koolides suudame me neile tagada Eesti õppekava järgi õppimise. Aitäh!

kaks eesti last, ülejäänud olid kõik vene keelt rääkivad lapsed. Tartu lasteaed oli see. Kõik kasvatajad, kõik abiõpetajad, kõik olid vene keelt rääkivad inimesed. Kas teie tahate nüüd öelda, et selles lasteaiarühmas, kahe-kolmeaastaste laste rühmas hakkavad kõik need ülejäänud lapsed nende kahe lapse pärast eesti keelt rääkima? Mina julgen teile väita, et kui kaks pisikest putukat räägivad eesti keeles ja ülejäänud kümme vene keeles, siis sealt küll eesti keelt välja ei tule. Vaielge minuga. Tänan,

see kohustuse võtmine on ju meil ise tehtud, et meile kohustust niiviisi pandud ei ole, me ise oleme selle võtnud. Täpselt sama dilemma: kas me tahame, et nad jäävad siia, või me tahame, et Ukrainal oleks pärast edukat sõja võitmist võimalik kodumaad üles ehitada.Aga

kui Eesti liitus Genfi pagulaskonventsiooniga, ja ka 2004. aastal, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga. Nende mõlema [konventsiooni] puhul oleme me võtnud kohustuse, et inimestele, kes sõja eest põgenevad ja kelle elu on ohus, me pakume varjupaika. See ei ole valikuline.

venekeelsete laste õpetamist. Mis kool siis see kool on, kus venekeelseid lapsi eesti keeles õpetatakse? Kui see ei ole eesti kool, siis mis kool ta on? Meil on ühtne eesti kool, kus kõik lapsed õpivad eesti keeles, sõltumata sellest, mis on nende kodune taust, mis on nende kodune keel. Kõikidel lastel on võimalik saada head eestikeelset haridust. Ja see on see eesmärk, mille nimel me tegelikult täna seda reformi läbi viime. Segregeerida lapsi koduse keele alusel ei ole õige, sellepärast, et mis alusel me ütleme, et selle koduse keelega lapsed peavad mingil põhjusel teises koolimajas õppima? See ei ole mitte kuidagi põhjendatud. Mitte mingit muud moodi tegelikult need vene kodukeelega lapsed ka seda eesti keelt selgeks ei saa, sellepärast et eesti keelt ei ole võimalik selgeks õppida ilma eestlasteta. Kalle Grünthal, palun! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ma kuulan teie vastuseid ja ma ei saa aru, millise riigi minister te olete. Te ütlete, et me ei saa oma kooli jaoks raha leida, me peame toetama Ukrainat ja maksma Ukraina intresse. Me ei saa lapsi kooli saata, sest raha on vähe ja kooliasjad ei ole korras, küll aga Ukraina lastele me tagame kõik kooli võimalused. Nüüd te ütlesite veel seda, et me oleme võtnud rahvusvahelise kohustuse, et me peame kõik, kelle elu on ohus, põgenikena siin vastu võtma. Minu küsimus on väga lihtne. Põhiseaduse preambulis on kirjas, et me peame tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Öelge palun, kuidas on see teie meetodeid kasutades võimalik. Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise me tagame sel juhul, kui kõik Eestis elavad inimesed – sõltumata sellest, mis on olnud nende vanemate emakeel või mis keeles nad oma vanematega räägivad – on valmis eesti keelt ja kultuuri edasi viima, on valmis eesti keele selgeks õppima, on valmis eesti keele ja kultuuri säilimise eest võitlema ning on valmis Eesti hariduse ja eestikeelse hariduse eest võitlema. See on see, kuidas me tagame selle, et eesti rahvus, keel ja kultuur säiliks läbi aegade. Kui me oma Eesti riigis sündinud ja üles kasvanud inimesed eemale tõukame ja ütleme, et nendel ei ole asja eesti keele ja kultuuri säilimisele, siis me eesti keelt ja kultuuri pikas plaanis ei säilita. Meil on Eestis väga suur hulk inimesi, kes on siin sündinud, on siin mitmendat põlve ja tunnevad, et nad tahavad olla osa

minister, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli, kuna ma avan läbirääkimised, arupärijate esindaja Helle-Moonika Helme. Palun!

minister! Mina omalt poolt tänan, et te proovisite meie – ja mitte ainult meie, vaid ka paljude Eesti lapsevanemate – hirme maha võtta.

nii hästi ei ole, tegelikult nii õlitatult see protsess siiski ei lähe ja kõik nii hästi toimima ei hakka. Ma lihtsalt kordan veel üle: 2022. aasta 12. detsembril võeti siinsamas Riigikogus vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus, mille sisu on eestikeelsele õppele üleminek ning mis sätestab, et 1. septembrist 2024 algab senistes nii-öelda venekeelsetes lasteaedades ja üldhariduskoolides järkjärguline üleminek eestikeelsele õppele. Sõna-sõnalt on öeldud, et algab üleminek eestikeelsele õppele, seda senistes venekeelsetes lasteaedades ja koolides, sest eestikeelsetes koolides ei ole mingit vajadust minna üle eestikeelsele õppele selle seaduse mõistes.

selle seaduse kontekstis ei ole üleminekukoolideks mitte ainult senised venekeelsed koolid, vaid nendeks kujunevad ka eestikeelsed koolid ja lasteaiad. Seal on kaks sellist viidet, millega alati tullakse Üks on see, et kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda lastele kodulähedast koolikohta, ja teine on see, et seaduse kohaselt on lapsevanemal õigus kooli valida. Minister ütles tänagi veel, et me ei tohi kedagi eemale tõugata ja me ei tohi siin mingit segregatsiooni teha ja nii edasi. Aga reaalses elus tähendab see seda, et näiteks Tallinna piirkondades on sellest sügisest eesti peredel kõige kodulähedasem kool senine vene õppekeelega kool. Loomulikult eesti lapsevanemad ei soovi, et nende laps hakkaks õppima üleminekukoolis ehk koolis, kus enamik lapsi on vene emakeelega kodudest ja hakkavad õppima kõigepealt eesti keelt. On täiesti elementaarne, et eesti lastel on õigus saada 100% emakeelset haridust koolis, mis on siiani olnud täielik eestikeelne kool. Me

on unistanud. Igatahes oleme me eestlastena selle seaduse valguses sattunud olukorda, kus iseenesest õige eesmärgi nimel [tehtu pärast] kannatame jälle meie, kannatavad meie lapsed ja satub ohtu senine

on, näevad, kuidas senine eesti koolide õppijate homogeenne õpi- ja koolikeskkond muutub keeruliseks. See muutub keeruliseks kõigile, eelkõige eesti lastele, ja veel palju keerulisemaks õpetajatele, kellel niigi suure koormuse juures tuleb hakata õpetama klassikollektiivi suure hooga lisandunud teiskeelseid lapsi. lapsi. Minister ütles, et koolil on kohustus võimaldada igale teise emakeelega lapsele tuge ja abi ning õpetajad peavad selle toe ja abi tagama. Aga me ju teame, et õpetajaid lihtsalt ei ole ja neid oskusi ei ole. Kui minister ütleb, et kui õpetaja ei oska, siis peab minema ennast koolitama – no teate, selline lisakoolituskohustus on küll viimane, mida niigi ülekoormatud õpetaja praegu vajab. Kõik need nõuded ja kohustused tähendavad lihtsalt seda, et õpetajad lähevad koolist minema ja panevad ukse enda järel kinni, kes vaiksemalt ja kes suurema pauguga. Nii lihtne see asi ongi. Ukraina lapsed olid ka siin teemaks.

tohi olla rohkem kui 10% teise emakeelega lapsi. See ei ole segregatsioon, see ei ole eemaletõukamine. Vähemalt esialgu peaks seda niimoodi tegema. Hiljem, kui eestikeelsele õppele üle viidud lasteaedades hakkavad juba tulema eesti keelt oskavad teise emakeelega lapsed, siis saab selle protsessiga edasi minna eesmärgipäraselt,

vahetunnis. Mitte keegi ei tohi eesti lapsi panna olukorda, kus nad peavad lasteaias ja koolis kuulma või rääkima mingit teist keelt. Punkt! See on lihtsalt niimoodi.

Mure on, et õpetajad streigivad, mure on, et õpetajaid pole kusagilt võtta, isegi kõrge palk või väga korralik palk ei motiveeri. Ja siis me justkui ei näegi neid päris põhjuseid, teeskleme, et me ei saa aru, mis on kriisi sügavam ja laiem taust. 2022. aastal, kui oli siinsamas saalis lasteaiaseaduse muutmine, siis meie olime sellele vastu. Väga selgelt olime vastu, väga selgelt ütlesime välja, et see seaduseelnõu, mille vastu me tookord olime, venestab Eesti lasteaedasid ja eesti laste keelekeskkonda. Saime muidugi sõimata selle eest – me olevat ise venestajad ja putinistid.

too meile mitte mingisugust üleminekut eestikeelsele haridusele, vaid hurraaloosungite saatel venestab eesti laste emakeelset koolikeskkonda. Jälle saime süüdistusi selle eest, et me tegeleme siin siin segregeerimisega, venestamise ja mille kõigega. See on muidugi kurioosne. Rahvuslik erakond, kes kaitseb eesti laste õigust, tegelikult loomulikku õigust käia lasteaias, käia koolis, saada õpetust emakeeles ega ole nõus muutma meie lapsi mingiteks integraatoriteks, ei ole nõus laskma meie lastel teha seda suurt tööd, et õpetada võõrkeelsetele lastele eesti keelt – meie oleme need pahad inimesed. Aga ma väidan, vastupidi: need, kes eesti lastelt võtavad emakeelse keelekeskkonna ära ja sunnivad neid mingit integratsioonitööd tegema alates väikestest kolmeaastastest pätakatest ja lõpetades gümnaasiumilõpetajatega, on pahad inimesed. Need on venestajad. Ja meil tänane valitsus tegeleb selle venestamisega. Kõik need riskid, kõik need ohud olid ju ette näha. 2022. aastal nii lasteaiaseaduse kui ka PGS‑i arutelul me siitsamast siitsamast puldist rääkisime nendest ohtudest ja riskidest. Me hoiatasime muide ka selle eest, et õpetajad põlevad läbi ja hakkavad koolidest põgenema. Ongi kätte jõudnud! Mida meile selle peale vastatakse? Ainult ajusurnud, sisutühjad, õõnsad loosungid tulevad. See ei ole jätkusuutlik. Ja see streik – või see streigiähvardus, mis meil on – näitab ju seda. Ei ole ainult küsimus selles, et palk on liiga väike. Kõikidel inimestel oleks soov saada palka juurde. Ma arvan, et me ei leia Eestist peaaegu ühtegi töövõtjat, kes ei oleks rõõmus, kui tal palka juurde pandaks.

ju! Ei ole ju! Eelmisele arupärimisele vastamisel minister ise ka ütles, et õpetajaid pole kuskilt võtta, kuskilt juurde ka ei tule. Nüüd peab ikkagi ka Ukraina teemade juurde minema. Mul on väga selgelt meeles 2022. aasta 25. veebruar, kui Kaja Kallas kutsus kõikide erakondade esimehed enda juurde. See oli sõja teisel päeval. siiras soovis, et sellises olukorras proovime võimalikult vähe sisepoliitilist kätši ja üksteisele ärapanemist teha. Täiesti nõus, väga mõistlik, nii peakski. Kohe tõstatasin küsimuse immigratsioonist ja sellest, mis on meie plaan.

Ma küsisin, kas me räägime tuhandetest või räägime kümnetest tuhandetest. Täna me räägime juba üle sajast tuhandest. Ilmselgelt ei suuda meie haridussüsteem sellega toime tulla, meie meditsiinisüsteem ei suuda sellega toime tulla, meie tööturg ei suuda sellega toime tulla. Need probleemid olid ettenähtavad. Aga ei, loobime loosungeid edasi, kuidas me oleme neid võtnud hoiule ja meil on kohustus nende ees. Ei ole! Ei ole mingit sihukest asja nagu kohustus! Eesti poliitikutel on kohustus Eesti inimeste ees. Kõik poliitikud valitakse seisma nende eest, kes siin juba on, kelle riik see on, mitte mingite teiste riikide inimeste eest. Mingit kohustust meil ei ole. ei ole. Jutt sellest, et me ei saagi neile õpetada ukraina keeles, ei vasta lihtsalt tõele. Ukraina ise pakkus variante ja teised riigid on kasutanud neid variante, et õpetada paguluses olevatele ukrainlastele ukraina keeles. Meile tuli siia tuhandete kaupa Ukraina pedagooge. Oleks saanud teha ukraina koole, kui oleks tahtnud, oleks saanud teha ukrainakeelseid materjale, oleks saanud interneti teel teha ukrainakeelseid tunde. Kõike oleks saanud teha. Pakuti.

Keda te üritate petta?! Keegi ei taha, et nad tagasi läheks. Ei taha nemad tagasi minna, ei taha Eesti valitsus, et nad tagasi läheksid, ei taha Eesti tööandjad, et nad tagasi läheksid. Keegi ei taha neid tagasi saata. Ainsad, kes neid tagasi tahavad, on need, kes Ukrainasse maha jäid. Nemad soovivad, et tuleks ometi tagasi nende rahvuskaaslased. See jutt on ju lihtsalt täiesti võltsjutt, kuidas muidugi me tahame, et nad tagasi lähevad. Lihtsalt põlistame neid igal võimalikul viisil siia nii palju, kui vähegi saame. Sest tegelikult ju Eesti põhiseaduse preambul, mis ütleb, et Eesti on rahvusriik, neljale viiendikule või viiele kuuendikule Eesti parlamendis esindatud parteidest lihtsalt vastuvõetamatu anakronism. Nii et need olid kõik ettenähtavad mured. Need on kõik toimunud eesti laste ja eesti lapsevanemate arvel – need loosungite loopimised, need endale võetud suured kohustused maailm oma turjal ära kanda. Ja nüüd me maadleme. Mul küll kahju ei ole ei tänasest peaministrist ega haridusministrist, et nad õpetajate streigiga silmitsi on. Ise tegite! Ega teil lahendust ka ei ole kuskilt paistmas. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallase. Palun! Aitäh! Ma siiski pean oluliseks Ukraina laste teema korra uuesti sõnastada. Ukrainas käib sõda, Ukraina lapsed vajavad varjupaika, nad vajavad turvalist kohta, kus neil pommid üle pea ei lenda. Aga lisaks sellele, et nad vajavad turvalist kohta, kus pommid üle pea ei lenda, on neil vaja tegelikult saada haridust,

tõusta jalgadele. See tähendab seda, et meie kohustus on Ukraina lastele ja Ukraina noortele anda haridus, anda väga hea haridus, et neile ei jääks sisse hariduslüngad, et neil ei jääks haridus saamata selle pärast, et nende kodus käib sõda. See on Ukraina toetamise osa, see ei ole ainult Eesti toetamise osa. Nüüd see, mis puudutab seda, et poliitikute ülesanne on kõigepealt seista Eesti eest. Absoluutselt nõus, ongi. Poliitikute esmane ülesanne on seista Eesti eest. Kui Eesti poliitikud seisavad Ukraina eest, siis nad seisavad ka Eesti eest. See on täpselt samasugune Eesti eest seismine. Ja oluline on siin ka see, et Eesti ei ole saar. Eesti toimib rahvusvahelises suhtluses, globaalses maailmas, ta on osa sellest. Me ei saa Eestisse suhtuda samamoodi, et meil ei ole vaja liitlasi, meil ei ole vaja sõpru, meil ei ole vaja mitte kedagi aidata. Aga mis siis saab, kui meil endal abi vaja on? Mis saab sel hetkel, kui meil endal abi vaja on? Me oleme selle tegelikult ühe korra ajaloos läbi teinud ja ma arvan, et Eesti on oma õppetunnid saanud. Nüüd viimane lause, mis puudutab hariduse andmist. Eestil on endal kogemus sellest, kui meie lapsed ja meie noored pidid põgenema sõja eest mujale. Need riigid võtsid nad vastu, need riigid andsid neile hariduse ja andsid neile väga hea hariduse. Ja need põlvkonnad, kes said Rootsis, Ameerika Ühendriikides Kanadas väga hea hariduse, olid need põlvkonnad, kes tulid Eestisse tagasi sel hetkel, kui Eesti sai uuesti iseseisvaks, selleks et aidata Eestit üles ehitada. Nii et me oleme tegelikult ise selle kogemuse läbi teinud. Me teame, kui oluline on see, et meie

Aitäh! Ma siin peaaegu oleks hakanud ka lahkuma saalist, aga ma lihtsalt mõtlesin, et ma küsin enne Riigikogu istungi juhataja käest. Meil oli arupärimine, kus me pidime arutama Eesti ja eestikeelse kooli temaatikat, aga haridusminister tuli ja pidas kõne Ukrainast ja Ukraina inimestest ja Ukraina lastest ja nende haridusest. Ta vist siin

Tänan! Kõnesoove ei ole, seega on tänane istung lõppenud. Soovin teile jõudu meie töös. Aitäh!